Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o koncesijama. Ovim konačnim prijedlogom zakona uređuje se na krovnoj razini postupanje koje se odnosi kako na davatelje koncesija tako i na same sadašnje, buduće koncesionare. Konačni prijedlog zakona u svojoj naravi je sagledao sugestije tijekom prvog čitanja u Hrvatskom saboru te mišljenja resornih tijela, a u smislu daljnjeg unapređenja sustavnih koncesija u Republici Hrvatskoj. Ja bih samo kratko, znači kao što sam rekao neke stvari su usvojene u samoj ovoj raspravi, neke su zapravo odbijene kao što je amandman kluba HZD-a gdje smo zapravo jasno obrazložili razlog zbog čega se taj dio odbija, međutim suštinu smo razumjeli pa ćemo zapravo nekim doradama kroz amandmane probati usvojiti taj dio. Ono što bih još samo kratko rekao, da unutar ovoga zakona je dostavljeno i izvješće o koncesijama, to je prvi put u Republici Hrvatskoj da se ovom Visokom domu dostavlja izvješće izvješće o koncesijama na taj način gdje se daje jasan pregled upravljanja koncesijama u Republici Hrvatskoj u ove 22 godine. Također samo bih možda kratko vezano za ove pojedine članke gdje su promjene između prvog i drugog čitanja bile, gdje smo se zapravo i dalje konzultirali sa ostalim tijelima koji su zapravo nadređeni za ovaj dio zakona, svakako je definiranje pitanja podkoncesije. Znači to nije bilo u prvome čitanju, a sada je u drugome. Definira se pitanje podkoncesije, članak 43. koje je specifično isključivo za pomorsko dobro, a nužno je urediti radi razvoja ovog prirodnog bogatstva što se posebice ogleda u pitanjima izgradnje luke nautičkog turizma. Jasnije je obrazloženo u okviru projekata koncesija za luke nautičkog turizma, gdje su sastavni dio luka benzinske postaje nije moguće koristiti bilo koji drugi oblik odnosa poput zakupa poslovnog prostora za benzinske pumpe, pumpe, te se jasno određuje nužnost podkoncesije. Uvođenjem podkoncesije omogućava se razvoj ovih luka i jednostavnije postupanje kako koncesionara, tako i davatelja koncesije. Načela kojim se daje podkoncesija ne odudara od načela navedenih u ovom zakonu za davanje koncesije, tako da je osigurana zaštita davatelja koncesije i javnog interesa koji je povezan uz pomorsko dobro. Također su ovdje usklađene neke norme vezano pogotovo sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakona o općem upravnom postupku. Također smo sa Državnim odvjetništvom uskladili rješavanje određenih pitanja imovinsko-pravnih odnosa. Također isto sa Ministarstvom pravosuđa pojedine članke. Tako ukoliko bude, znači konkretno novih pitanja tu sam na raspolaganju. Dakle, također i ako bude određenih pitanja vezano za ovaj izvještaj. Ono što je bitno reći da Ministarstvo financija koordinira koordinira ovaj dio izvještaja o koncesijama i gdje je svako ministarstvo bi zapravo trebalo dati odgovore, jer oni su ti koji upravljaju tim koncesijama pogotovo kad govorimo o koncesijama, ne znam za vode itd. nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, odnosno davatelj koncesija. Tako da neka detaljnija pitanja iz toga područja svakako resorni ministri bi trebali dati odgovore. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji Odbora žele uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Hrvatskih laburista Mladen Novak. Izvolite kolega.

potpredsjedniče, zamjeniče sa suradnikom, malobrojni kolege i kolegice, ispričavam se. Ispričavam se još jednom. Donošenje ovog zakona ima za cilj uvođenje reda u ovom području i to je apsolutno u redu. Također predlagatelj se poziva i na potrebu usklađivanja sa propisima EU i to je i to je hajmo reći više-manje u redu, mada mi kao stranka smo inače protiv masovnog javnog privatnog partnerstva koncesionara, privatizacija, monetizacija i svega ostaloga s ciljem da država na kraju se svede samo na hajmo reći neki birokratski aparat koji na kraju sam sebi svrha. Koncesije čak mogu naći neki svoj smisao recimo kad usporedimo elektronske medije, ove televizijske kuće apsolutno su dale svoj doprinos, ima smisla. U prvom čitanju je kolega Grbin spomenuo pedaline. Neće se valjda država bavit s tim. Pa slažem se i ja. To je recimo područje gdje stvarno možemo reći da ima smisla ići sa koncesijama ili nekim drugim sličnim oblikom. Činjenica je da se ovim zakonom dodatno liberalizira postupak za dodjelu koncesija u cilju jačanja investicijskog ciklusa i općenito gospodarskog rasta. Ovo je citirana rečenica, a kad bi je preveli na onaj uobičajeni, svakodnevni jezik onda možemo reći da je ovo način krpanja proračunskih rupa, pa dal' to bila monetizacija ili nekako drugačije, ali svodi se sve na isto. Imamo jednu veliku dubiozu financijsku i sad treba naći načina da to zakrpamo. Da podsjetim svojevremeno smo imali pretvorbu i privatizaciju koja je obrazlagana na način da je zemlja u dugovima, pa su sad dugovi još veći. Pa smo imali obrazloženje država je u pravilu loš gospodar, pa ja postavljam pitanje gdje to država uopće gospodari? Gospodare, odnosno upravljaju tim dobrim upravljaju oni koje je postavila trenutno vladajuća ne sad samo ova, nego i one prijašnje koalicije u pravilu ili vladajuća struktura kako god hoćete. I onda se kaže loše gospodari. Nije država loš gospodar, nego je činjenica je da ne postoji sustav kontrole, pa nam se dese što je kolega Baranović kod prvog čitanja spomenuo 6 ruku pituranja ako sam dobro citirao, što je evidentno da ne postoji sustav odgovornosti, sustav kontrole. Jer inače se takve stvari ne bi desile. I s obzirom da su to ljudi koje smo mi imenovali, mi u smislu vladajuća struktura onda nema smisla ih prozivat, eventualno ih smjestimo na neko savjetničko mjesto i pojela mica maca, nitko živ ne odgovara. A da bi se stvar promijenila i da bi se sa tom imovinom upravljalo na stvarno odgovoran način potrebno je donest strategiju upravljanja i državnom imovinom, ali i strategiju razvoja cjelokupne RH. Evidentno Evidentno je da ova vlast uporno bježi od toga što nije neka novost. Doduše ni do sad nismo imali neke strategije, ali smo imali recimo svojevremeno Zakon o privatizaciji ako se ne varam, članak 8. je propisivao privatizaciju da će se privatizacija javnih poduzeća HŽ, HEP i svi ostali za te privatizacije da će se donest posebni zakoni. Pa smo onda ukinuli taj zakon. Donijeli smo Zakon o upravljanju državnom imovinom koji mislim da opet članak 8. govori o tome da država ima obavezu, odnosno Sabor mora donijeti na prijedlog Vlade Strategiju upravljanja državnom imovinom. Ali nama se opet nekud žuri pa opet najavljujemo sve silne moguće prodaje prije donošenja te strategije, čak štoviše iz medija se da zaključiti da te strategije neće biti barem još godinu dana, a najavljuje se prodaja čak štoviše imamo je i kao odgovor Vlade na zastupnička pitanja i HPB-a i Croatia Osiguranja i HŽ Cargo-a i ne znam čega sve nemamo. I tu jednostavno vidimo da nema se namjeru uvesti nekog reda. Dodatni argumenat da se nema namjeru uvesti reda je i članak 5. ovog zakona koji kaže što će sve biti obuhvaćeno koncesijama. Pa veli koncesija se daje u različitim područjima i za različite djelatnosti a osobito, a osobito znači da ovo tu što je nabrojano ako se ne varam 20 točaka ne isključuje sve ostalo. Pa znači imamo mogućnost da apsolutno sve, a naglasak je samo na onih 22 točke, ali kad malo bolje pogledate u te 22 točke je obuhvaćeno pa gotovo sve. Postavljam pitanje tko će ući u neku koncesiju? Ući će onaj kome se isplati. Žao mi je što nema sad kolege Rilje tu on je jedanput na Odboru za promet spomenuo upravo taj problem vezano uz Hrvatske pošte, odnosno konkurentnost te firme na ove novopečene dostavljače poštanskih Hrvatske pošte i dalje imaju obavezu dostavljati u neko selo na Banovini, u neko selo u Dalmatinskoj zagori, u neko selo u Slavoniji, tamo gdje nema praktički nikakvog drugog prilaza Hrvatske pošte imaju tu obavezu a ovi novopečeni oni su preuzeli onaj dio tržišta koji je atraktivan, koji je isplativ, oni pokrivaju Grad Zagreb. U Gradu Zagrebu je normalno da je isplativo jer tu je sve u blizini, nemate dodatnih troškova, sve je divno, sve je krasno. Sad postavljam pitanje ako je to tako a zašto se država ako je taj dio profitabilan i da se očito zaraditi na njemu, zašto se država odriče tog dijela i preuzima na sebe samo onaj dio koji očito stvara samo gubitke. Pa što smo mi kod donošenja tog zakona stvarno rukovodili se sa interesima nekog drugog? Ja ne vidim ovdje nikakvu logiku, a ako mi netko ovo može objasniti svaka čast, ali ja je ne vidim. Kolega Baranović je to pokušao, nadam se da mi ne zamjerate kolega što vas apostrofiram, zadnji puta kod rasprave u ovom zakonu spomenuti koja je alternativa. Problem i je u tome što mi kažemo nema novaca, nema alternative i onda napravimo rusvaj i onda to ide bez ikakvih regula, bez strategije, bez pravila pa odemo u drugu krajnost. Pa ćemo onda na kraju sve ono što ne bi trebalo otići a sve ono što bi eventualno moglo se dati nekome u koncesiju samo ne vidim tko će uzeti u koncesiju ako mu to ne donosi dobit. Tu logike nema. Što je sa onim javnim funkcijama države koje nisu nikome isplative? Mislim da je prošli puta netko isto spomenuo da kad javno-privatno partnerstvo uđe u bolnice i zdravstvene ustanove. Ja bih na to dodao ući će ono i u škole i fakultete. Koji je smisao onda države? Prvo, imat ćete nekog priprostog građanina stanovnika RH sa Banovine, Posavine, Pokuplja koji zbog koncesija nitko neće održavati prometne linije na tom dijelu, on prvo i osnovno nema s čime doći do nekog grada, mjesta, onda će zbog novog zakona koji smo nema dugo donijeli bolnice biti svedene na 4 bolnice u državi pa će onda doći ustvari u ambulantu u Sisku ili će morati malo više potegnuti u džep pa će doći do bolnice u Zagrebu ali će onda doći tamo i konstatirati da je većina tih bolničkih ustanova ili fakulteta ili škola privatnih pa će onda konstatirati opet da nema on to s čime platiti. Pa na kraju se sve svodi da mi imamo državu koja će omogućiti sve ono što treba prava država omogućiti, ali samo onima koji imaju. Oni koji nemaju pa tko im je kriv što nemaju? Pa zar je to država kakvu smo htjeli? Mislim da se s tim nitko ne bi složio. Na prvom čitanju bilo je riječi i to se dosta zamjeralo kolegi Šukeru kad je spomenuo Hrvatske ceste i mogućnost referenduma. Dosta je s ove strane bilo kritika po pitanju toga da je to demagogija, da sad je za referendum što nije bio prije i tako nekako otprilike u tom stilu. Ali definitivno ja jesam stava da ni pod kojim uvjetima ne bi smjeli dati u koncesiju objekte koji su već izgrađeni. Autoceste su napravljene s novcem ovih građana i to stvarno ne bi smjelo nikako. Ali ako vlast inzistira ako vladajući inzistiraju na to e e onda ipak mislim da je korektno ako ništa drugo savjetodavni referendum a red je barem znati da to ne govori da … 6 demagoga populista u Hrvatskom saboru, neka kaže narod što misli o tome. Da li su oni stvarno za to ili nisu pa da vidimo možda ova vlast upravlja državom u kojoj živi možda 4 milijuna populista i demagoga. Mislim isto tako na kraju da prije donošenja bilo kakvih … ovaj zakon mora ići ali prije donošenja bilo kakvih odluka koje se vežu na ovaj zakon da država stvarno odnosno Vlada stvarno ako iole vlada ovih građana da bi morala donijeti strategiju upravljanja državnom imovinom prije nego što bilo šta proda monetizira ili da u koncesiju. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za repliku se javio Zlatko Tušak. Izvolite kolega. Hvala potpredsjedniče. Kolega Novak vi ste u svom govoru rekli da neki govore da je država loš gospodar. Ja se kao i vi ne slažem sa takvom tezom prvenstveno ne mogu prihvatiti činjenicu da država je loš gospodar. Za mene u državi netko obnaša vlast i netko je u obnašanju te vlasti ili odgovoran ili nije odgovoran na osnovu dobara koja im je dato na upravljanje. I država je onoliko odgovorna ili neodgovorna koliko postavlja određeni menadžment ili određenu upravu u pojedine ove tvrtke. Taj menadžment može dobro raditi i može voditi i napraviti uspješnu tvrtku ili može loše raditi i upropastiti tu tvrtku. Ako lože radi onda jasno da je vlast ta koja treba poduzeti određene mjere da mijenja, da kontrolira itd. Država kao država ne može nikako biti loš gospodar i to su određene teze koji neki nameću na način da bi pod tim izgovorom napravili određenu monetizaciju kako kažu ili

Evo kolega sada kada ste počeli sa ovim država je loš gospodar sjetio sam se prvih dana zasjedanja ovog saziva Sabora nekih zakona koji si dobili imena po nekim ljudima. Nećemo sada o tome. Ali između ostalog tih dana je sa ove govornice rečeno da "spremni smo preuzeti odgovornost" i kada čovjek koga ministar imenuje kada zgriješi kada napravi kriminalno djelo kada donese lošu poslovnu odliku kada ta loša poslovna odluka dovode u krizu i firmu i na kraju krajeva i određenu privrednu granu snosit ću odgovornost ja kao ministar. Moram priznati da nisam tu rečenicu više čuo nisam primijetio da su je mediji, obično mediji znaju dizati tako neke rečenice, nisam primijetio da su je prečesto koristili ali možda nije zgoreg sada prošlo je godinu dana od nove vlasti da se napravi svojevrsna inventura da se vidi da li je bilo kakvih propusta pa da ova Vlada pokaže da stvarno ono nisu bile puste riječi da stvarno stoji iza svojih riječi pa ako je bilo kakvih propusta, promašaja, a je vjerujem da ih ima, pa neka jednim lijepim primjerom dokažu istinitost onog što su govorili. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća replika Josip Đakić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Novak govorili ste o ovom konačnom prijedlogu Zakona o koncesijama i nužno je spomenuti da je od donošenja zakona kada je on donesen do sada 14 tisuća ugovora u registru koncesija u RH i da je on kroz ovo proteklo vrijeme omogućio punjenje državnog proračuna na nivou 2 milijarde 639 milijuna kuna i da je mogao još više koncesijskih ugovora biti u tom našem registru kroz ovaj zakon. jednako tako moglo je biti ugovora o koncesijama za eksploataciju mineralnih sirovina na našim rijekama i na Dravi i na Savi i na Uni i na Dunavu. Ovako RH kroz zadnjih 10 godina uvozi i šljunak i pijesak. Pijesak iz Albanije, pijesak iz Srbije, pijesak iz Republike Srpske, kamen iz Republike Srpske, šljunak iz Repulike Srpske iz samo jednoga razloga što u zakonu o vodama po preporuci zelenih ili po pritisku zelenih se ne mogu čistiti korita naših rijeka, ne može naš građevinski sektor imati jeftini građevinski materijal. Samo sam zbog ovoga htio naglasiti iako ovo nije u Zakonu o koncesijama ali registar koncesija bi mogao biti poduprijet kao i državni proračun sa svim ovim izdacima koji bi bili u novim ugovorima o koncesijama jer su snimke naših rijeka koje su činjene čija su korita … sa šljunkom i pijeskom a mi ga uvozimo iz …našega iz Republike Srpske iz Srbije iz Albanije čak zato što je delta Neretve neočišćena a tamo plaćamo za svaki nasukani brod koji stoji između međunarodnog plovnom putu po Rajnskoj konvenciji plaćamo penale i po mjesec dana. Evo to sam htio naglasiti Ministarstvu financija ali i cijelom državnom aparatu i Vladi RH jer sam i prije to ponavljao da imamo još prostora za punjenje državnog proračuna samo ako hoćemo iz naših rijeka koje sada drugi potencijale koristi.

a moram priznat da u ovom registru koji je ponuđen, općenito u registru nedostaje po mome jedan vrlo bitan dio, koliko toga nije naplaćeno što znamo, a koliko i što ne znamo. I sad što se tiče ovih plovnih putova slažem se s vama u potpunosti, samo ima još jedan dio. Hrvatska je na sebe preuzela obvezu održavanja plovnih puteva i sad činjenica je da smo sami sebi da ne kažem šta napravili, štrik oko vrata. Plovne putove smo po međunarodnim propisima dužni održavat, ne održavamo ih. Štetu radimo, propao je nažalost i dunavski … i dešava nam se nema šta sve ne, a u suštini najveći problem je očito u nama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća replika Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Novak je na primjeru pošte ste govorili o određenim problemima s kojima se ponovo susreću ruralna područja. Naime, dostava pošte je jedno od temeljnih postignuća prava itd. i u tom dijelu dakle ukazuje se potreba dostave pošte i dalje putem Hrvatske pošte jer ovi novopečeni kako ste vi rekli igrači nisu zainteresirani za neke neatraktivne destinacije. Ali gledajte, nije samo problem u tome. Problem je što pošta nije samo za dostavu pošte nego je ona i banka i rješavanje svekolikih potreba pučanstva na tom području, od mirovina koje istina Bog su male, od plaćanja računa ako ne plati odmah zna se što slijedi. A treći problem je najviše što u ruralnim područjima nema novaca nema novaca i sad što se događa? Pošta isto nije zainteresirana i svako malo se susrećemo sa time da ovi hoće zatvorit određenu ispostavu, određenu poštu. I što se događa, događa, opet selo i ruralna područja ostade kratkih rukava, nema novca, nema pošte, dolazi do depopulacije, a govorimo o ravnomjernom razvoju, o ravnopravnosti. Pa nema tu ni r od ravnomjernog razvoja, a o ravnopravnosti da ne govorim. Hvala lijepa. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa. Pa primjer Hrvatske pošte definitivno je najbolje odgovarao u ovoj priči, a spomenuo sam ga i zato što je kolega Rilje iz vladajuće koalicije pa moram priznat da krajnje korektno je izložio cijeli problem. Međutim mi imamo nešto drugo, mi težimo nekom, bez obzira što će odmah se neki pobunit kad ja to kažem ali stalno stremimo tom neoliberalnom kapitalizmu i možemo se mi lagat, zavaravat, ne znam šta radit ali činjenica je da je to tako. Jer uporno tražimo profit, tražimo da budu samoodrživa ta poduzeća koja ustvari su u javnoj funkciji. Ne možete biti ni konkurentni niti možete poslovat pozitivno ako morate dostavit jedno jedino pismo na vrh Dinare ili u u Banovini, s obzirom da je kolega spominjao danas. Tu zarade sigurno nema, a trošak postoji i dok se to ne promijeni, razmišlja o tom dijelu u glavama onih koji odlučuju dotle nema sreće ni za ruralno područje, a ni za javna poduzeća koja su u rukama vladajućih. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Ivan Klarin. Izvolite kolega. **Klarin, Ivan (SDP)** Pa kolega Novak, ja se sjetim one izreke "oj drugovi jel vam žao zapad nam se primakao". Živimo 20 godina u tržišnoj ekonomiji, mi ne bi imali konkurenciju za poštu, mi ne bi imali konkurenciju za Jadroliniju, mi bi imali jedan taxi u Zagrebu. To tako ne ide više, to tako više ne ide. Dakle naprosto smo se morali odlučiti da li ćemo biti ovakva država kakva jesmo ili ćemo biti npr. Kuba ili ćemo biti Kina pa miješat dakle i jednu i drugu ekonomiju. Prema tome, čudim se kad kažete imamo koncesiju na pošti i druge tvrtke ulaze u tu djelatnost. Pa normalno, pa živimo već 20 godina ako se ne varam u takvom sustavu. Nećemo shvatit onaj uvodni dio kao uvredu. Ne znam što ste, dal ste aludirali na nešto loše ili niste ali to ostavljam vama na vašu savjest. Ovaj drugi dio, jeste čuli kad za poštenje? Za poštenje? A znate šta znači pošten odnos u tome? Kad bi svim ovim koncesionarima koji su dobili da rade samo po Zagrebu, kad bi im propisali da moraju na vrh Dinare odnest isto to jedno pismo pod istim uvjetima, a zašto to nije napravljeno, zato što nije bio interes, a bio je neki drugi interes. Zahvaljujem. I zadnja replika, Zlatko Komadina. Izvolite kolega. **Komadina, Zlatko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo uvodno bih prvo rekao da se slažem i s kolegom Klarinom i s kolegom Novakom, obadva govore istinu, takva su vremena. Ja inače nisam naravno pobornik ako između Kine i Kube, negdje bi se tu moglo i svrstat. Ali što se tiče ovoga o čemu ste vi govorili, sjećam se 97., '98., donošen je zakon ne o ovome o čemu ste vi govorili sada, o nekih djelatnosti pošte, donesen je zakon o razdvajanju HPT-a u HP i u HT, ako se toga sjećate. Ja se sjećam svoje diskusije ne s ove nego s neke druge govornice kad sam rekao da ćemo strancima dat dobitke, a Hrvatskoj gubitke i to se dogodilo. Ali to se događa u svakoj zemlji danas, nego ste vi Laburisti u jednoj krasnoj poziciji, neću reći da vam zavidim ali ste u krasnoj poziciji, nemate odgovornosti i možete govoriti čak i istinu. /Smijeh./ To je tako, samo ne možete ništa promijeniti. Malo je drukčije kad imate odgovornost vlasti kao što su imali kolege s one strane ili kao što imamo mi jer nekad ste jednostavno natjerani na poteze koji naravno nisu popularni, nisu baš sjajni ali nekad nemate izbora. Sam zakon o koncesijama po sebi nije loš, treba omogućit davanje raznih djelatnosti u koncesiju. Bolje koncesija nego prodaja. Koncesijom ipak možeš dat na upravljanje. Naravno da je loša odluka loša koncesija. Ako je date što bi rekli bud zašto, no bolje ipak nego prodaja kao što je bilo do sada. Ima krasnih primjera koncesija, a ima na žalost i ovih. Međutim, ja ću vam samo spomenuti par čarobnih riječi zbog kojih se danas demonstrira od Slovenije do Italije i tako. Deregulacija, slobodno tržište, protok ljudi i kapitala, MMF, Svjetska banka i njezini europski trabanti itd. To su sve instrumenti da se države maknu od upravljanja …/Govornik se ne razumije./… i da kapital upravlja zapravo državama. To je danas, mislim to je neoliberalizam

Mladen (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa indirektno ste rekli da samo mi govorimo ovdje istinu. Nadam se da kolege se doživljavaju isto tako. Pa Pa ne bih se ja baš složio s tim. Postoji jedna stvar u životu koja opisuje svakog pojedinca. Neki posao možete radit na ovaj ili onaj način i nije bitno koji je to posao, o čem se radi, nego je bitno kakav ste kao čovjek. Da li ga radite stvarno u interesu da ga napravite što bolje ili je to ono pro forme, tamo sam da mi ide radni staž, da imam zdravstveno, mirovinsko i sve ostalo je nebitno. Upravo ovo zadnje što ste pričali ima tu još izraza koje bi se moglo dodati i restrukturiranje pogotovo na hrvatski način koje u pravilu znači samo masovno otpuštanje bi moglo isto bit jedan od razloga opće krize, odnosno krize građana. Da li je to ono što mi želimo? I da li je uvijek kad dolazi nešto sa zapada ili iz EU, dal' mi to baš moramo bespogovorno prihvatiti? Molim? Pa gledajte, mi se ponašamo po sistemu u Bruxellesu je rečeno, ljudi moji red je slušat. Pa ne ide to baš tako. Pa neće, ako vam sutra izađu ljudi na ulice, ako se desi zlo neko, pa nećete moći reći rekao mi je Bruxelles to. Pa bit će ko vlada ovom državom, jel' ovi iz Bruxellesa ili vi? A ako ne vladate vi onda se maknite. Ali to će vam ljudi reći. Ne govori vam to sad šest zastupnika ili još kolege koje su u oporbi. To će vam ljudi na ulici reći, samo će to bit puno gore. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivan Klarin, izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, evo nekoliko riječi u ime Kluba zastupnika SDP-a kažem da će Klub zastupnika SDP-a, dakle podržati Konačni prijedlog zakona o koncesijama. Prije svega namjera zakona je dakle usklađivanje sa pravnim stečevinama EU koja uređuje područje koncesije, odnosno područje javne nabave, a namjera podnositelja prijedloga ovog zakona je postizanje što veće pravne sigurnosti u postupcima davanja koncesije i provedbe koncesijskih ugovora. Uvođenje niza rješenja kojima se postiže veća fleksibilnost i jednostavnije postupanje kod davanja koncesije za gospodarsko korištenje općih ili drugih dobara ili koncesije manje vrijednosti. Mi u SDP-u smatramo da se želi postići što veća efikasnost naplate i urednog izvršavanja drugih obaveza iz Ugovora o koncesijama, te pojačana kontrola od strane registra za koncesiju i što veća transparentnost, dakle u primjeni instituta same koncesije. Glavni ciljevi, dakle ovog Konačnog prijedloga zakona su intenzivniji ulazak privatnog kapitala, jačanje gospodarske aktivnosti, povećanje prihoda kao općih poreznih prihoda, povećanje prihoda od koncesije, a sve u ostvarivanju najavljenog investicijskog zamaha. Intenzivniju primjenu javnog privatnog partnerstva, tj. primjenu instrumenata, dakle koncesije. Izreći ću nekoliko, dakle prijedloga u ovom Konačnom prijedlogu zakona što smatramo pozitivnim. Dakle, da se točno definiraju tri vrste koncesije kao i davanje naputka za razlikovanje vrste koncesije kada se radi o graničnim slučajevima između koncesije za javne radove i javne usluge čija nedefiniranost je do sada stvarala poteškoće i omogućavala daljnje postupanje. Dakle, nadalje točno se definiraju procijenjene vrijednosti koncesije koje ranije nije bili uređeno već je određivala primjenom odredaba različitih zakona što smatramo da je dosta pozitivno. Uvođenje izrade analize davanja koncesije umjesto studije opravdanosti davanja koncesije koja će olakšati i skratiti, dakle pripremne radnje posebno za pojedine koncesionare. Veća kontrola i jači naglasak na izbjegavanju potencijalnog sukoba interesa kod imenovanja stručnih povjerenstava za sukob interesa, tj. članovi povjerenstva moraju dati izjavu o neovisnosti kojim se jamči, dakle da nisu u sukobu interesa što dodatno definira članak 14. Povećanje učinkovitosti, uvođenja mogućnosti imenovanja jednog stručnog povjerenstva za davanje više koncesija kod koncesije za javne usluge i gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Točno definiranje na koji se način utvrđuje da li se koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge imaju obilježje javno-privatnog partnerstva, dakle članak 15. jasno navođenje navođenje i definiranje situacije. Dakle, izrada, postupanje dokumentacije za nadmetanje što do sada nije bilo slučaj i stvaralo je jednu dodatnu konfuziju. Nadalje, uređen je dio postupka pod nazivom i javno otvaranje ponuda kao i postupak pregleda i ocjena ponuda dostavljenih u postupku davanja koncesije, te detaljno opisana nevaljana ponuda kao i navođenje izričitih kriterija na kojima se temelji odabir ponude. Uvođenje institucije koncesije na zahtjev, dakle u točno određena četiri slučaja kod gospodarskog korištenja općeg ili društvenog dobra i to kada davanje koncesije na zahtjev predstavlja ekonomski, logično i opravdano postupanje u kojem u kojem neće biti štete za davatelje koncesije kada je koncesiju dakle potrebno iz razloga dati što je tehnološki i funkcionalno vezana dakle uz taj osnovni projekt, a ne može se dakle iz praktičnih razloga nikome drugome dodijeliti. Nadalje, mi u SDP-u smatramo da je pozitivno dakle da je dokumentacija za nadmetanje koja se izrađuje na temelju zakona i studija opravdanosti objavljivat će se obavijest o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Dakle, na standardiziranom obrascu što dakako dakle definitivno osigurava i potpunu transparentnost. Također, studija i dokumentacija sastavni su dio postupka te se arhiviraju i uvijek su dostupni reviziji što dakle isto smatramo jednim napretkom s obzirom na stari ili bivši Zakon o koncesijama iz 2008. godine. Uređuje se i pitanje podkoncesija što se dakle naročito odnosi na pomorsko dobro. Dakle, ovdje moram naglasiti da Zakon o pomorskom dobru dakle jedini nije usklađen sa Zakonom o koncesijama što će predstavljati veliki problem iz razloga što se iz Zakona o pomorskom dobru, dakle nije razvidno tko može dobiti koncesiju tko može dobiti koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, pogotovo dakle jedinice lokalne samouprave na Jadranu imaju problem nemogućnosti naplate vezova, dakle u izvan lučkom području što za tu djelatnost ne mogu raspisati koncesiju niti itko za to može dobiti koncesiju. Nadalje, uvođenje instrumenata suzbijanja sive ekonomije svakako putem provođenja nadzora u slučajevima postojanja sumnje da gospodarski subjekt ili fizička osoba obavlja djelatnost za koju je potrebna koncesija, a bez sklopljenog ugovora … putem Ministarstva financija. Smatramo dakle da je poboljšavanje i postrožavanje i prekršajnih odredbi koje su sad puno bolje i kvalitetnije definirane u člancima 59., 60. i 61. Nakon prvog čitanja dakle ministarstvo je doradilo normalno konačni prijedlog zakona, uvažilo je za nas dobre primjedbe iz prvog čitanja što su iznijeli i klubovi zastupnika i kolege zastupnici. Normalno neke primjedbe je i odbacilo što ih dakle podržavamo i smatramo da je ovo jedno od boljih rješenja. Na kraju mi u SDP-u smatramo dakle da s ovim konačnim prijedlogom zakona detaljizira i standardizira postupak dodjele koncesije kao i potrebni dokument te jača kontrola zakonitosti posebice davateljima koncesije se olakšava postupanje i naplata te davanje većih ovlasti nad kontrolom izvršenja obaveza preuzetih ugovorom od koncesije. Također, konkretno konačnim prijedlogom zakona ide se u prilog detaljiziranju i razvijanju instituta javno-privatnog partnerstva što bi bilo od velike koristi posebno jedinicama lokalne samouprave što ponavljam dakle mi u SDP-u pozdravljamo. Na kraju Klub zastupnika SDP-a podržat će Konačni prijedlog Zakona o koncesijama. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo. Repliku ima Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Klarin rekli ste da Zakon o pomorskom dobru jedini još nije usuglašen i usklađen sa Zakonom o koncesijama. To je točno. I za mene to nije niti malo čudno, o tome ću kasnije u raspravi. Naime, to sam govorio i prilikom prvog čitanja ovog zakona. Pomorsko dobro zaista je specifično i bilo bi dobro da se koncesioniranje pomorskog dobra pogotovo morskih luka da se prepusti matičnom zakonu, odnosno zakonu lex specialis u ovom slučaju Zakonu o pomorskom dobru i nije ni slučajno da evo od 2008. do danas niti bivša Vlada, a koliko imam informaciju a čini mi se imam dobru informaciju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ni ove Vlade nije baš usuglašeno, nema jedinstvenog stava kako i na koji način pristupiti donošenju Zakona o pomorskom dobru. I unutar same Vlade ima podjela drugačijih razmišljanja da li koncesije na pomorskom dobru prepustiti ovom krovnom Zakonu o koncesiji ili koncesioniranje pomorskog dobra pogotovo morskih luka ostaviti da se provodi prema Zakonu o pomorskom dobru. Ja osobno mislim da je bilo mjesta da se i u ovom zakonu u čini mi se članku članku 4. i kad je u pitanju koncesioniranje morskih luka i kad je u pitanju koncesioniranje pomorskog dobra prepusti Zakonu o pomorskom dobru jer gospodarenje pomorskim dobrom ne može doći kao, po meni, koje je dobro u općoj upotrebi utvrđeno Ustavom, ne može biti kao naknada za primjerice javne radove koje pojedina vrši kada gradi primjerice rivu, lukobran itd., itd. Prema tome, ja mislim da je trebalo ostati na tome da se pomorsko dobro koncesionira Zakonom o pomorskom dobru. Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Ja se kolega Bačić slažem s vama, dakle u potpunosti i smatram da ni vaša Vlada ni bivša Vlada ni ova Vlada iako imamo čvrsto obećanje dakle iz ministarstva da je zakon u pripremi i da će se napokon moći koncesionirati pomorsko dobro u RH. Moram kazati da se strašni novci gube zbog nepostojanja tog zakona, po procjeni dakle nekoliko milijardi kuna, evo konkretno na primjeru moje općine sigurno preko milijun i 500 tisuća kuna što smo mi računali da se gubi zbog nemogućnosti koncesioniranja dakle u područjima van luka. Dakle, smatram i podržavam usudit ću se reći dakle i apeliram na što hitnije donošenje tog zakona kako bi se taj, pa usudit ću se reći, jedini segment koji se još u RH ne može koncesionirati to je pomorsko dobro. Moram kazati da nijedna zemlja, ja sam to malo i proučavao dakle na Mediteranu nije riješila stanje koncesioniranja u vlastitim lukama. Svi oni nautičari koji plove od Grčke, Italije, Malte njima je potpuno nejasno da jedna jedinica lokalne samouprave, jedno turističko središte da im jednostavno ne može naplatiti taj vez zbog nepostojanja ovog zakona. Vrlo vjerojatno da je taj zakon jednostavno bilo donijeti i da tu nije reći ću u igri bilo i državno odvjetništvo zasigurno bi taj zakon ugledao ugledao svjetlo dana, i već bi dakle po njemu postupali. Evo još jednom dakle ja sam osobno razgovarao s ministrom Hajdaš Dončićem, koji je dakle obećao da će zasigurno dakle nacrt prijedloga zakona do kraja ove godine ići u proceduru. Ja se nadam dakle da u sljedećoj godini, u novoj sjednici da ćemo imati Zakon o pomorskom dobru i morskim vodama.

Konačni prijedlog Zakona o koncesijama u odnosu na prijedlog koji smo imali u prvom čitanju je značajno unaprijeđen, i dobar dio primjedbi koji smo čuli ovdje u Saboru i na odborima je uvažen od strane predlagatelja, uključujući i prijedlog koji smo i sami iznijeli da je neophodno da se uz prijedlog zakona priloži i stanje koncesijskih ugovora, činjenica u vezi sa njima, a posebno nadzora nad realizacijom koncesijskih ugovora i izvršavanja obaveza temeljem njih prema

Ono što bih htio kazati u ovoj raspravi, jeste sljedeće. Zakon je poboljšan, svijest o tome da je neophodno da ojačamo državu je ovdje indicirana, a ono što bih htio kazati jeste da će o tome ovisiti zapravo smisao, svrha ovoga zakona, posebno u okolnostima u kojim a se vode rasprave o tome da mi imamo previše državi, vode se rasprave o tome da bismo trebali pojeftiniti državu, a zapravo se najrjeđe vode rasprave o tome kako bismo trebali državu učiniti efikasnijom, a ako je činimo efikasnom onda sigurno neće biti skupa. Primjer za to su naknade za koncesiju, kad je država efikasna onda nije skupa, kad inspektori i nadležna tijela, nadležna ministarstva, jedinice lokalne samouprave rade svoj posao onda nisu skupe, kad ga ne rade onda su naravno skupe, …/Ne razumije se./… nešto što ne donosi rezultate koje je potrebno. Ja ću iznijeti jednu brojku koja iz priloženog izvještaja o koncesijskim ugovorima i njihovoj realizaciji se može iščitati. Dakle negdje sa 10. mjesecom tekuće godine 2012. zaključeno je negdje nešto više od 14 hiljada koncesijskih ugovora, i od 2004. se bilježi konstantan porast sklapanja koncesijskih ugovora, sa padovima i oscilacijama tokom različitih godina, i naravno sa time da se vidi u kojim područjima se bilježi rast, a u kojim područjima se ne bilježi rast. Kad se gleda struktura koncesijskih ugovora najveća kategorija unutar tih kategorija ostalo su usluge u sferi zdravstva i u sferi komunalnih usluga. Dakle neke vrste, to sigurno nisu toliko bolnice koliko su apoteke, sigurno nisu toliko poliklinike koliko su ambulante, neka vrsta obrta sa naravno iznimno intelektualnim skupim radom i skupim sredstvima koja su za to neophodna. S druge strane su komunalne usluge, dakle ono što su nekada obavljale jedinice lokalne samouprave, gradovi, ne znam kako je to u Zadru, ne znam kako je to u Gorici, kako je to u Splitu, ili nekom drugom gradu, da li sve imaju Zagrebački holding ili imaju neka druga rješenja, ili je to podijeljeno sa koncesionarima, u svakom slučaju od 14 hiljada koncesijskih ugovora na ovoj djelatnosti otpada 10 hiljada. Unutar toga od tih 14 hiljada imamo 3 hiljade i 300 i nešto onih koji zapravo ne ispunjavaju koncesijske obaveze, ne plaćaju koncesijske naknade, ako tome dodamo one, dakle to je gotovo jedna četvrtina, ako tome dodamo one koji krše koncesijske ugovore bilo tako što daju pod najam, bilo tako što recimo eksploatiraju u sferi vodnog gospodarstva nešto što ne bi smjeli eksploatirati, čega je bilo osobito u eksploataciji šljunka, onda se može vidjeti da tu ima prostora da se država jača, i ukoliko se to napravi onda mi straha od koncesija ne trebamo imati, bez obzira bili socijalisti ili liberali. Ja spadam među ove prve. Ali onda ne možemo, ne trebamo imati. Ali ako nemamo jaku državu, bez obzira da li govorimo o koncesionarima koji se sklapaju na koncesije kojima gospodari država, ili koncesijama s kojima to država dijeli sa općinama i županijama, ako nema disciplinirane disciplinirane i jake države, onda je taj posao preriskantan. Onda je taj posao otprilike kao posao privatizacije. riječima mi naravno pozdravljamo i jačanje uloge registra, mi naravno Pozdravljamo i jačanje definiranih uvjeta za dobivanje koncesije, pozdravljamo naravno nadzor i nadzorna tijela koja su predviđena ali ono što želimo čuti bilo od vas gospodine zamjeniče ono što je najvažnije jest od ministra i premijera … kako ojačati državu. Kako ojačati nadzor na jedinicama lokalne samouprave? kako otkloniti rekao je ovdje s pravom spominjao mislim kolega MIlinković područja koja su nerazvijena gdje imamo koncesije na lovišta, koncesije na vode, koncesije eksploatacija drvne mase, različite vrste koncesija koje mi s pravom možemo pitati da li se koriste na pravi način i koliko od toga stvarno dospijeva do tih siromašnih jedinica lokalne samouprave gdje se radi dvostruka šteta. S jedne strane ne dolazi u njihov proračun, a s druge strane oni kucaju na vrata države i traže novac od države da im se pomogne.

ali smatra da će jamstvo provođenja ovoga biti samo ukoliko Vlada svojom politikom pokaže da želi jačati funkciju države i instrumente države. Jer ukoliko to ne bude tako ukoliko se ne bude jačala efikasnost države ukoliko se ne bude jačao autoritet državnog službenika i njegova profesionalna etika, onda ćemo mi instrumente koncesije zapravo imati kao sredstvo za slabljenje države za siromašenje nacije i za kompromitiranje ovoga zakona. A to iskustvo smo već prolazili sa privatizacijom, to iskustvo smo prolazili sa ranijim koncesijama. I reći ću jednu stvar kao što netko s pravom kaže da treba negdje provesti reviziju i postupak revizije privatizacije. Ima osnova razmisliti o tome da se provede i revizija koncesijskih ugovora. I gospodine zamjeniče bilo bi dobro da vaše ministarstvo temeljem ovog izvještaja koji bih ja mogao reći da je mogao biti i detaljniji ali je dovoljno informacija pružio da predložite Vlade gdje je to potrebno i gdje to neophodno. Ako ste mogli objavljivati spisak poreznih dužnika onda nema nikakvog razloga da se ne razmisli i o tome kako da se i ovo stanje sredi. Ako se razmišlja o tome da treba objavljivati popis branitelja onda treba razmisliti o tome kako da se i ovdje zavede reda. Ovo nije ništa manje važno i nije ništa manje bitno jer jača kredibilitet u jedan institut koji nosi određene rizike sa sobom. Ali te rizike ćemo otkloniti samo ukoliko ga budemo u cijelosti budemo mogli kontrolirati. za sada da se vratim na ovu brojku koju sam rekao ¼ koncesijskih ugovora bez obzira što to u ukupnoj sumi sredstava koja se dobivaju od koncesijskih ugovora možda nije ¼ sredstava ali jeste ¼ koncesijskih ugovora i to predstavlja teškoću. I mi vas u tom smislu ohrabrujemo da krenete u pravcu jačanja instrumenta jer je to jedan od razloga zašto je ova Vlada dobila povjerenje i to je jedan od imperativa koje se osjećaju kao potreba kako bi se zaštitilo ono što se može zaštiti, mora zaštititi. A sada mi dozvolite dvije riječi oko autocesta. Ako razlučimo politički pristup stvari pitanje savjetodavnog referenduma i drugih mehanizama od sagledavanja realne situacije kako nam je stanje financija, kakve su nam potrebe onda bismo zapravo došli do toga da gotovo bez obzira na unutrašnji otpor koji možemo imati, bez obzira dakle kao i ja osobno prema tom što se mora napraviti da je imala vremena to bi uradila i vlada Jadranke Kosor, da je imala vremena. Ja naravno ne kažem da je moja zadnja. Prema tome to je sasvim sigurno neželjeno sredstvo ali neizbježno sredstvo. A neizbježno sredstvo utoliko što se iz dana u dan stanje naših financija pogoršava. A kapaciteti ozdravljenja naših financija slabe. Prema tome, pitanje nije da li trebamo to napraviti ili ne, pitanje je kako mi kao država možemo to ispregovarati i nakon toga je pitanje kako ćemo tim sredstvima upravljati i za koju svrhu ih upotrijebiti? To su prava pitanja. Ovo prvo nažalost je samo lamentacija nad onim što ne možemo kontrolirati jer smo izgubili mogućnost da to kontroliramo. Ja sam po svojim razumijevanjima mnogo bliži kolegama iz kluba Laburista nego nekih drugih. Više bih volio da smo u situaciju Kine negoli da smo u situaciji Hrvatske, ali nismo. Kina je više kapitalistička zemlja negoli Hrvatska da se razumijemo i po tome sa puno o kolega Blažeković maše glavom zato što imaju jednopartijski sistem, ali imaju kapitalističku privredu o svemu, bez obzira na titular. Ali ostavimo tu raspravu za kasnije i ostavimo za pokazatelje koji govore o njihovom rastu, o njihovom načinu upravljanja sa onim što se predstavlja nacionalno bogatstvo. Ostavimo to, pogledajmo iskustvo većih zemalja od nas koliko im je trebalo da se oporave nakon toga što su pristale na grublji proces, kao što je Ruska Federacija. I da se vratimo sada na osnovno pitanje. Dakle Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj konačan prijedlog, prihvatit će raspravu i smatrao da u Saboru treba biti rasprava kada je u pitanju ugovor o monetizaciji, odnosno o koncesijama na cesti, treba biti. Ne mislim da je nužno da se treba donijeti poseban zakon ali da se treba donijeti program upravljanja sredstvima i onim što se sa tim sredstvima treba napraviti i onim kako se misli ispregovarati, to da. To je To je Vlada dužna podnijeti ovome Saboru. I gospodine zamjeniče ministra, dakle Klub zastupnika SDSS-a predlaže da se prije početka ulaska u pregovore da se ovom Saboru podnese plan, kako će se to činiti da se ovom Saboru podnese plan, kako se i na koji način misli raspolagati sredstvima koja će se dobiti temeljem koncesijskog ugovora. Hvala lijepa. Četiri replike na vaše izlaganje. Ivan Šuker, izvolite prvi. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Pupovac, ja se slažem sa većim dijelom vaše rasprave, međutim kad govorimo o tome da treba uvest reda, da bi se uvelo reda trebalo je prvo napravit registar jer ako nemate na jednom mjestu evidentirane sve koncesije onda ne možete govorit o redu jer nažalost po Zakonu o koncesijama starom nema u ovoj državi praktički onoga tko nije mogao dati koncesiju na nešto. I nije u Republici Hrvatskoj toliko skočio broj koncesijskih ugovora koliko su konačno oni koji sve ove godine nisu htjeli dostavljati svoje ugovore koncesijske … tu je bilo nekoliko zastupničkih pitanja dok sam ja bio resorni ministar pa sam navodio nekakve gradove i to velike u Hrvatskoj koje je jedna druga politička opcija bila na vlasti, nisu htjele dostaviti ugovore. Međutim, ako želimo da pritisak na građane, na poduzeća bude manja onda svi oni koji na ovaj ili onaj način koriste ili prirodna bogatstva ili rade nekakve usluge trebaju uplatiti svoj dio novaca ili ili u državni ili u gradski proračun ovisno kakva je koncesija, ali s tim da Vlada uvijek mora vodit brigu o tome da određene usluge koje se daju određenim trgovačkim društvima ne smiju dovest u situaciju da građani Hrvatske plaćaju visoku cijenu. Dakle koncesija je s jedne strane vrlo pozitivna, na kraju cijeli svijet koristi, ali isto tako vrlo opasna ako se izmakne kontroli. Dakle nukleus ove cijele priče je bio registar. Kad se uspostavi registar onda se može doći do toga da se i mijenjaju određena zakonska rješenja koja će dovest do toga da to bude pravednije i poštenije, ali uz kontrolu. Jer ponavljam u ovom trenutku od ovih 14 tisuća ugovora imate koncesijskih ugovora na vrlo vrijedna nalazišta koje su davali i pojedine uprave u ministarstvima za vrijeme svih Vlada, da ne bi jedni druge prozivali. E sad su svi ti ugovori na web stranicama Ministarstva financija i točno se može vidjeti tko je što napravio ali to je početak isto kao što je ovaj zakon korektan, o tome ću kasnije govoriti, uz jednu iznimku naravno. Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Kolega Šuker, kao što se vi djelomično slažete s onim što sam ja govorio, ja se slažem s onom drugom polovicom onoga što ste vi rekli, dakle slažem se s vašom replikom. Stjepan Milinković, replika. Ali sam primijetio jednu tvrdnju koju ste rekli, kada jedinice lokalne samouprave i inspekcije rade svoj posao onda nisu koncesije skupe. Možda inspekcije mogu radit posao jer imaju alate, a jedinice lokalne samouprave one su promatrači. Ja dolazim iz područja gdje je dosta eksploatacija, dosta koncesija i mineralnih sirovina i plina i znate na koji način se to odvija, da puno puta se mi sa kojim područjima ulazimo u žestoke rasprave sa tim koji eksploatiraju, a da ne govorimo o eksploataciji šljunka o kojem ste vi isto tako govorili. I točno je ono da se gotovo 1/4 ne plaća, točno je da se ne plaća. I šta je činiti, ništa. Unište puteve po kojima idu tim jedinicama lokalne samouprave koje ovi moraju pošodrati, moraju posložiti i nema. I ja se duboko nadam i vjerujem da treba u ovom području uvest reda

ima pravo u ovome što govori, ja bih to samo dopunio jednom konstatacijom koja se nalazi na kraju ovoga izvještaja. U postupcima nadzora je također utvrđeno da izvršna rješenja donesena od strane Financijske policije velikom dijelu nisu naplaćena jer nakon nastupa izvršnosti nisu pokrenute ovrhe. Prema tome nažalost, sudionik nefunkcioniranja ili sudionik nepostupanja u skladu sa koncesijskim ugovorima, da ne kažem sudionik kriminala je onaj koji bi trebao vodit računa o pravednosti, a to su nadležni sudovi i nadležna tijela koja trebaju izvršiti ovrhu. Na žalost to nije samo tako u slučaju koncesije. Naše sudstvo je u takvom stanju da je na nizu mjesta sudionik kriminalnih radnji, htjelo ili ne htjelo, ovako ili onako. Hvala. Zahvaljujem se. Kolega Pupovac i ja se potpuno slažem sa ovim što ste vi rekli. Samo bih još podvukao. Mislim da je logika koncesije, dakle svaka koncesija prije svega mora imati svoju logiku. Onda postavljam jedno praktično pitanje iz iskustva da li je logika da se lovišta daju na 30 godina koncesije sa godišnjom koncesijskom naknadom od 50 eura i tako narednih 30 godina. Da li je logika da se daju hiljade i hiljade hektara krupnim koncesionarima poljoprivrednog zemljišta po cijeni od, godišnju naknadu koncesijsku od 400 i nešto kuna po hektaru. Načelnici, dakle to su prihodi lokalne samouprave i njima je izuzetno bitno da taj prihod bude što veći i oni su nezadovoljni. Oni uporno govore kako nije korektna takva koncesijska naknada jer običan seljak za isti takav hektar godišnje plaća kod nas u Baranji već preko hiljadu kuna naknade. Prema tome, odgovor je uvijek bio koncesija je potpisana, ne može se mijenjati. Dakle, koncesija je ugovor. Svaki ugovor se može mijenjati kad ono u onom svom najbitnijem dijelu izgubi nekakvu svoju osnovnu logiku. Odgovor na repliku Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Mi smo prije koji dan ili koji tjedan imali razmjerno burnu i vanjsko-politički veoma osjetljivo pitanje mijenjati ili ne mijenjati ugovor koji smo sklopili sa MOL-om. Zašto je pitanje koncesijskih ugovora na pojedine koncesije manje ozbiljno i manje problematično negoli što je ovo pitanje. Nema nikakvog vanjsko-političkog rizika. Nema nikakvih teškoća u koje bi nas to moglo dovesti, a ne postavljamo to pitanje tragom ovoga što ste vi kolega Horvat postavili, a to je ako je neki koncesijski ugovor sklopljen u okolnostima prije 15 godina i ako su se okolnosti, nema kolege Klarina ovdje da mu kažem, da su se tržišne okolnosti promijenile. Onda ne vidim razloga zašto ne bismo počeli raditi na reviziji koncesijskih ugovora. Boris (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Pupovac je u svom izlaganju prvo suprotstavio dvije ideologije da bude jasnije kasnije moje stanovište socijalizam i liberalizam, odnosno socijalnu i liberalnu politiku i tu smo jasno sebe svrstao u socijalističku, među socijaliste i tu smo jasno na suprotstavljenim polovima. Ja sam liberal. A onda je kao primjer uzeo i rekao da bi rađe da je Hrvatska ko Kina. Moram priznat da sam u potpunosti protiv toga da Hrvatska bude kao Kina u bilo kojem pogledu, a posebno u pogledu recimo cijene rada, u pogledu ljudskih prava i u tome da je razvoj, takav razvoj Kine kako je danas platilo otprilike na svojim leđima milijardu nesretnih ljudi. A ja bih se draže kao suprotstavljen njegovoj ideologiji kao liberal, usporedio draže rekao i volio da je Hrvatska kao Danska, kao Švedska ili kao Nizozemska. ja kolega Blažeković potpuno se slažem ne bih imao ništa protiv toga da smo na primjer kao Danska, posebno kada je u pitanju krivulja razlika u primanjima građana Danske, odnosno Hrvatske u prihodima, u plaćama. Kod Danske to izgleda kao jedna solidna bačva od dva sto litra, a kod nas izgleda otprilike kao mater horn i kao panonska, slavonska ravnica. Prema tome, rado bih ali nitko nije spomenuo Dansku, spomenuli su tu nesretnu Kinu. Jer nitko kao što je kolega Klarin rekao mi ne bismo htjeli biti kao Kina. Zašto? Zato što se Kinu zamišlja kao da je tamo u vrijeme Mao Tse-tunga, a ne u vrijeme današnjeg stanja zemlje sa enormnim rastom, zemlje sa enormnim utjecajem po ekonomskoj sferi. I naravno zemlje koja trpi od kapitalističkih unutrašnjih promjena, niske cijene rada, nepoštivanje ljudskih prava i sličnog. Ali zar mi imamo puno bolju cijenu rada? Zar se poštivanje radničkih prava kod nas osigurava? Zar se poštuju ugovori o radu? Koliko ljudi radi bez ugovora o radu? Koliko ljudi radi u okolnostima potpune radne nesigurnosti? Pogledajmo sebe, pa tek onda dignimo glas na Kineze.

Šta kazati? Ovaj zakon je nastao slijedom onog što se spoznalo kao mana postojećeg zakona iz 2008. mada je taj zakon 2008. napravljen radi potrebe usklađivanja pravne, sa pravnom stečevinom EU. Ali kako u međuvremenu i ona legislativa EU koja regulira pitanje koncesioniranja i koncesija pokazala određene nedostatke tako se to desilo jasno i kod nas, i kao kod većine zakona i kod ovoga vrijeme donese određene promjene i potrebe da se ide na izradu novog zakona ili da se eventualno rade dopune. Ovaj zakon donosi neke novine koje su za HNS u svakom slučaju poželjne novine, a to je da se na kvalitetniji način definiraju i odgovornosti i ovlasti u provođenju politike koncesija, da se vrlo jasno definiraju i odgovornosti ukoliko se krše odredbe koje se tiču provođenja i kontrole koncesijskih ugovora, propisuje se uz davanje jamstva i potreba da se kontrolira validnost jamstava koja koncesionari daju koncidentu. Za provođenje ugovora isto tako neke su specifičnosti uočene pa je primjerice dopušteno izdavanje podkoncesija kad je kad je u pitanju koncesija na pomorskom dobru za luke nautičkog turizma jer smo imali jednu praktičnu situaciju da u lukama nautičkog turizma zapravo nije bilo pravne forme za zasnivanje djelatnosti trgovine naftnim derivatima što je sastavni dio usluge svake ozbiljne i kvalitetne luke nautičkog turizma. Mi smo mišljenja u HNS-u da koncesija nije zlo ako se provodi na ispravan način, ako se kvalitetno normiraju uvjeti pod kojima se sklapaju koncesijski ugovori i da država može i država i regionalna uprava i lokalna samouprava može imati i ima interesa od zasnivanja koncesijskih ugovora. Sama brojka od 14 tisuća koncesija u Hrvatskoj svjedoči o tome koliko takvih ugovora ima i koliko se gospodarskih djelatnosti zasnovalo na takvom ugovornom obliku, koliko radnih mjesta danas u nautičkom turizmu, koliko radnih mjesta u sektoru usluga ili u eksploataciji općih dobara, rudnih bogatstava danas je stabilno i osigurava egzistenciju u RH. Jasna stvar mogu Jasna stvar mogu se složiti i sa prethodnim govornicima koji su spomenuli potrebu da se napravi i revizija koncesija. Jer činjenica jeste da je i u polju koncesija u području koncesija i koncesijskih ugovora bilo svega, da je bilo svega i u djelatnostima koje bi trebale biti pokrivene isključivo koncesijskim ugovorima primjerice u korištenju pomorskog dobra, da su se djelatnosti obavljale bez koncesija i stoga je u svakom slučaju pozitivna stvar u ovom zakonu što je propisano da jasno se definira naime uloga Ministarstva financija koje ima odgovornost ali i ovlast da kontrolira pa čak i taj dio. Dakle, da suzbija one radnje koje spadaju u domenu odnosno rada na crno, rada van institucija. Spominjalo se i Registar koncesija. Kolega Šuker je apostrofirao pozitivnim svakako što se uveo Registar koncesija, a ja moram to prokomentirati bez bilo kakve zlobe da mi je zapravo čudno da onog trenutka nekad davno kad smo uveli koncesiju kao model što nismo odmah naravno uspostavili i registar takvih ugovora. Jednako kao što me čudi da država koja ima svoju imovinu i dan danas nema registar te imovine. Jednako se mogu složiti u ime kluba HNS-a da neke stvari trebaju biti objavljenje jednako kao što su i objavljene neke druge stvari jer ne vidim nikakvu razliku između, to sam rekao i u prvoj raspravi prvom čitanju, nema nikakve razlike između obaveza po neplaćanju poreza i obaveza po neplaćanju koncesije. Apsolutno nikakve razlike i ne vidim razloga zbog čega bi neke gospodarstvenike pribivali na stup srama što nisu platili porez, a nekog drugog krijemo nekog drugog krijemo a nije platio koncesiju. Mislim da jednom moramo početi u ovoj zemlji provoditi politiku čistih računa, stvari moraju biti transparentne i da javnost ima pravo znati. Držim da nijedna razina ni težina ugovora o koncesiji u budućnosti ne treba biti pokrivena velom tajne, da se kondicije, benefiti koji proizlaze iz koncesije, obveze koje koncesionar ima prema koncidentu u pogledu investicija, održavanja, zapošljavanja, plaćanja naknade fiksne, varijabilne da to mora biti sve potpuno jasno i transparentno jer naime najinteresantnije koncesije su one koje se koje se tiču korištenja i spadaju u onu prvu grupu korištenja općeg dobra. A opće dobro nije ničije vlasništvo pa ni državno ni privatno, to je opće dobro i pripada svim i sadašnjim i budućim generacijama. I stvar je oko regulacije, stvar je oko eksploatacije ispričavam se, oko eksploatacije takve vrste dobra i moraju biti isto tako transparentne. Onog dana kad učinimo sve procese u ovoj zemlji transparentnima onda ćemo imati politiku čistih računa, a kad budemo imali politiku čistih računa onda vrlo vjerojatno nećemo biti u stanju kojeg ću se dotaknuti sad u narednim minutama ovog izlaganja. Vratit ćemo se na dilemu koja ima onako jedan patriotski prizvuk možda i ideološki, a tiče se autocesta, željeznica. Ona je čak i predmetom amandmana koji su kao što vidimo na klupama predloženi. Da li koncesionirati Hrvatske autoceste i da li koncesionirati Hrvatske željeznice? Na kratko pri donošenju državnog proračuna ne samo ovog ove godine nego i prethodnih godina kod prethodnih Vlada uvijek se javljala ista dilema u kojem je stanju Hrvatska država, kako stojimo kad su u pitanju financije? Onda pogledate brojke pa vidite samo jednu recimo interesantnu da u sektoru isplate mirovina imamo obveze od 35 milijardi kuna godišnje, a da se fondovi pune sa 16 milijardi kuna. I jasno vam je da 19 milijardi kuna morate odnekud stvoriti da bi svi umirovljenici dobili ono što je potrebno. Onda dođu potpuno opravdani zahtjevi regionalnih stranaka, primjerice iz Slavonije koja je ostala osiromašena zbog niza pogrešnih poteza, i potpuno su opravdani kad ih sagledavate s tog aspekta pa dođu primjedbe koje su vezane uz podizanje kvalitete zdravstvene usluge uz status prosvjetnih radnika, i onda shvatite da nam trebaju desetine milijardi koje nemamo,a onda dođete i na temu na koju sam došao i osobno vozeći se prema Dubrovniku nedavno kad sam zapravo shvatija da u jednoj točci prestaje standard koji je pripadajući svim ostalim građanima Republike Hrvatske a da recimo dubrovačko primorje nema kvalitetu cestovnu vezu i kopnenu vezu sa ostatkom zemlje. I onda sami zaključite vrlo brzo da je potrebno prema mogućnostima kad se bude stvorila prilika dovršiti tu autocestu i dovesti je do krajnjeg juga. E sad se postavlja pitanje kako. Imamo autoceste postavljene kako su postavljene danas, odnosno u stanju u kakvom jesu danas ideja je nekad bila bitno drukčija, i potpuno je jasno da one koje danas u ovim uvjetima proizvode gubitke ne mogu osigurati višak sredstava i dobit iz kojih bi se financirala daljnja gradnja autocesta, jasno nam je koliko smo zaduženi i da nemamo puno prostora za daljnje zaduživanje, imamo Hrvatske željeznice koje su također veliki gubitaš i koje jasno s takvim gubicima ne mogu akumulirati, i nemaju jednostavno nikakvu dobit s kojim bi stanje željezničke infrastrukture dobili u primjereno, a svjedočili smo zadnjih godina nizu nesreća od kojih su neke na žalost završile i tragično. I sasvim jasno zaključite da su decenije pogrešne politike dovele ovu zemlju u situaciju da ne može investirati tamo gdje je to potrebno, da stvara gubitke tamo gdje ih ne bi trebalo biti i da se zapravo kompletni sustav u Republici Hrvatskoj dovodi u pitanje. Odgovor je taj vrlo jasan, da li treba dati autoceste, željeznice u koncesiju. Naše je mišljenje u Hrvatskoj narodnoj stranci da, jer ovog momenta nemamo uvjeta snage ni daha u plućima da odradimo sve ono što je potrebno da se istinski restrukturira sustav željeznica i autocesta. U konačnici koncesije kao model doživljavamo kao dobru varijantu smatrajući da je primarni nacionalni interes sve resurse koje su predmetom koncesija zadržati u vlasništvu Republike Hrvatske a u isto vrijeme omogućiti da se na njima zasnivaju i odvijaju gospodarske aktivnosti, da se potiče ulaganje, otvara mogućnost ulaganjima i otvaranju radnih mjesta. Alternativa koncesijama koja bi eventualno bila prihvatljiva kapitalu koji može uložiti i otvoriti radna mjesta i pokrenuti gospodarstvo je zasnivanje prava vlasništva. Kolegice i kolege, to je dilema da li ići na koncesije pa zadržati za buduće generacije u vlasništvu sve ono šta Republika Hrvatska ima kao realne resurse, ili se odlučiti da se odmaknemo od koncesija pa da krenemo u prodaju. Ja vjerujem da nema ne samo saborskog zastupnika ili zastupnice, nego i svakog dobronamjernog građanina ove zemlje koji ne bi dao vrlo jasan odgovor, koncesije jasno kontrolirane, jasno normirane, s precizno utvrđenim uvjetima koji jasno napućuju da Hrvatska od toga ima korist, provedene na transparentan način, jasno definirano nadzirane, kontrolirane, koje donose ne samo naknade, nego i nova ulaganja, benefite, zapošljavanja i progres. Suprotno tome u narednim godinama doći ćemo u još gore stanje, i onda ćemo biti prisiljeni ne koncesionirati, nego prodavati, a kad prve prodaje dođu na red onda vjerujem da će ova sabornica biti puno više ispunjena i da će rasprava biti puno žučnija. Iz tih razloga pozdravljamo novi Zakon o koncesijama, napor predlagatelja zakona da doradi i usavrši model provođenja politike koncesija u RH, s nadom da ćemo raditi poštenije, kvalitetnije u budućim godinama i da će nam koncesije donijeti benefite, glasat ćemo za ovaj zakon. Hvala lijepo. Kolega Baranović, vaše izlaganje je izazvalo 8 replika. Goran Beus Richembergh. Kolega Baranoviću, s pravom ste upozorili na postojeći nered u sustavu koncesija, ja ću se zadržati samo na onome dijelu koji se tiče pomorskoga dobra, jer poznato je da ovaj zakon na žalost neće moći riješiti sve probleme dok se god ne donese novi Zakon o pomorskome dobru i definiraju kriteriji korištenja, prije svega utvrđivanja granica pomorskoga dobra. kome je bilo u interesu da se održava taj nered? Kome je bilo u interesu da se tako dugo ne radi registar koncesijskih ugovora? Kako je moguće da jedna marina na Jadranu koncesiju plaća u onom dijelu koji je fiksan, od 10 kuna po metru kvadratnome, a da druga marina to plaća i to po koncesiji do 2032. godine 50 lipa, a do 2054. po 50 euro centi. Kako je moguće da se ucjenjuje ljude koji dođu u ministarstvo i kaže im se uzmi ili ostavi? Kako je moguće da funkcioniraju nautičke luke koje nemaju koncesijski ugovor? Kako je moguće da se koncesija izdaje na nešto što nije vlasništvo Republike Hrvatske? Kako je moguće dakle da je došlo do toga nereda? I drugo, komentirajte molim vas je li to normalno da se postojeća situacija na taj način rješava da se ne priznaju ulaganja u koncesionirani prostor i da se zapravo dovodimo do toga da u posljednjih 5 godina koncesijskoga ugovora više nitko ne želi ulagati jer ne postoji sustav valorizacije uloženog kapitala u investicije? Da li je to normalno? Ili treba prići valorizaciji toga što je uloženo, pa onda uključiti u vrijednost sljedećeg koncesijskog ugovora bez obzira tko koncesiju donio? Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Beus je zapravo salvu pitanja postavio koja je meni malo teško dati detaljne odgovore u dvije minute na sva postavljena pitanja ali ono što u svakom slučaju se može kao jedan univerzalni odgovor dati da je zapravo iz svega razvidno da je potrebno još jednom naglašavam izvršiti reviziju koncesija i jasno u ne samo u ovom krovnom Zakonu o koncesijama nego i ostalih 18 zakona koji su zapravo u direktnoj svezi sa Zakonom o koncesijama. Da je potrebno utvrdili određene standarde u koncesioniranju i u određivanju iznosa za pojedinu vrstu koncesije. Jer odista je istina da je u dosadašnjoj praksi bilo jako čudnih kontradiktornih situacija u kojima su jedna te ista kategorija koncesija imale potpuno različite iznose koncesijske naknade i dok se u nekim slučajevima koncesijska naknada može smatrati smiješno niskom u drugim slučajevima svjedočimo o koncesijskim naknadama koje su tako visoke da ugrožavaju i samo poslovanje koncesionara. Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Pa u svojoj replici neću se složiti s kolegom Baranovićem u dijelu gdje je govorio da ovaj članak 43.podugovaranje i podkoncesioniranje se odnosi samo na luke nautičkog turizma. On je po ovakvim odredbama primjenjiv i na sve ostale koncesije na pomorskom dobru koliko je vidljivo. Tako da to ne bih vezao samo uz te luke nautičkog turizma jer ja ću u svojoj raspravi pokazat kako je to primjenjivom na jednom brodogradilištu koje otišlo u stečaj. I mislim da je to bio i razloga zbog čega je i uveden ovaj članak 43.u ovakvom obliku. A što se tiče onog vašeg pitanja ima li ikoji građanin koji ne bi pristao pod nekakvim uvjetima koje ste naveli itd. na monetizaciju kako se kaže ili koncesioniranje Hrvatskih autocesta, evo ja sam jedan od tih koji ne pristaje na to bez obzira na sve uvjete koje ste vi iznijeli što bi trebalo sve ispuniti pa da se to onda iskontrolira jer sam protiv toga da nam stranci sjede na naplatnim kućicama. Znam šta to znači. Usporedimo cijenu cestarina vani sa cijenom koju imamo ovdje u Hrvatskoj. Nitko neće dati 3 milijarde priželjkivanih eura da bi izgubio milijardu ili ne bi naplatio sve tri i još nešto više od toga i to su osnovne činjenice. A najava koju čitam da će Vlada sutra smijeniti drugu upravu Hrvatskih autocesta u 9 mjeseci dovoljno jasno govori kako se odnosimo prema tom javnom poduzeću. Tu su osnovni problemi a to ovaj zakon ne rješava. Kao što ne rješava i ono što reče kolega Richembergh otišao je valorizaciju ulaganja i obeštećenja onih koji su imali koncesiju do sada. Ovaj zakon to ne rješava i nije dobar u tom dijelu. Hvala lijepa. Poštovani kolega Boriću možda se nismo dobro razumjeli. Ja sam u pitanju potkoncesija djelatnost distribucije odnosno trgovine naftnih derivata naveo kao primjer. Apsolutno se slažem s vama da postoje drugi načini obavljanja djelatnosti u kontekstu potkoncesije na pomorskom dobru i tu su škverovi, veća remontna brodogradilišta. Interesantno je naravno da u sklopu velikog remontnog brodogradilišta postoje neke djelatnosti trgovine, usluge koje mogu biti predmetom potkoncesije i ima takvih slučajeva. Šta se tiče prava građana da ima svoje mišljenje pa i kada je u pitanju HAC dakako da vi imate pravo na svoje mišljenje. Ne bih se upuštao u špekulacije zašto i u čemu nalazite ishodište. Brojke o kojima ste govorili odista su poražavajući zapravo su neshvatljivi. A zašto je tako i zbog čega su Hrvatske autoceste došle u situaciju da imaju takve poslovne rezultate? Ja ću se suzdržati od komentara i neću biti toliko zloban da kažem šta je prava istina o Hrvatskim autocestama. O tome su neke druge institucije pa i javnosti i mediji se bavili. Svjedočili smo i nizu afera koje nisu danas predmetom ovoga zakona pa se nećemo s tim opterećivati. Hvala lijepa.

kako je donesen Zakon o turističkom zemljištu koji je naložio nakon što je Ministarstvo turizma odnosno Vlada usvojila uredbe o koncesioniranju turističkog zemljišta. Do danas u ovih godinu dana iako su … rokovi nije provedena nijedna koncesija a donesen je taj zakon prvenstveno da bi omogućio nova ulaganja na zemljištu koje je još uvijek u društvenom vlasništvu a koncesije nisu preuzeli trgovačka društva koja obavljaju djelatnost u prvom redu turističku djelatnost. I ne samo to nego ne znam kako je Ministarstvo financija kao predlagatelj odnosno Vlada ispustila taj zakon spomenuti u ovim zakonima koji se moraju uskladiti sa Zakonom o koncesijama ili da uopće nije spomenuto ne znam iz kojeg razloga se taj zakon ne spominje da je usklađen ili ga treba uskladiti. Ali ga u svakom slučaju uopće ovdje nema. I treća stvar što sam htio reći odnosi se na zakon o pomorskom dobru. Čuli smo iz dosadašnjih rasprava i čuđenje kako postoje koncesije na pomorskom dobru koje se ne plaćaju godinama itd. Naime, taj zakon ću vas podsjetiti donesen je za vrijeme koalicijske vlade Ivice Račana. Nešto je malo mijenjan u proteklih 8 godina dakle još uvijek je na tim postavkama i po meni je relativno dobar zakon, treba ga izmijeniti s obzirom da su neke nove okolnosti nastale itd. ali i sadašnji zakon pa i ugovori o koncesioniranju marina omogućuje da ukoliko s marina ne plati u roku čini mi se više od 60 dana da se ugovor može raskinuti. Prema tome postoje zakonske odredbe da svi oni koji su neuredni platiše

Hvala lijepa. Kolega Bačiću, o turističkom zemljištu i Zakonu o turističkom zemljištu odista ne znam dovoljno da bi vam odgovorio na pitanje. Iskreno ne znam, nije domena koja je privukla moju pozornost, a nemam običaj govoriti o nečemu o čemu nemam stav pa ni onu elementarnu informaciju. Šta se tiče Zakona o pomorskom dobru, pitanju registra, pa mislim da se slažete sa mnom da je logično bilo kad smo krenuli sa koncesioniranjem a koja god to Vlada bila unatrag 15 ili 20 godina da je trebalo odmah ustrojiti evidenciju i taj sustav učiniti transparentnim. Mislim da se od onda do danas nije nešto bitno mijenjalo, generalno gledajući da i ono što je danas logično nije bilo logično tad. A što se tiče neplaćanja koncesija, meni se nameće zaključak da je tu bez obzira na slovo zakona primarno odgovoran koncedent jer onaj tko je izdao koncesiju trebao bi u budućnosti voditi računa o kvaliteti naplate. I iz tog razloga je nanesena šteta u kontekstu pomorskog dobra svim razinama jer vi jako dobro znate da se prihod od pomorskog dobra, od koncesija na pomorskom dobru na trećine i da je na taj način štetu imao i državni proračun i proračuni županija i jedinica lokalne samouprave. Ja se nadam da će Ministarstvo financija temeljem sad preuzetih ovlasti i propisanih i odgovornosti za nadzor i provedbu politike koncesija i samih koncesija ažurnije raditi i da u takve situacije nećemo ubuduće upadat. Hvala lijepo. Poštovani kolega Baranoviću, ja se s većim dijelom vaše rasprave u potpunosti slažem. Vi ste rekli da moramo provoditi politiku čistih računa, potom ste rekli da javnost ima pravo znati i pitali ste se zašto nemamo registar imovine. Znači država koja se toliko, zadužena država koja ima toliko velikih problema sa proračunom, država koja nema novca ne zna čak što ima, s čim raspolaže. Prošlo je već godinu dana i mislim da sad više nema opravdanja mi smo tek godinu dana, moglo se nešto napraviti ali ne radi se. Postavili ste na kraju jedno pitanje, da postoje samo dvije solucije ili prodati ili koncesionirati. Postoji i treća, ni jedno ni drugo, zadržati u vlasništvu. Što će se dogoditi kada koncesionirate na 30 ili 50 godina autoceste i pokrpate proračunske rupe, što će se tada dogoditi? Kako ćete za dvije godine završiti proračun, čime ćete onda plaćati penzije? Čime ćete plaćati kada za godinu dana niste stvorili okvire za pokretanje gospodarstva. Znači za godinu dana nismo stvorili uvjete da bi osigurali rast gospodarstva. Prodat ćemo čime će iduće Vlade, jer nećete valjda bit 20 godina kao što je HDZ se nadao da će bit 20, dobro 17 je bio, vladati, ne daj Bože, čime će upravljati iduće Vlade ponavljam kad je HDZ najavio stavljanje cesta u koncesiju vi ste rekli da nema pravo u ime idućih generacija. To nije bilo jako puno različita situacija nego što je danas. Prema tome postoji kolega Baranoviću i ona mogućnost da u Hrvatskim cestama, u državnim poduzećima postavimo sposobne, a ne podobne ljude, da pokrenemo gospodarstvo. evo uvaženi kolega Vukšiću krenut ću redom, bilježio sam ovaj put pomno šta nije baš moj standard da bilježim na papir. Pitanje evidencije, pa ja sam u dobroj vjeri i u ovoj raspravi kao zastupnik kojem je stalo do interesa ove zemlje i do efikasnijeg i odgovornijeg gospodarenja apostrofirao taj problem i sugerirao gospodi iz izvršne vlasti da se tim problemom ozbiljno bave. Ne samo njima nego svima onima koji zapravo gospodare i obnašaju dužnosti koje zahtijevaju da se vodi evidencija i da se stvari rade odgovorno i transparentno. Iz vašeg pitanja oko alternative da li koncesioniranje ili prodaja, vi ste rekli zadržavanje u vlasništvu. Meni se iz toga nameće zaključak da vi zapravo ne baratate materijom jer koncesioniranje je zadržavanje u vlasništvu, to je suština koncesioniranja. Ono što koncesionirate dajete pod određenim uvjetima uz određenu naplatu na određeno vrijeme, a zadržavate u vlasništvu. Koji drugi oblik kapital može imat da bi investirao, da bi poduzimao, da bi otvarao radna mjesta, osim koncesije ili kupovine. Ja ne znam za treći. A šta se tiče stvaranja uvjeta za promjenu stanja financijskog, socijalnog, gospodarskog u godinu dana nakon tolikih dubioza, nakon tolikih problema, mi sebe ne podcjenjujemo kao političku garnituru ni kolege iz SDP-a ni mi ni drugi koalicijski partneri ali nikad se nisam osjećao kao supermen niti sam došao u ovaj Sabor s Kriptona, došao sam iz Šibenika, iz Dalmacije i morate biti realni kao političara, kao odgovoran političar, ja vas doživljavam kao takvog i realno postavljat stvari. Mislim da ste ovaj put malo nerealno postavili stvari. Hvala lijepa. rekli ste davanje u koncesiju HŽ-a i autocesta, prvo kad su u pitanju autoceste slažem s onim, odnosno ponavljam ono što sam rekao na početku, mislim da je tu hrvatski narod previše dao da bi odluku donesla bilo koja Vlada i da tu itekako ima potrebe za referendumom. Što se tiče samih željeznica konstatirali ste da ne mogu donosit, da su u takvom stanju da ne mogu donosit dobit. Pa nema željeznica na svijetu koje donose dobit, prema tome ne mogu ni Hrvatske željeznice. Sasvim drugačiji odnos prema željeznicama recimo imate u Njemačkoj za razliku od Velike Britanije koja je svoje dala u koncesiju pa ih nakon par godina morala otkupljivat kada su bile u potpuno devastiranom stanju. Da bi uopće nešto dali u koncesiju to mora bit sanirano, mora bit u dobrom stanju. Na kraju krajeva svjedoci smo da smo po par puta neke naše banke sanirali da bi ih prodali. Isto tako ni koncesiju vam neće nitko uzet ako to nije odmah u stanju eksploatacije, ako on to ne može odmah koristiti. Na žalost stanje sa hrvatskim željeznicama je tako da onaj dio koji je tranzit to ionako neće ići u koncesiju, a onaj dio koji nije koji nije taj dio taj je gotovo pa neupotrebljiv. I rekli ste još koji postoji način u odgovoru kolegi Vukšiću, koji još postoji treći način. Pa treći način je da nit prodajemo, nit dajemo u koncesiju, da jednostavno ako nešto je nekome isplativo, da neko uzme koncesiju na nešto onda zašto to nije isplativo nama da mi to sami koristimo. **Baranović, Petar (HNS)** Poštovani kolega počet ću sa kraja. Tko to mi? Pa ne očekujete valjda da se Vlada RH bavi svim vrstama usluga, svim vrstama proizvodnje, eksploatacije. Ja doduše jesam onako intimno ljudi koji me znaju doživljavaju me više kao lijevo. Ja sam na neki način tu upao u liberale i jesam liberalan ali sam i lijev. Pa možda bi meni to čak intimno u nekim dijelovima i pasalo. Ali osobne želje su jedno, a realnost je nešto potpuno drugo. Potpuno jasno da s država ne može, pogotovo država u ovim uvjetima u kojima jest danas, stanje u kojem jest bavit poduzetništvom. Potpuno je jasno i svi u nekim drugim raspravama pričamo o investicijama, a kad trebamo stvoriti okvir za investicije onda bižimo od onoga šta je meritum stvari. Njemačka kao primjer, pa ja bih volija da smo mi u stanju u kojem je Njemačka. Ali vrlo vjerojatno bi četiri petine rasprava bile potpuno suvišne u ovom Visokom domu i vrlo vjerojatno bi imali puno manje problema, odnosno puno bi lakše neke tekuće probleme rješavali ali nismo. I šta se tiče devastiranja, odnosno potencijalnog devastiranja ako se da u koncesiju tu se vraćamo na odgovornost, operativnost, efikasnost onih koji su zakonom obvezni nadgledati provedbu koncesijskih ugovora, njihovo eventualno kršenje i to sankcionirati. A devastirano je danas, pa toga ste bar vi koji ste došli iz tog svijeta kao profesionalac svjesni, svjesni ste da vaši kolege voze vlakove po devastiranim prugama, da je sigurnost velike većine vagona pa i vučnih vozila u željezničkom prometu upitna i da zapravo nosu glavu u torbi, ali ne samo svoju nego ponekad na žalost što se pokazalo iz iskustva u Hrvatskoj, tragičnog iskustva ljudi koji koriste usluge željeznice. I svima je koji elementarnu poštuju matematiku jasno da financijska determinanta ne daje prostor da država ovog momenta izvrši sve što je potrebno. Prema tome, koncesionirati se može, mi ne moramo koncesionirati ako se pokažu druga rješenja kao moguća. Ali dopustite da se o koncesijama kao potpuno legitimnom i kvalitetnom modelu može raspravljati u određenim situacijama. Hvala lijepo. kolega Baranović, hajde da malo mi raščistimo ovo oko željeznica. Prvo, nitko u Europi osim Švicarske, od ni jedne željeznice u Europi osim Švicarske ne posluju na nuli, a kakva dobit. Deutsche bahn njemački subvencionira ga država. I sve druge željeznice subvencionira pa čak i mađarske gdje imamo jednu ravnicu i glavni grad u sredini i gdje su najmanji troškovi. Nema toga. Mislim to su iluzije da će željeznica funkcionirati sa dobiti, a pogotovo u Hrvatskoj koja je geografski i zemljopisno takva kakva je. Čujte, ja znam evo primjer Zadra. Pa jasno da je pruga do Zadra nerentabilna. Da, ja ću vam o Zadru govoriti, a ima takvih koliko god hoćete. I postavlja se pitanje isto kao kod pošte. Tko je prije govorio o pošti? Hoće li država koja ima obvezu pobrinut se za javni taj servis, servisirati te neke krajeve ili otoke. Pa "Jadrolinija" nikad neće poslovat sa dobiti, da je država mora subvencionirati kako bi svi građani u ovoj Hrvatskoj ma gdje oni živili a ne samo u velikim gradovima imali kakav takav javni servis. Prema tome, govorit o tome da ćemo mi sad nekome uvalit željeznicu i da ćemo to mi prodat, zaradit. Ma to, to, od tog nema ništa. Pa neće nitko to uzet! Osim toga, zakon kaže da se željeznička infrastruktura koja je javno dobro u općoj upotrebi koja se, ona se ne može prodati, ne može se cijela ni koncesionirati nego neki pravac. Isto tako putnički prijevoz ne može se dati u koncesiju. Najprije neće nitko uzeti jer neće nitko vozit do Zadra kad tamo nema interesa. Uzet će možda ono što je najrentabilnije. Pa da li se to nama isplati? Dakle, može se dati samo neki pravac. A CARGO? CARGO se može prodati ili se može naći strateški partner što bi bilo lako kad bi se našao strateški partner. Prema tome, problem željeznice je, nije u zadnjih 10 godina 20, nego u zadnjih možda i 40 godina i on se mora riješiti na način da se ona restrukturira. Ali restrukturirati željeznicu bez novaca nema šanse. Pa nema šanse! Zadnje lokomotive ne znam osim tih nagibnih vlakova koje je kupila Račanova Vlada kupljene su prije ne znam 40 godina itd. itd. Prema tome, one se moraju restrukturirat a para nema. Hvala lijepa./… Tako da, mislim govorit o tome da će ona sad to dati nekom u koncesiju, ovaj će doći, dati silni novac. Pa mislim to ne ide. Mislim kolega Baranoviću Zahvaljujem poštovani kolega Kalmeta. U pravu ste vi, jasno je to svima i nitko izričito ne govori niti prognozira bilo kakvu profitabilnost željeznica pa ni ja. Međutim, možda sam se ja krivo izrazija. Dopuštam da je to moja greška, ali složit ćete se sa mnom sigurno da nije svejedno da li ćemo eventualno osmislit neki model u suradnji možda eventualno sa nekim strateškim partnerom koji će stvarat manje gubitke. Složit ćete se zasigurno sa mnom da sadašnji model, dosadašnji model je producirao iz godine u godinu sve veće gubitke da nismo nalazili pa ni vi kao resorni ministar niste uspjeli naći odgovor na pitanje kako dovesti željeznicu u elementarno prihvatljivo stanje. Pri tome jasno nisam aludirao na bilo čiju pojedinačnu odgovornost nego sam konstatirao stanje koje je izgenerirano u posljednjih par decenija. Posljednjih par decenija željeznica atrofira i neke stvari koje su se događale u našoj bližoj prošlosti su samo dodatno ubrzale taj proces. I sad smo tu di jesmo. Da li država sama ima postojećim modelom upravljanja snage za postaviti željeznice na noge? Ja osobno sumnjam Ja osobno sumnjam i mislim da moramo koristeći pozitivna iskustva nekih drugih zemalja tražiti modele koji će taj sustav učiniti manje gubitaškim ajmo to tako nazvati. Jer nije nam svejedno hoćemo li morati dati subvencije 200 milijuna kuna ili ćemo morati dati milijardu kuna godišnje. Mislim da 800 milijuna ili 700 potencijalnih, 500, govorim napamet, je vrlo bitan faktor u ukupnim financijama ove zemlje. A što se tiče Jadrolinije upravo u tom dijelu linijskog prijevoza to vi jako dobro znate, a znam i ja kao čovjek s mora i struke u mnogim se situacijama pokazalo da su privatni brodari, nerentabilne linije pokrivali sa znatno manjim subvencijama od države nego što je to bila spremna učiniti Jadrolinija. Ana Lovrin, replika. Pa kako niste mogli odgovoriti možda bih vam mogla pomoći zašto Zakona o turističkom zemljištu nema nigdje spomena u ovom zakonu kao posebnoga zakona, zašto o njemu više nitko ništa ne govori i zašto država nije uzela naknadu koju je koju je po tom zakonu mogla uzeti i naplatiti, a zgražamo se vaš kolega stranački se zgraža nad neredima koji su se nekad prije događali. Zato što ako se dobro sjećam ministar turizma u nekom svom nastupnom govoru je prvu stvar obećao hotelijerima i svima njima u turizmu da će mijenjati taj zakon ili ne sjećam se točno da li će ga ukinuti, ali mijenjat će ga svakako. Dakle, to je razlog zašto se nije učinilo ništa i zašto su i ovu godinu turističke firme badava bez kune plaćale u državni proračun prihodovale u kampovima i najvrjednijem resursu i najvrjednijem zemljištu u Hrvatskoj. Ali nešto drugo sam vam htjela replicirati. Vi ste se zalagali za red u području koncesioniranja. Naravno za to se i svi zalažemo. Jako ste se čudili o nekom prijašnjem neredu. Pitam zašto u ovih evo sada 12 mjeseci dug je po koncesijama 130 milijuna, a postojeći zakon je također omogućavao raskid ugovora o koncesiji u slučaju neplaćanja pa zašto ti ugovori nisu raskinuti jer ja predmnijevam da nijedan ugovor od ovih dužnika nije raskinut. A nije zato što i dosada zakon, a i ovaj sada ponavlja isto, a to je evo primjerice da se ugovor može jednostrano raskinuti, a ne da se mora raskinuti u slučaju neurednog plaćanja, da je to neuredno plaćanje potpuno nejasno određeno i da su prekršajne odredbe samo predviđene dakle za pravne osobe kada su ovlaštene na davanje koncesija da za ova državna tijela činovnike u državnim tijelima nije zapriječena ama baš nikakva sankcija ako ne nadziru, evo ja čitam zakon pa ne vidim možda negdje piše, dakle članak 47. je jedan ogroman korupcijski rizik koji nije razrađen u ovom zakonu. Poštovana kolegice Lovrin maloprije sam rekao da dolazim iz Šibenika ne s jednog planeta koji je onako u filmovima bio apostrofiran kao planet super ljudi i nikad nisam za sebe tvrdio niti se tako osjećam kao netko tko zna sve. U gradu Šibeniku se bavim s mnogim stvarima kao zamjenik gradonačelnika ali sa turizmom se bavio moj kolega Franko Vidović, a onda ja nisam sebi stvarao obavezu da ulazim u detalje i u meritum neke stvari koja me se baš direktno i ne dotiče i kojom se ne bavim. Tako da bi vrlo vjerojatno bi vam on s te pozicije tog gradonačelnika iz Šibenika mogao odgovoriti kad je u pitanju turističko zemljište puno kvalitetnije. Što se tiče ovoga vezanog za mogući raskid ugovora kao konzekvencu nepoštivanja koncesijskog ugovora, neplaćanja, davanja naknade i drugih činidbi iz ugovora kakve već mogu biti pa mislim da je to pitanje prioritetno upućeno kolegama iz izvršne vlasti. Ja sam u svojim izlaganjima i prošli put i sad, a i u nekim drugim raspravama apostrofirao da treba uvesti red i ako vi inzistirate da se uvede red kao što i ja inzistiram da se uvede red onda mislim da se slažemo. A sam ministar turizma je obećao naravno kao i drugi ministri i planirao jer u konačnici s tom ambicijom je ušao u mandat da odradi neke stvari dopustite da godina dana je tek četvrtina mandata i da će ovaj mandat u cijelosti pokazati kad je netko bio uspješan ministar ili ne. (SDP)** I zadnja replika, Silvano Hrelja. i naravno da mislim da se slažemo u dijelu da je Hrvatskoj potrebna Strategija koncesioniranja prije svega naravno da to ne može biti nešto kratkoročno i bazirano na nekim kratkoročnim odlukama, pogotovo ne odlukama kad nemamo izbora. Ono što bih htio reći, vi sigurno ste iz tog kraja pa znate da su u našem podmorju da je postavljeno puno energetskih kablova, telekomunikacijskih kablova, da li ste se ikad raspitali da li na njih na to postavljanje kablova postavlja koncesija? Ja mogu razumjeti dok je to bilo državno vlasništvo da se to nije moralo učiniti ali danas T-HT nije više u državnom vlasništvu. I drugu stvar sam vam htio skrenuti pažnju, naime pred sto godina je u Puli sagrađen prvi hidroavion. Krajem 1. svjetskog rata jadranskom obalom je letjelo 300 hidroaviona, a već 4 godine u nadležnom ministarstvu stoji zahtjev za davanje u koncesiju za cijelu mrežu hidroaviona po cijelom Jadranu za povezivanje otoka i obale. Ne razumijem i ne mogu razumjeti zašto se tu ništa ne napravi ili pak netko u nadležnom ministarstvu misli da taj hidroavion ne može sletjeti na normalni aerodrom. Što nas tu košta? Rizik prometa i svega preuzima onaj koji ulazi u taj posao mi dobivamo samo jednu ponudu koju danas nemamo, jednu vezu koju danas nemamo. Inače sam za sve oblike, ne za ili, ili, nego za sve oblike i pravo gradnje, i koncesiju, i kupnju i zadržavanje u vlasništvu, dakle mi moramo imati strategiju što ćemo kada učiniti. Hvala lijepo. kolega, pitanje hidroaviona pa ja vam odista ne mogu odgovoriti na to pitanje zašto četiri godine to stoji, odgovor bi vrlo vjerojatno dobili kvalitetan iz resornog ministarstva, kao čovjek s mora koji je nekih 20 i nešto godina proveo na moru u direktnom kontaktu i sa stanovništvom otoka svjedočeći vrsti i intenzitetu gospodarskih aktivnosti i specifičnosti gospodarstva na tim prostorima meni ta ideja o hidroavionima djeluje vrlo interesantno, ako ima zainteresiranih tvrtki koje bi tražile i ishodovale koncesiju i na takav način pospješile kontakt otoka sa kopnom zašto ne, ali odgovor vam odista kao zastupnik u Hrvatskom saboru ne mogu dati. Mogu jedino zajedno s vama solidarno poslati pismo sa upitom resornom ministru. Šta se tiče polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, dvije vrste su položene, odnosno tri vrste, energetski kabeli, položeni su telekomunikacijski kabeli i položeni su cjevovodi na one otoke koji imaju sreću da imaju blizinu kopna i mogućnost dostave, odnosno opskrbe pitkom vodom, pitanje telekomunikacijskih kabela je riješeno i uopće telekomunikacijske usluge je riješeno posebnim zakonom koji regulira tu vrstu usluge, ta vrsta usluge nije u okviru Zakona o koncesijama, mada meni osobno nije baš nešto posebno jasno zbog čega, ali vjerojatno zakonodavci odnosno predlagatelji zakona imaju svoje razloge, a što se tiče cjevovoda za opskrbu pitkom vodom i energetskih kabela mislim da se radi o kategoriji prava služnosti kad su projekti, i kad su se takvi infrastrukturni projekti realizirali, pretpostavljam da je to rješavano pri ishodovanju lokacijskih, odnosno građevinskih dozvola. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na redu je klub HDZ-a, i kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa gledajte kolegice i kolege, ovdje se danas cijelo vrijeme govori o uvođenju …/Ne Sad da ja vama postavim jedno pitanje, da nije napravljen registar koncesija, da nije uveden OIB, da nije takav red knjigovodstveni u poreznoj upravi, zar bi vi mogli govoriti o listi poreznih dužnika, zar bi mogli da na ovakav način danas razgovarati o broju koncesija i svega skupa, no kad govorimo o koncesijama mislim da smo otišli malo u raspravu u oblacima, nećemo si željeti, ne želimo se spustiti u realan život, i ne želimo raspravljati o jednom zakonskom prijedlogu koji će sutra tangirati pa možemo reći 90% hrvatskih građana na ovaj ili na onaj način, i kad uz one klasične priče zakon je tehnički dobro napravljen, usklađen sa direktivama Europske unije, popravlja sve one loše stvari koje su se primijetile u proteklom periodu, i kad ga pokušamo spustiti u svakodnevni život onda ćete vidjeti da se nalazimo u niz problema i sad ovdje ne želim štititi prije svega Ministarstvo financija, niti neka resorna ministarstva, i kad vidimo tko sve izdaje te koncesije onda ćete vidjeti da je to jedna vrlo, vrlo široka lepeza, i da u principu svatko na određen način ima tu jedan mali gram svoje odgovornosti za neke stvari kako nešto funkcionira ili ne funkcionira. prije nego što prijeđem na taj dio, ja želim u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice jasno ponoviti naš stav što se tiče monetizacije Hrvatskih autocesta, i što se tiče koncesija na željezničku infrastrukturu, mi smo tu protiv na ovakav način, podnesli smo zaključak na prvo čitanje, sad idemo s amandmanom na drugo čitanje, i ja se iskreno nadam da će Vlada, vladajuća Kukuriku koalicija prihvatiti ovaj amandman iz razloga što je ovo jedan od vrlo bitnih zakona i bilo bi jako dobro da se u Hrvatskom saboru donese sa jednom velikom većinom glasova. Dakle mi predlažemo da se u članku 1. iza stavka 7. doda stavak 8. koji bi trebao glasiti sva pitanja u svezi koncesije na autocesti, željezničku infrastrukturu uređuje se posebnim zakonom i mi onda kad budemo raspravljali o tom zakonu možemo tražiti referendum, možemo se izjasniti da smo protiv monetizacije, možemo dakle iznijeti svoje mišljenje, ali naprosto želimo reći da jednim ovakvim zakonom koji uopće pitanje koncesija ne smijemo dozvoliti da se o tome rješava o krucijalnim infrastrukturnim projektima, na kraju krajeva Hrvatske autoceste su i mikro, i makro, bila jedna velika lokomotiva koja nas je držala koliko toliko sve ove godine na vodi, da li je glava bila malo ispod vode, ili pod vodom to je pitanje, međutim pitanje da li bi turistička sezona bila i približno ovakva da autoceste nisu napravljene. E sad kad govorim o autocestama, kolegice i kolege mi imamo dva pravca koja su dana u koncesiju, jedan je se./… Istra, drugi je ovaj pravac od Zagreba prema Macelju. Sad se postavlja realno jedno pitanje da …/Ne razumije se./… uvjete koliko su oni dobri, loši, o tome se da raspravljati, u Istri se napravilo u cestovnoj infrastrukturi ono što se napravilo da nije bilo takve situacije, imamo jedno koncesijsko društvo koje je osnovala hrvatska država, autocesta Zagreb-Rijeka je koncesijsko društvo, razumije se./… trgovačko društvo, i sad imamo ovaj osnovni pravac Bregana, Zagreb, Lipovac ili Biokovo, kako god hoćete, i s druge strane ovaj dio dole skoro do Ploča, dakle do …/Ne razumije se./… o kojem se govori o tome da li bi trebao ići u koncesiju ili ne. S obzirom na njegov mikro efekat, na gospodarski razvoj Like, Dalmatinske zagore, možemo čak i govoriti o tome da se i ljudi koji su izbjegli s tih područja lakše nekako vraćaju zbog toga što je napravljeno to što je napravljeno. Mi smatramo nećemo govoriti o referendumu ovo ono za početak ćemo se zadovoljiti da se u zakon ugradi obveza da se pitanje koncesija autocesta i željezničke infrastrukture ne može riješiti bez posebnog zakona. Dakle to je stav kluba HDZ-a potpuno jasan i … mi ne kažemo da smo mi za koncesiju za autoceste kao što su nam neki tu željeli prepisati. Samo tražimo da se posebnim zakonom jednom potpunom širokom raspravom i u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj javnosti donosi odluka o toj o toj temi. A kada govorimo o ovom Zakonu o koncesijama kolege su nešto govorile o turističkom zemljištu. Vidite niti prethodna vlada a niti ova iz raznoraznih razloga će vrlo teško doći do rješenja za to. sada gledajte Vlada koja je 2000.brodogradilištu 3.maj uzela kompletno pomorsko dobro iz ne znam koji razloga sada priča o tome kako će ona riješiti pitanje koncesija i pomorskog dobra. A nakraju krajeva i ovih 9 milijardi koja je sada preuzela država za brodogradilišta je naknada za pomorsko dobro i za ono što su oni u proteklim godinama napravili na pomorskom dobru. To naprosto treba reći i to su činjenice od kojih se ne bježi. Jer sada ovaj zakon ako njega gledamo kao budući izvor prihoda i jedinica lokalne samouprave i prihoda državnog proračuna jer po ovom zakonu će prihod u državnom proračunu za godinu, dvije biti preko milijardu kuna što se tiče koncesija. Kada se uključi pomorsko dobro i još neke druge stvari to će sigurno možemo govoriti o nekoliko milijardi kuna u nekim budućim vremenima. Isto tako i jedinice lokalne samouprave. Međutim kada govorimo o koncesijama onda se treba postaviti pitanje što u principu koncesije rješavaju kod onih koji imaju dugove, nemojmo govoriti kod nas jer mi ipak egzistiramo tek 20 godina. Što su mnoge zemlje rješavale sa koncesijama? Uzmimo arapske zemlje naftu. Rješavale su svoj problem eksploatacijom onoga što imaju, niti su imali znanja niti su imali tehnologiju ali su sklopili koncesijske ugovore s kojim su sebe sjajno zaštitili i oni od toga imaju itekakvu korist. I bez brige niti jedna naftna kompanija koja u arapskim zemljama vadi naftu nije prošla lično da debelo, debelo ne plaća … ali debelo zarađuje. Uzmite si INA u Siriji ovo naftno nalazište jednu bušotinu koja je zajedno sa sirijskom tvrtkom ima INA INA-i u trenutku kada je došlo do pune eksploatacije da nije došlo do nemira u Siriji donosi 60 milijuna dolara mjesečno čistih novaca. A neki su iz nekih drugih političkih opcija razmišljali prije par godina da treba prodati to nalazište nekome. Međutim neki su imali malo tvrđu glavu nego što su mislili pa su se uspjeli izboriti da se ta Sirija ne proda. I sutra kada se vrati natrag taj koncesijski ugovor INA-i nitko ne može uzeti INA će s tog osnova opet imati 60 milijuna dolara. Dakle i mi kada razmišljamo danas što dati u koncesiju sigurno da će mnoge jedinice lokalne samouprave razmišljati kako da određene poslove za standard svoji građana daju u koncesiju. Međutim na što mi moramo paziti tada? Da građani imaju dobru uslugu i da to ne bude preskupo. I sada se postavlja jedno elementarno pitanje danas građani plaćaju komunalni doprinos prilikom gradnje kuće ali plaćaju ga i gospodarstvenici, plaćate priključak i sutra će vam doći nekakav koncesionar na ono što ste vi napravili i prodavat će vam vodu po nekakvoj cijeni. To se ovim zakonom tu ne rješava. E sada nekakav lokalni moćnik može potpisati takav ugovor. Zašto kažem lokalni moćnik? Tu sam u sabornici dok sam bio ministar nekoliko puta govorio o tome da smo na desetine poziva slali i gradonačelnicima i načelnicima da nam pošalju ugovor o koncesiji jer nam nisu htjeli poslati. Pojedinim upravama po ministarstvima njihovi nadležni ministri su naređivali pošaljite ugovore, nisu ih htjeli poslati. E to je taj koncesijski ugovor o realnom životu. Nije svejedno da li će neko sutra raspisati natječaj da vodoopskrbu u vašem gradu vrši nekakvo društvo pa vam naplaćuje vodu po 15 ili 20 kuna ili će uzeti u obzir sve ono što su ti građani kroz porez kroz komunalni doprinos i kroz plaćanje priključka i kod … za razvoj te vodovodne mreže sve ove silne godine uložili u taj dio. To je nešto na čemu itekako treba paziti kakve su odredbe pojedinih lex specialis zakona kada govorimo o koncesijama. Kanalizacija, pročistač. Ja ću vam navesti primjer Velike Gorice. Jedno veliko buduće vodocrpilište koncesiju dobilo županijsko poduzeće i gledajte oni kažu ne vi u Gorici nemate pravo na to da imate vlasništvo u tom poduzeću. A kompletnu brigu oko zaštite okoliša plaća grad plaćaju građani. Ti građani koji se nalaze okolo ne mogu graditi kuće, ne mogu se baviti intenzivno poljoprivredom jer ne smiju koristiti pesticide. E pa sada ako bi netko zahvaćanjem te vode platio adekvatno gradu Velikoj Gorici, a gradova kao Velika Gorica imate koliko hoćete u Hrvatskoj onda bi grad na određeni način mogao pomoći tim građanima i obeštetiti ih na određeni način napraviti nepropusnu kanalizaciju i omogućiti tim ljudima da normalno žive. Ili šljunčare. Pogledajte u proračune jedinice lokalnih samouprava koliko sa osnova šljunčarenja uprihoduju kuna? Zanemarivo. 50 puta se više potroši novaca za sanaciju cesta nego što se uprihoduje novaca za šljunak. Pogledajte Velika Gorica leži na šljunku. Sava ima otok tamo kod Ivanje Reke međutim za gradnju autoceste Zagreb-Sisak zbog toga što netko koristi Zakon o Hrvatskim vodama mora se dovoziti materijal sa 100km udaljenosti. Pa zar ne bi bilo puno jeftinije da se to riješi tu i da ta cesta bude jeftinija? Dakle možemo si postaviti kolegice i kolege niz takvih pitanja ili jedno pitanje koje će nas zadesiti sve oni koji nemaju plin, a oni koji imaju a nemaju kompletnu mrežu. Vjerojatno će se javiti neke firme koje će tražiti koncesiju da recimo opskrbe Split, Zadar, Rijeku, Šibenik iz ovoga magistralnog plinovoda koji ide prema dolje. Taj plinovod su napravili građani RH, dakle napravio ga je Plinacro. Sutra će netko doći u priliku da iz tog plinovoda plin prodaje građanima tih gradova, međutim postavlja se pitanje ako ta cijena plina bude previsoka nitko se neće htjet priključit na to. I toga nema ovdje, ali to treba riješiti nekim drugim zakonima. Mi ne smijemo dozvoliti da nama Zakon o koncesijama sutra na određen način opljačka građane Hrvatske jer vi morate pit vodu, vi morate imati odvod fekalni kanalizacije, vi se morate s nečim grijati ako vam je nafta preskupa, ako vam je struja preskupa, a plin još uvijek najjeftiniji, ako vam ga netko naplati iznad nekakve razine onda se normalno nećete moći grijat, a to se sve rješava ovim ugovorom. Pogledajte kako je ova sabornica danas, večeras prazna, kao da raspravljamo o nečem što je totalno benigno. Kolega Baranović je rekao o cijenama, zapravo ne, kolega Beus je govorio kao predsjednik saborskog Odbora za turizam vjerojatno u toj funkciji o tome koliko koja marina plaća po kvadratnom metru. To je isto tako pitanje, ali se postavlja pitanje tko je, kad i sklopio ugovor i tko je šta uložio za izgradnju te marine. To je ta valorizacija koliko tko treba platit za nešto. Jer gledajte, ako netko dođe na kamen i nešto pa napravi negdje gdje će zaposliti desetine ili stotine ljudi, gdje će Hrvatska postat vrlo interesantna, gdje će nautičari dolaziti trošiti onda to treba u svakom slučaju valorizirati. Nemojmo gledati koliko tko plaća po kvadratnom metru nego kakvu uslugu nudi na temelju te koncesije koju je dao. Ali mi se volimo politički prepucavat pa jedno drugom nabacivat blato u obraz, a u konačnici nažalost blato u obraz dobiju hrvatski građani i to je najveća tragedija. Zato kolegice i kolege, dakle znam kao ministar bivši koje probleme smo imali kolege i ja u Ministarstvu financija kad smo krenuli uopće sa idejom da osnujemo registar koncesija … raznoraznih interesnih skupina. Jer gledajte, u trenutku kad se sve ovo posloži doći će vrijeme i da se podaci iz tog registra javno objave. Nekom je to smetalo očigledno. Na sve moguće i nemoguće načine se osporilo. Međutim, vi danas imate registar u kojem je evidentirano 14400 ugovora koji vam može pokazati niz nepravilnosti i dobrih stvari u koncesijskim ugovorima kako malih jedinica lokalne samouprave tako i države i koji će vjerojatno sutra sa jednom detaljnijom analizom ponuditi izmjene ovoga zakona. Kolegica Lovrin je lukavo kao jedna iskusna pravnica zamijetila sve nedostatke i općenitost članka 47. Pa gledajte, ako ste vi dali nekome koncesiju, ako on vama tri, četiri ili pet mjeseci ne plaća pa nema toga Boga da vi njemu ne raskinete koncesijski ugovor i ne obavite posao s nekim drugim. Međutim, postavlja se pitanje zašto to netko nije radio, a tu više politika nije prisutna, tu je prisutno poštenje i nepoštenje kolegice i kolege. Prema tome, kao i u prvom čitanju u ime kluba HDZ-a dakle osnovne promjene zakona podržavamo, smatramo da kroz određene analize on će uskoro doživjet određene promjene. Moje kolege će govoriti još o nekim specifičnostima koje su njima daleko bliže, a u 15 minuta je nemoguće o svemu govoriti. Ja sam samo o nekim segmentima pokušao ovaj zakon spustiti u realan život. I ponavljam, klub HDZ-a uvjetuje podršku ovom zakonu da se, nije bitno dal će to biti u članku 1., članku 5., članku 9., ali da se jasno naznači da bilo kakva privatizacija, koncesija koncesija autocesta i željezničke infrastrukture se mora regulirat posebnim zakonom. Ukoliko to ne bude tako nažalost nećemo moći podržati ovaj zakon iako sa većinom odredbi se slažemo, ali ponavljam ovaj zakon ti trebao sve ponuknut na razmišljanje jer u konačnici on može jako, jako, skupo koštat hrvatske građane. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zahvaljujem i vama kolega Šuker na doprinosu ovoj raspravi, posebno na primjedbi kakvo je stanje u sabornici povodom rasprave o ovom važnom zakonu. Potencijalno davanje u koncesiju dijela hrvatskih cesta ili dijela hrvatskih željeznica mi raspravljamo ne o 10% nego 20 ili više posto hrvatskog godišnjeg proračuna. To nije vrijedno toga da imamo drugačiju raspravu. Gospođo potpredsjednice, ako nema drugog načina prekinite raspravu i nastavimo sutra. A ono što bih htio reći povodom izlaganja kolege Šukera. Slažem se sa svime, osim sa tehničkim aspektom vašeg prijedloga o posebnom zakonu. Mi u klubu SDSS-a i ja osobno mislimo da postoji univerzalniji i u tom smislu demokraciji primjereniji način, a to je da se ugovor o koncesijama i plan raspolaganja koncesijskim sredstvima i za hrvatske ceste, eventualno za hrvatske željeznice, ali i za druga važna dobra kako na nivou države tako i na nivou jedinica lokalne samouprave mora dobiti verifikaciju predstavničkih tijela. To mi se čini primjerenijim. Riječ je o velikim sredstvima i riječ je o značajnijem mehanizmu kontrole da uz ono što imamo i što je zajamčeno i osigurano posredstvom zakona, ali mislim da bi bilo važno da prijedlog koncesijskog ugovora prije potpisa dođe u Sabor i da plan trošenja koncesijskih sredstava dođe u Sabor. Isuviše je riječ o velikim i ozbiljnim sredstvima da bi se to moglo povjeriti samo onom što se u danom trenutku može smatrati planom planom ili ocjenom Vlade. I iz toga razloga ja mislim da bi bilo za smisao onoga što vi zapravo želite, a to je jačanje nadzora bilo primjerenije da se ovlasti u pogledu ne ugovaranja nego konačnog ugovora i načina trošenja sredstva da predstavničkim tijelima, uključujući i ovaj Sabor. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Večerašnja rasprava o amandmanima na državni proračun jasno ukazuje da privatizacija autocesta, infrastrukture ne smije ići bez posebnog zakona. Ovaj Dom mora utvrdit uvjete pod kojim će onaj koji je zadužen za izvršno provođenje nečega raspisati natječaj, odabrat konzultante i napravit određen posao. Zašto? Zato što problem Hrvatskih autocesta u ovom trenutku velika zaduženost. Druga stvar građani Republike Hrvatske negdje oko milijardu i 400 kuna uplaćuju kroz 60 lipa. Ministar financija je već najavio da bi tih 60 lipa prebacio u izgradnju Hrvatskih željeznica i niz drugih stvari. I nemojte vjerovati da ćemo mi sa nekakvim raspisivanjem nekakve koncesije za autoceste dobit silne novce u proračun. To je grda zabluda. Ali zato sve kondicije pod kojima bi se to eventualno to napravilo iako smo mi protiv toga želimo da bude u zakonu koji će raspraviti ovaj Visoki dom. Jer ako vi nekome ne odredite okvire u kojima se može kretati on će vama doć sa prijedlogom i reći će mi nismo mogli drugačije i bolje napravit. Svi su zaboravili da zakonom iz 2002. godine je netko donio odluku, da prilikom ulaska u EU Hrvatska ne smije imati više od 25% To su svi zaboravili. To je Zakon o privatizaciji INA-e. Kolega Pupovac 2002. godine donesen je 2001. donesen u ovom Visokom domu. Pogledajte pa ćete vidjeti. Odite na web stranicu, pogledajte. Zakon o privatizaciji INA-e i HEP-a. Vi imate u starom Zakonu o privatizaciji je bilo navedeno da velika državna poduzeća se mora njihova privatizacija odrediti posebnim zakonom. Imate Zakon o privatizaciji INA-e i Zakon o privatizaciji HEP-a. Pogledajte koliko Hrvatska država može imati u trenutku ulaska u EU i onda optužujmo se politički koliko god hoćemo. I za sve eventualne nepodopštine tko ih je napravio nek' odgovara za njih. Samo nek' pogleda zakon.

koncesije na vodovodne mreže. Recimo iz iskustva nekih zapadnih europskih gradova primjerice u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj govore da je to bio njihov, velika pogreška i pogrešni potez. Mnogi su gradovi dali u koncesiju vodovodne mreže, nakon toga doživjeli su devastaciju te mreže. Građani su počeli plaćati vodu nekoliko puta skuplje i sada ti gradovi muku muče kako vratiti u vlasništvo i na i na upravljanje ponovo tim gradovima. Vodovod, grad je vlasnik vodovoda. Nitko neće uzeti u koncesiju ama baš ništa što ne donosi profit. To je zabluda, to je zabluda i to je prije govorio i gospodin Kalmeta. Prije svega, ako se nekom ponavljam isplati nešto raditi zašto se ne isplati nama raditi? Tip ili karakter vlasništva ne jamči, ne jamči i ne određuje uspješnost ili neuspješnost. Nema nigdje na svijetu. Tad bi skandinavske države koje imaju najviše državnoga vlasništva propale što nije točno da propadaju. Između privatnog i uspješnosti i između privatnog i dobrog ne stavlja se a priori znak jednakosti. To pak dokazuje upravo naša privrede. Koliko je privatnih poduzeća propalo? Koliko je privatnika isteralo radnike na ulicu, koliko je pljačke doživljeno za vrijeme privatizacije? Prema tome, mi sada govorimo da imamo samo dvije mogućnosti ili koncesije ili prodaje. Ne, imamo mogućnosti zadržati u našem vlasništvu i da mi upravljamo time, a ne koncesija. Koncesija je još jedna pljačka. **Zgrebec, Dragica Kolega Vukšić, ja moram reći da ste vi replicirali nekom drugom ne meni, jer ovo što ste vi meni replicirali ja u svojoj raspravi ni u jednom trenutku nisam rekao. Ja sam dapače upozorio da ovaj Zakon o koncesijama će tangirati preko 90% hrvatskih građana i pokušao sam spustit u realni život upravo upozoravajući na probleme. Ali koncesija je u principu kad nemate novaca da nešto napravite, dajete nekome tko ima novce, a ne da steče vlasništvo, nego da ima novce da to napravi. To je, ali to za sobom povlači niz opasnosti i zato upravo što se tiče autocesta inzistiramo da lex specialis zakonom se to riješi. Ali ja vam govorim temeljem iskustva što sam vidio kad smo počeli prikupljat ugovore o koncesijama što su razno razni čelnici uprava, razno razni načelnici, gradonačelnici potpisali. Ja vam o tome govorim kolega Vukšiću. I ne možete ako nekoga izaberete dati mu pravo. On će potpisati ugovor, vi se možete fučkati. A imate slučaj u Rusiji kad je Putin promijenio one svoje zakone da čelnike tih njihovih pokrajina biraju na lokalnim izborima, pa je on to ukinuo nakon toga što je čelnik jedne takve pokrajine potpisao sa japancima ugovor na sto godina koncesiju ribarenja za nekakvih sitnih par milijuna dolara, a procjena da će ovi kroz tih 90 godina preko sto milijardi ulovit ribe. Nakon toga ga je smijenio i donesena je izmijenjena odluka da to nitko, zapravo da više ne mogu ih birati nego da ih on imenuje. Ja vam samo navodim jedan primjer. A na žalost vi kod nas lokalnim moćnicima ne možete napraviti ništa. On može radit šta hoće i vi se kao politička stranka možete fučkati. On radi svoje. On ima takve ovlasti i doviđenja. To što kažemo da vijeće mora donest odluku za preko milijun kuna postavlja se pitanje da li je taj milijun kuna vrijednost onoga što ide u koncesiju ili vrijednost mjesečne koncesijske naknade. Ali ja sam upravo zbog toga rekao da je žalosno da nas nema ovdje više i da ovaj zakon itekako može tangirati u negativnom smislu puno hrvatskih građana i tu je na nama odgovornost da to pokušamo spriječiti. Dakle, moja je rasprava išla u tome kontekstu. Klub HDSSB-a i kolega Igor Češek. zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o koncesijama. On je tehnički dorađeniji od prijedloga Zakona o koncesijama koji je prošao prvo čitanje, vidljivo je da su pojedine stavke usklađene s europskim regulativama no ono što se slažem sa kolegom Šukerom da posljedice koje će ovaj zakon polučiti će biti apsolutno negativne za standard građana RH. Ima dobrih rješenja u zakonu. Što predlagatelj kani postići ovim prijedlogom zakona? Predlagatelj napominje da se ovim prijedlogom Zakona o koncesijama uvode rješenja koja nose niz fleksibilnosti, jednostavnije postupanje kod davanja koncesija za gospodarsko korištenje općih ili drugih dobara ili koncesija manje vrijednosti. Ovaj prijedlog jasno propisuje prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara, ali i Ministarstvu financija daje se snažnija uloga kontrole naplate koncesija jer upoznati smo sa podacima iz ministarstva da je dug koncesionara prema državi 214,9 milijuna kuna što nisu beznačajna sredstva i ministar financija zasigurno želi i sa tim dugom zakrpati svoje proračunske manjkove. I uvjeren sam da će učiniti sve da taj dug naplati u što kraćem roku kako bi prikazao svoje uspješno vođenje ministarstva. Nadalje, predlagatelj napominje da je ključan instrument politike koncesija Registar koncesija kao jedinstvena baza podataka o svim koncesijama u RH a na osnovu koje a na osnovu koje se omogućuje jače praćenje i nadzor svih koncesionara, a s tim u vezi i aktivnosti na unapređenju provođenja aktivne politike koncesija. Iskreno se nadam da će taj registar dati pravi uvid i relevantne podatke o izdanim koncesijama jer primjerice odgovori o koncesijama za gospodarsko korištenje voda iz dva ministarstva govore da država nema točne podatke kome je sve dala na korištenje javno dobro. Tako Ministarstvo poljoprivrede raspolaže podacima da su dodijelili 835 ugovora za korištenje voda od čega je trenutno važećih 682 dok Ministarstvo financija na temelju uvida u registar govori da su dodijeljene 904 koncesije za korištenje voda od kojih su važeće 823. Činjenica je da se nebrojeno puta država pokazala kao loš gospodar i moramo uzeti pretpostavku da su u većini slučajeva koncesionari bolji upravljači koncesijskim dobrom od države, ali isto tako ne smijemo niti zaboraviti one koji samo beskrupulozno uništavaju javno dobro, a jedino u svojem vlastitom interesu. U takvim slučajevima kazne moraju biti drakonske, a država svim svojim institucijama kroz inspekcijske i stručne nadzore učiniti sve kako bi se takve štete spriječile. Ni u kom slučaju ne smijemo dozvoliti da jedna osoba uništi ono što su generacije ispred nas stvarale i štitile. Kao što je to recimo slučaj sa INA-om. Ulaskom Hrvatske u EU pojavit će se bezbroj europskih poduzetnika koji će htjeti preuzeti javno dobro u koncesiju. Najsvježiji je slučaj sa Hrvatskim autocestama. Evo određen je i konzultant za koncesije Hrvatskih autocesta. I mi u HDSSB-u se protivimo davanju Hrvatskih autocesta u koncesiju jer ono što vrijedi, ono što donosi dobit ne treba davati u koncesiju, a ono na kraju što nije profitabilno i što ne donosi dobit to nam u konačnici neće nitko ni uzeti u koncesiju, to nam je svima jasno. Svima nam je jasno da Hrvatske željeznice koje nisu profitabilne, ja konkretno govorim o pruzi Virovitica-Osijek koja je pred zatvaranjem, pa neće nju nitko uzeti u koncesiju, ona je gubitnik. Dakle, što ćemo mi napraviti? Uzeti 2,5, 3 milijarde eura od koncesije za autocestu te iste novce upumpati u željeznice da bi te iste željeznice kasnije mogli dati u koncesiju. Dakle, postigli nismo ništa. Što je sa bogatstvom Hrvatskih šuma? U članku 5. ovog zakona je propisano što se sve može dati u koncesiju. Ustvari taj članak 5. govori da sve živo u Hrvatskoj može ići u koncesiju osim šuma. Međutim, po nužnoj potrebni vrlo lako se i taj članak može izmijeniti dopunama zakona. Da li smo svjesni koje greške za budućnost možemo napraviti? U nedostatku novca bojim se da bi i šume mogle završiti u koncesiji. Isto tako što je sa eksploatacijom izvorske vode? Mi imamo dovoljno za svoje potrebe, ali predviđanja su da će se u budućnosti ratovi voditi ne zbog nafte nego zbog vode. Ako budemo sve vode dali u koncesiju i izvozili van bojim se da ćemo vrlo brzo ostati i bez tih resursa. Moram se nadovezati na repliku kolege Đakića, nema ga ovdje, spomenuo je apsurd vađenja šljunka i pijeska. Da, čitao sam o tome kako uvozimo šljunak i pijesak iz Republike Srpske, mi ga ne smijemo na Savi vaditi a oni smiju. da bude stvar bolja oni sa svojom mehanizacijom dopiru do naše obale i povlače taj šljunak i pijesak da bi tovarili na svoja spremišta i preko granice u RH. To je ono što je stvarno žalosno i ne znam zašto se tome još uvijek nije stalo na kraj. Iz svega ovog navedenog kažem zakon ima dobrih stavki, klub HDSSB-a će biti suzdržan.

sa malim zakašnjenjem digao, ali eto još je bilo u roku jer ste bili i zaklonjeni ramenima našega Češeka pa niste ni vidjeli dobro. **Zgrebec, Dragica (SDP)** A možda ja malo ovako vam progledam kroz prste. Dobro, hvala lijepo evo još jedanput. Naime, kolega Češek, poučeni iskustvom i dosadašnjom praksom davanja koncesija i svemu onom što se događa oko toga, počevši od registra pa preko nepoštenog odnosa prema koncesiji onog koncesionara teško je za povjerovati dakle praksa ubuduće biti puno bolja. Ni jedan koncesionar ne ide u koncesiju zato da bi sebi stvarao gubitke. Ide na dobit. E sada postavlja se pitanje kao što je rekao kolega Vukšić pa zašto ne možemo mi iskoristiti naše bogatstvo, naše blago. Dakle, nego eto moramo dat nekom drugom da bi se pokazalo da može poslovati uspješno šta ja znam Hrvatske vode ili bilo šta drugo. Pa vidite koncesionar da bi poslovao uspješno on će svakako podići cijenu ili se ova Vlada ne usudi to učiniti da bi poslovala firma pozitivno ili je prepušta drugome da guli ovaj narod umjesto same ove Vlade koja je već dosta ogulila i porezom, povećanjem PDV-a, povećanjem cijene energenata i svega onoga plina, struje, vode nema čega sve ne, hrane itd., cijena hrane. Pa je, da zaista upitno, zbog čega sve dati, zapravo radi se o jednom kako bi to sad reklo na engleski total sale, potpuna rasprodaja. Nakon što se donijela odluka o prodaji Hrvatske poštanske banke, Croatia osiguranja kao profitabili, pa zašto onda prodajemo profitabilne tvrtke, to mi nije jasno. Ako neprofitabilne eto idu u koncesiju.

osim sa jednom činjenicom, a rekli ste da Vlada nema hrabrosti podići cijene. Ima Vlada hrabrosti podići cijene, evo možemo vidjeti da od 01.01. vozne karte u Hrvatskim željeznicama poskupljuju za 15%. Da li je to zbog neisplativosti Hrvatskih željeznica ili se na taj način poskupljenjem želi pokazat određena dobit Hrvatskih željeznica kako bi što lakše otišle u koncesiju, odnosno da li hoćemo koncesionara prevariti s ovime. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je kolega Boris Blažeković. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. O samom zakonu i o nekim detaljima unutar tog zakona, promjenama govorio je u ime kluba Hrvatske narodne stranke – Liberalnih demokrata kolega Petar Baranović i u potpunosti se slažem sa tim izlaganjem. je izuzetno posebno smatram da je izuzetno posebno važan i efikasan način i oblik suvremenog gospodarenja, gospodarenje putem koncesija. I u to sam duboko uvjeren. Hrvatska ima iskustvo u koncesijskom ugovaranju. Ima i dobrih i loših iskustava. Gdje god se držala središnja il lokalna, i s prave pozicije uključila i ugovaranje i u kontrolu realizacije takvog ugovornog odnosa koncesija se pokazala uspješnim oblikom gospodarenja i razvoja gospodarskih aktivnosti. Dozvolite mi da, kolega je maloprije spomenuo članak 5. i pročitam što sve sadrži u zakonu, na što se sve mogu dati koncesije, koje to ogromno područje i mogućnost gospodarenja i razvoja. Za istraživanje, ili eksploataciju mineralnih sirovina, za korištenje voda, za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači, na pomorskom dobru, za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz speleoloških objekata. U području energetike za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog riječnog prijevoza, za luke, za javne ceste, za javni prijevoz, za zračne luke, u području sporta, na kulturnim dobrima, za komunalne djelatnosti u području javnih vodnih usluga, u području željeznica, u području žičara, za djelatnosti gospodarenja otpadom, u području turizma, te u području zdravstva. Ogroman je spektar djelatnosti koji može doći pod koncesiju i samim tim je užasno važan, ali može bit i vrlo suvremen način gospodarenja, i može bit i obično je i vrlo efikasan. Važno je da se natječaji o koncesijama raspisuju isključivo uz vrlo minuciozno planiranje razvoja znatno šireg područja no što je samo područje koncesije, bez obzira o kojem se području ili djelatnosti radi. Koncesija mora služiti ukupnom razvoju i općem dobru, jedino tada je za društvo isplativa. Ugovori o koncesiji moraju uvijek biti tzv. win-win kombinacija ugovora gdje svi dobivaju i koncesionar i tzv. široka društvena zajednica. Tamo gdje su ugovori pisani aljkavo, nestručno a neki put i s potpuno krivim i nemoralnim namjerama, takvi koncesijski ugovori postaju teret i šteta i koncesionaru i lokalnoj zajednici i središnjoj državi, društvu u cjelini. Kao primjer lošeg gospodarenja koncesijskim dobrom istaknuo bih koncesiju na pomorskom dobru Šibenske gradske luke. Šibenik je po mom dubokom uvjerenju nedosmjeran nedvosmisleno jedan od najljepših gradova na Jadranu i samim time jedan od najljepših gradova na svijetu. Smješten je u neopisivo lijepoj razvedenoj uvali, ušću Krke, a do mora s načičkanim otocima vodi čaroban kanal. U tom jedinstvenom okruženju izrastao je srednjovjekovni Šibenik uzbrdnom razvedenošću s četiri tvrđave i s biserom svjetske arhitekture katedralom Sv. Jakova. Grad …/Ne razumije se./… bivšu Jugoslaviju uništavao opasivanjem teškom industrijom u neposrednoj blizini, ali u tom razdoblju je stvoreno radništvo i ojačala je građanska klasa koja je držala kulturološko nasljeđe grada. U to doba osnovan je danas živući jedinstveni ljetni festival djeteta koje daje poseban pečat i kulturni identitet Šibeniku. Nakon Domovinskog rata sa svim negativnim posljedicama razaranja Šibenika i njegovog zaleđa uz nasilnu pretvorbu, kriminalnu privatizaciju uništavanje teške industrije. Ipak stvorena je prilika Šibeniku da bude najveći biser hrvatske turističke ponude. Po mom osnovnom uvjerenju jedan od uvjeta je da bi se to ostvarilo ukupno cjelokupno razvojno uređenje Šibenske gradske luke što uključuje i koncesiju na prihvat brodica i jahti u dijelu luke ispred odnosno ispod starog grada. Koncesija postoji ali je po mom uvjerenju u potpunosti krivo postavljena, bez idejne očito bez želje da koncesijski posao služi svrsi a to je moderan razvoj cijelog okoliša u ovom slučaju Starog grada Šibenika, ugovorena je 2000.i potpisana koncesija s Tvrtkom ANK s Tvrtkom ANK Komerce. Bez obzira na zakonske prepreke razvoja ugovor o koncesiji nije raskinut već se nalazi u stanju mirovanja. Još je krajem kolovoza 2002.godine Gospodarska inspekcija državnog inspektorata donijelo rješenje o zabrani pružanja turističkih usluga u … turizmu u toj tvrtci koju je uputilo da od nadležnog tijela državne uprave zatraži minimalne uvjete za luku posebne namjene nautičkog turizma. Takvo je rješenje pravno neutemeljeno upravo zato što Gradska luka Šibenik nije luka posebne namjene, luka nautičkog turizma već je luka otvorena za javni promet prema odredbi Ministarstva pomorstva, prometa i veze iz '96.godine, a njezine su granice utvrđene odlukom županijskog poglavarstva. Tvrtka ANK KOmerc dobila je koncesiju na javnom natječaju za privez i odvoz brodova jahti, ribarskih, sportskih i ostalih brodica ukrcaja putnika i pružanja usluga putnicima i postavljanja pontona i valobrana. Navedene usluge su kao i davanje vode te njihova naplata … /Govornik se ne razumije zbog brzog čitanja./ … pa se ne može govoriti o pružanju turističkih usluga u nautičkom turizmu. Ovako rješenje državnog inspektorata bilo bi valjano da je Gradska luka Šibenik prema Zakonu o pomorskim lukama svrstana u luke nautičkog turizma, no nije i to je osnovna kvaka zbog koje se ovaj spor još uvijek nalazi u Upravnom sudu. U međuvremenu ANK Komerce dok mu je koncesija u stanju mirovina obavlja iste ove djelatnosti za lučku upravu a na gubitku je ne samo država koje ostaje bez polovine iznosa PDV-a budući da lučka uprava nije obveznik poreza na dodanu vrijednost već sam koncesionar i najviše cijeli grad Šibenik. Po mom osobnom mišljenju već godinama jezgra grada Šibenika ne iskorištava 10% svojih gospodarskih potencijala od obrtničko, turističko ugostiteljskih, turističko hotelijerskih, kulturnih pa do trgovačkih i industrije zabave. Jedan od značajnih motora mogla bi biti i prenamjena gradske luke Šibenik u luku nautičkog turizma. S konceptom za gospodarenje i jednim cjelovitim prostorom u ovom slučaju Gradskom lukom Šibenik znači proširenje gospodarenja i ostalih prostora grada razvoja jednog mjesta grada u ovom slučaju Šibenika mijenja u potpunosti filozofiju razvoja i razvoj dodjele koncesije na jedno ukupnom manjem dijelu prostora u zadanim gabaritima. Time jedan šire sagledani ugovor o koncesiji može biti generator razvoja značajno šireg područja i jedino tome koncesije trebaju služiti. Bez razvoja, usavremenjenja širokog područja od područja na koje se koncesija daje, koncesija nema ni smisla. Ovo je bio samo jedan primjer kako ne treba gospodariti koncesijama. Kolega Blažeković ta koncesija postade procesija za Šibenik, tako da nažalost je to tako. Dakle koncesija postade procesija. Ali je simptomatično kolega Blažeković evo zaista kako reče gospodin Pupovac pa ode kako je ovako malo ljudi ovdje za ovako važno pitanje od države i narodnoga interesa da kažemo i simptomatično je više to što iz dana u dan ovakva važna pitanja za građane i državu dolaze na dnevni red sjednice Sabora u ovakve kasne popodnevne sate kada se valjda računa na zamor materijala. Umjesto da danas ujutro raspravljamo o ovome pa da građani čuju što to klubovi misle i zastupnici i koncesijama što život znači za Hrvatsku i za budućnost Hrvatsku mi smo danas raspravljali ne kažem o nevažnim pitanjima iz seta sudskih i pravosudnih zakona. To je ono što zaista da ne kažem boli i što bode oči. A ovaj Šibenik i primjer pa to nije jedini primjer toga imate kolikog god hoćete od tog našeg savskog šljunka i pijeska pa do vašeg Šibenika itd. Hvala lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Kolega Božidar Kalmeta. Hvala gospođo predsjednice. Kolega Grubišiću slažem se s vama i ja bih volio da je ovo bilo jutros i mislim da bi bilo bolje da je bilo jutros iz više razloga, a ne samo zato što moramo biti ovdje još navečer, to je naš posao. naš posao. Pa da, mislim da je ovo tema stvarno interesantna i da su ovdje danas, večeras moglo čuti doista vrlo konstruktivnih i dobrih rasprava na ovaj jedan zakon koji kao što ste čuli od kolege Šukera protiv kojeg HDZ nije mi držimo da je ovaj zakon jedan zakon koji će otvoriti nove prihode u državnom proračunu, a novi prihodi u državnom proračunu nama svima trebaju ali uz onaj amandman koji je klub HDZ-a podnio, a to je kada se bude raspravljalo i donosila odluka da ne ponavljam sve što je kolega Šuker rekao o eventualnim koncesijama autoceste ne znam ili dijela željeznice itd. da se to onda riješi posebni zakonom. Pa tako ja onda neću večeras tu temu otvarati mada bih jasno kao i svi ostali mogao puno oko toga govoriti i kazati svoje mišljenje. Nadam se da će za to biti prilike kada bude to uređeno posebnim zakonom. Ja imam neke konkretne ustvari prijedloge za poboljšanje pojedinih članaka ali možda prije toga nekoliko rečenica. Svrha ovog zakona je kao što i piše da on riješi da uska grla kojih je do sada doista bilo kada je bilo u pitanju koncesioniranje i nekih nejasnoća s jedne strane i s druge strane bola kontrola koncesija i naplate koncesija na svim razinama jer to su prihodi kako sam i prije rekao iz Državnog proračuna, ali su to i prihodi jedinica lokalne samouprave koje koje također muku muče sa svojim proračunom i sa svojim proračunima u ovim vremenima krize, krize i recesije. Dakle, neupitno je i u tom smislu je dobro da se ovaj zakon donosi i da će on riješiti neke nejasnoće, da će on da će on biti katalizator tih nekakvih procesa kad je u pitanju koncesioniranje, a onda u konačnici i većeg prihoda u Državni proračun i proračun tih jedinica lokalne samouprave. Svakako da bi to trebalo rezultirati jednom novom kvalitetom usluga koje dosad građani su imali pa nije bila dobra ili nisu uopće imali pa će ubuduće imati. Jer mi imamo dobrih primjera koncesioniranja, ali su svi ti primjeri bili ustvari, to nije bilo davanje nečeg u postojeću koncesiju, nego je to bilo, to su bile nove, to su bile koncesije na neke nove objekte, npr. Istarski ipsilon gdje je tad u jednom teškom vremenu za Hrvatsku, dakle odmah poslije rata francuski koncesionar dobio tu koncesiju i vrlo uspješno se ta autocesta najprije podunavski, najprije ispričavam se, u isti grad. I pitanje je da li bi, odnosno kada bi Istra dobila autocestu, da nije bilo tog koncesionara? Prema tome imamo dobrih primjera. Imamo dobrih primjera recimo na Jadranu, kao što su koncesioniranje uzgajališta tuna. E sad jasno da netko postavlja pitanje bili bilo bolje da tih kaveza nema. Pa jasno da bi bilo bolje i ljepše da ih nema. To nije upitno da bi bilo bolje i ljepše, ali pitanje je, treba od nečega i živjeti, treba stvarati nekakav prihod, otvarat neka nova radna mjesta tako da su ta uzgajališta i otvorila nova radna mjesta i to je jedan proizvod koji se u svakom slučaju gotovo 100% izvozi, što je opet iz čitavog niza razloga dobro. Dakle, imamo takvih dobrih primjera koncesija, ali kažem one su upravo sve bile na nove, recimo dati u koncesiju da izgradi neku novu dionicu nečega ili da izgradi nekakvu ne znam novo uzgajalište ili da izgradi itd., itd. Tako da treba i treba i s te strane to gledati. Ali sad nešto malo konkretno oko ovog zakona. Zato sam se najviše javio. U članku 14., jel to članak 14.? Da. E tu se govori o istovremenom imenovanju povjerenstva itd., itd. Ja mislim da ovakva odredba, ako sam ja nju dobro shvatio, ne znam. Ona izričito otklanja mogućnost imenovanja jednog stručnog povjerenstva za iste vrste koncesija. Mislim na koncesije na pomorsko dobro, osim ako se daju istovremeno. Mislim da će ovo nepotrebno produžiti postupak davanja koncesije, al ponavljam ako sam ja dobro shvatio ovo što piše u članku 14., i to stavak 1. i stavak 7. U članku 19. mislim da postoji puno bolje rješenje, a to je da se ostavlja mogućnost primjene jedne pravne norme na osnovi izabiranja i kroz jedan specijalni zakon naći da se opći, da opći sadržaj odredbe koncesije, gospodarsko korištenja općeg i drugog dobra, da se mogu pobliže urediti posebnim zakonom a ukoliko će se mijenjati ili donositi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama a hoće, imamo takvih saznanja da će biti novi zakon, da ga u tom tijelu treba uskladiti sa Zakonom o koncesijama. U članku 24. gdje se govori o otvaranju ponuda o davanju koncesija, odnosno odluka o poništenju postupka davanju koncesija ili odbijanju rješenja itd., U većini postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, takvu odluku, odnosno davatelj koncesije je županijska skupština. Može to biti i, ili gradsko i općinsko vijeće. Dakle, rješenje kojim se odbija nevaljana ponuda donosi županijska skupština. Županijska skupština je kao što svi skupa znamo predstavničko tijelo i općenito je loše rješenje stavljanje u nadležnost takvog tijela donošenje pojedinačnih akata jer može se dogoditi npr. u praksi da vijećnici ne izglasaju donošenje takvog rješenja, a glasuju za donošenje odluke o dodjeli koncesije. Mislim da je dobro u članku 29. da Ministarstvo financija bude uključeno u sve i da Ministarstvo financija bude to koje će vršiti nadzor nad svim tim koncesija. Mislim da je to dobro i da je taj članak 29. dobar, samo bi možda trebalo, možda bi trebalo, odnosno treba povest računa da to ne bude usko grlo, takvih je zahtjeva more, more, i o tome je prije kolega Šuker nešto govorio. Dakle Ministarstvo financija mora biti uključeno i mora se tražiti mišljenje Ministarstva financija ali neki na terenu, županijama, gradovima itd., itd., boje se da ne bi to možda bilo usko grlo u postupku davanja koncesija. I u članku 40., tu se govori uglavnom o prijenosu koncesije. Ovaj prijedlog zakona čini mi se da ne prepoznaje prijenos koncesija osim u slučaju spajanja, odnosno pripajanja društva i ostvarenja osiguranja prava vjerovnika. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, on predviđa mogućnost prijenosa koncesije na novog koncesionara pod istim uvjetima iz organizacijskih, financijskih, ne znam ili nekih drugih tehničkih razloga, a ako se mijenja koncesionar pod istim uvjetima i na zahtjev bivšeg ili starog koncesionara. Nema razloga da se to onemogući. Dakle, to je pitanje koje članak 40. regulira. I pitanje davanja u podkoncesiju to je članak 43. Mislim da bi trebalo izbaciti iz stavka 2. definiciju sporedne djelatnosti kao djelatnost koja nije djelatnost predmeta koncesije iz razloga što se neke koncesije daju za obavljanje više djelatnosti, na primjer sportsko-rekreacijske na plaži i logično je da se jedna ili više može dati u podkoncesiju ukoliko većina djelatnosti obavlja koncesionar. Općenito na više mjesta se uvjetuje određena radnja isključivo ukoliko je takva radnja bila predviđena uz studiju opravdanosti davanja nešto u koncesiju, dokumentaciju za nadmetanje, obavijesti o namjeni davanja koncesije, te ugovor o koncesiji u okviru kojeg se može dati. Kao da je, mislim teško je to sve skupa predvidjeti jer nije sve predvidivo i nije sve jednolično. I mislim da stavak 7. u ovom prijedlogu zakona mislim da je on,

vrlo afirmativno govorili, dakle o Konačnom prijedlogu Zakona o koncesijama i kao zastupnik, dakle vladajuće opcije mislim da se s vama kompletno slažem. Ali osam godina ste bili ministar mora, prometa i infrastrukture, mislim da se onda to tako zvalo i niste napravili najpotrebniju radnju koju ste trebali napraviti, a to je da ste trebali izmijeniti uredbu o koncesioniranju na pomorskom dobru. Ja sam vam osobno gospodine Kalmeta tri puta pisao da izmijenite tu uredbu. Ni jedna luka nautičkog turizma na Jadranu se za vašeg mandata nije izradila. Zašto? Zato što je bila loša uredba. Zato što je bila loša uredba. Uredba je pogodovala špekulantima koji su prije raspisivanja natječaja znali da će se raspisati natječaj za određenu luku nautičkog turizma. Tada bi osnivali tvrtke i na primjer konkretno na primjeru Tisno što vrlo dobro znate, da već 20 godina neuspješno radimo marinu. U posljednjih tri godine tri ponovljena natječaja. Dakle, oni bi naknadu za, koncesijsku naknadu dakle stavljali 25%. To su špekulantske tvrtke radile. Dok bi jedan ACI stavljao tu istu naknadu 3 i pol posto. I šta se onda događalo. Normalno, ACI bi ispao iz igre zato što se ne bi mogao konkurirati. Ta tvrtka bi dobila tu koncesiju i sutra bi, sutra, za pet dana bi ACI-u prodavala, dakle svoju koncesiju.

za odlučivanje o dodjeli koncesije i iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koje se traži koncesija. Dakle, uvedeno je 10%. Eto, gospodine Kalmeta to ste trebali napraviti dok ste bili ministar i vjerujem da bi izgradili puno više luka nautičkog turizma nego što smo izgradili u posljednjih 10 godina. Mi smo, napravljeno je, napravljeno je luka nautičkog turizma. To nije točno što vi govorite da nije napravljeno. ne znam uredba. Ja ne znam uredbu smo mi donijeli, uredba je bila po nama dobra i za, ha za ovo drugo što vi govorite ne znam o nekakvim, ne znam primjerima ja to ne znam. Bar nisam bio s tim upoznat. Ali nakon mene će vam Branko Bačić govorit, pa možete njemu replicirati. Hvala. Nastavljamo sa raspravom. Josip Borić. **Borić, Pa evo, ne znam ni ja šta da kažem. Pretvorili smo se u parlaonicu ovdje u ovim kasnim satima svaki dan. Na žalost, jer mislim da interes, a reći će predsjednik Sabora nekoliko puta da smo mi tu da predstavljamo javni interes. Bojim se da na ovakav način mi to radimo. Ima nas 10% ovdje od ukupnog broja ukupnog broja zastupnika, a tema je ne značajna, tema je vrlo značajna i mislim da je za ovu vlast čak i prilika da, ovo je jedina mogućnost gdje ne morate opteretiti sve građane, a možete dobit puno prihoda u proračun. Međutim, na žalost ni ovaj prijedlog zakona očito nije uspio odgovorit na sve zamke koje zakon, koje koncesija može imati kao jedan postupak postupak ili proces. Iako ću ja na početku pohvaliti ovo izvješće koje je Sabor tražio. I kažem, svaka čast Ministarstvu financija što je objedinio konačno u jednom materijalu cjelokupnu povijest koncesioniranja u Hrvatskoj sa dobrim podacima, čvrstim podacima. Vidimo da su lipu, znači da su bili detaljno obrađeni i prihodi i dugovanja i broj ugovora, pa i čitavu povijest kako je to išlo. I mislim da upravo i taj pregled povijesti govori da ne stoji tvrdnja vladajućih da se ništa prije nije radilo. Radilo se. Imali smo mi Zakon o koncesijama koji je 2008. donesen takav kakav je bio. Čak je i postupak bio dobar, dva čitanja, dobra analiza sustava. Trebalo bi stvorit zaista jedan dobar dokument koji je nadogradnja postojećeg i mislim da uz onu uvjet koji je u ime kluba HDZ-a Ivan Šuker, mislim da da bi možda mogli i podržati onda ovo. Međutim, uvijek tu ali nekako zasmeta, pa ću evo pokušat u raspravi malo što ja mislim o ovom zakonu. Rekao sam da Republika Hrvatska zaista temeljem ovih podataka koje vidimo zaista ima jedan veliki prostor da može nadogradnjom postojećih ugovora o koncesioniranju ali i čitavom nizu novih koji posebno u području poljoprivrede i u području pomorskog dobra može sa sektorskim zakonima urediti i tako stvoriti mogućnost za prihode ne samo države, nego i onaj dio zajedničkih prihoda i države i jedinica lokalne samouprave. Međutim, očito da i ti sektorski zakoni, a čuli smo da onaj najvažniji, piše ovdje da će bit donesen do kraja 12 mjeseca ove godine. Neće bit donesen. Ne vidim uopće mogućnosti da bude donesen. Možda je pripremljen, ali mislim da bez DORH-a koji uvijek ima određene primjedbe na svaki tekst prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a imali smo i mi razno razne nacrte, međutim nikako nismo mogli proći tu instancu DORH-a koji želi štititi interese RH, i treba jer i treba jer je za to i ovlašten, da tu jednostavno se stvara možda i najveći problem i da tu nisu problem ideje i vizije i razmišljanja kako to treba izgledati. Vidimo da je od 14 tisuća i 8 ugovora 74% istih registrirano recimo na području jedinca lokalne samouprave i da su tu možda i najveći prostori za prihode tih lokalnih samouprava kojima smo kroz razne zakonske prijedloge oduzimali u ovih godinu dana određenu razinu prihoda. Vidimo da su konačno i svih tih 14 tisuća i potpuno što je opet jedan uspjeh, kažem i onoga što se dešavalo prije i pokušaja da taj registar zaista izgleda onako kako i treba da država konačno zna što se na pojedinom području koncesioniranja i događa. Prihodi od koncesija u ovih 12 godina su 6,8 milijardi kuna, negdje u prosjeku 600 milijuna, od toga opet svakako državi možda najviše, skoro 566 milijuna državi u prosjeku, a sto milijuna jedinicama lokalne samouprave, 90 milijuna su prosječni rezultati zajedničkih prihoda RH i lokalne samouprave i tu postoje mogućnosti. Vidimo da su dugovanja 133 milijuna, od toga od onog najvećeg broja od 3 tisuće i 337 ugovora najveći dio je dugovanje od 500 kuna. 500 kuna, mislim da to treba pod hitno riješiti, jer to je minoran iznos da bi to opterećivalo određenu brojku. Interesira me tko su ona dva koja duguju preko 5 milijuna kuna. Imamo samo dva, možda da se kaže koja su ta dva, da mi znamo zašto oni duguju toliko, a imaju urednu koncesiju koja je nedodijeljena. E sad o zakonu, mislim da smo, da su neki članci zakona prilagođeni nekim odlukama trenutačne Vlade, tj. Vlade koja vodi Hrvatsku i koja je donosila određene odluke. Pa evo članak 43., ovdje smo čuli da je to radi nautičkog turizma. A ja u ovom članku prepoznajem jedan drugi problem, a to je stečaj brodogradilišta Kraljevica. Brodogradilište Kraljevica je najstarije hrvatsko brodogradilište osnovano 28.04.1729. godine i nakon 283 godine u 6. mjesecu ove godine ova vlast ga je poslala u stečaj i zatvorila. 460 radnika otpremninama je poslano na burzu i stvorio se problem. Imamo navoze, imamo prostor, imamo koncesiju, a ne možemo zainteresiranim subjektima pomoći da ostvare neku svoju aktivnost. Upravo ovaj članak omogućava da oni dođu do svoje aktivnosti kroz pod koncesioniranje i podugovaranje, i to mogu pozdraviti. Međutim, kad ovo primijenimo na pomorskom dobru, što će nam se desiti primjenjujući ovaj stavak 3. pod a) i ovih 30% dozvoljenih. Može nam se desiti da na jednoj plaži onaj tko uzme koncesiju zarađuje sa 3 ili 4 podugovora, jer piše da se može sklopiti sa trećim stranama predugovore. Znači da ih može biti više, nema ograničenja, koji mogu do 30% ajmo reći u nekakvim udjelima nadomjestiti koncesiju. Vi sa 4 ugovora, sa 4 pedaline na plaži isplatite svoju koncesiju. Mislim da ne bi smjela bit intencija zakona da koncesionar omogućuje ne znam koliku zaradu upravo po dogovaranju, a ne svojom djelatnošću. Možda krivo čitam, al meni to tako izgleda. Mislim da bi to trebalo ipak ograničiti u određenom dijelu ili brojem tih podugovora i to objašnjavate ovdje nekakvim benzinskim crpkama na lukama nautičkog turizma. Međutim, kažem ovo je primjenjivo na sve koncesije na pomorskom dobru ovako kako piše i može nam se desiti da onda netko isplati svoju koncesiju pod koncesioniranjem. To je po ovome dozvoljeno. Ali ono što ja želim još na kraju upozoriti da nismo riješili kroz ovaj zakona neka druga pitanja. Pravo valorizacije i pitanja onoga prvoga koje je koncesioniranje. Spomenut ću ovdje primjer koji sam veća naveo, a to je koncesioniranje u luci Mali Lošinj gdje je dugogodišnji koncesionar izgubio koncesiju u razno raznim igrama i nije prošle godine bilo na neki način primjerene usluge jer je sve pod svoje uzela na kraju lučka uprava. Spomenuo sam već u prvoj raspravi, ali opet nije riješeno. Ne možemo obeštetiti koncesionara koji uredno sve obavio, počeo je raditi svoju djelatnost za koju je koncesionirao posao, govorim ovdje o dimnjačarima. Međutim, u Gorskom Kotaru dimnjačar može doći u kuću, ali vi njegovu uslugu ne morate primiti. On je sve svoje obavio, ali ne može naplatiti svoju koncesiju koja košta 5, 10 tisuća kuna jer nitko ne želi njegovu uslugu. Mislim da ovdje kroz ovaj zakon nije zaštićen. Turističko zemljište. Turističko zemljište je već danas spominjano. To je vrijednost i do 300 milijuna kuna. Mi do sada imamo 68 zahtjeva iz Istarske i Primorsko-goranske županije i 7 zahtjeva iz Zadarske. Ni jedan nije koncesioniran, nemamo nikakav prihod, a radi se o 22 milijuna četvornih metara samo u kampovima. To je jedan veliki prihod u rezervi, jer jednostavno država ne reagira. I na kraju monetizacija i te autoceste, zaista postavlja se pitanje razloga zbog čega u to Vlada ide, vidimo da su povjerenstva već odradila, da je već i ovaj članak zakona sve posložio onako kako je odrađeno, da se to dogodi i mislim da ćemo tu očito

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Borić, ma i vi i ja i Vlada zna da nema šanse donijeti zakon, do kraja godine je naime još jedan tjedan, a zakon još nije u ministarstvu, niti osnovne niti osnovne naznake samoga zakona novo ministarstvo nije utvrdilo. Ja sam u proljeće 2008. godine na Plitvicama, bili su predstavnici cijelog pomorskog sektora prezentirao zakon koji je i koji je danas u ministarstvu i mislim da uglavnom među svim sudionicima na pomorskom dobru postoji konsenzus oko načina uspostave reda na pomorskom dobru kroz novi Zakon o pomorskom dobru. O čemu je problem i to, s tim se problemom susreće i ova Vlada. Problem je u stečenim pravima na pomorskom dobru, što je toliko različitih načina korištenja pomorskog dobra od kad ga je Austro-Ugarska uspostavila takozvanim maritimom pa do danas, kroz nekoliko država su razni legalni ili nelegalni koncesionari preuzeli pomorsko dobro na korištenje s toliko različitih osnova do zadnje pretvorbe da nije moguće naći jedinstveni sustav i tu državno odvjetništvo mora imat, mora kao kao državno tijelo koje brine u ime RH o pomorskom dobru mora dati svoju zadnju riječ. Sve drugo od lučkih uprava, od luka od pomorskog prometa, od koncesioniranja na pomorsko dobro, sve je to već jasno uspostavljeno. Ne znam da li je tadašnji ministar Komadina on baš imenovao povjerenstvo, ali čini mi se da je povjerenstvo negdje u travnju ili svibnju imenovano i da danas povjerenstvo praktičko nije se ni odmaknulo. Pa evo ja sam već, kažem kolega Bačić naveo u svojoj raspravi da mi i zaista u tom segmentu imamo veliki prostor. Samo evo izvješće kaže Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ima ukupno 297 ugovora ili 2% svih ugovora od 14 sa stotinu kilometara obale i pomorskog dobra i to je rezerva za svaku Vladu ne samo za ovu, nego i za svaku buduću. Bila je i za one koje su to propustile i da se tu zaista što prije i hitnije reagira. Čuli smo da mi nismo nešto napravili itd. Napravilo se kažem, imali smo gotove prijedloge. Uvijek je Državno odvjetništvo to koje smatra da neke od tih odredbi nisu dovoljno u interesu RH i sve je to onda stajalo. Možda je pitanje konačno da li država može onda odrediti svoj interes i reći da li nam je interes da sve stoji pa ništa ne radimo, ili je interes da mi to konačno složimo da DORH kaže da tu ipak moramo pustiti određeni, kako se to kaže gimnastiku da se to može početi valorizirati jer zaista toliko lijepih plaža, toliko pomorskog dobra koje stoji. Zaista nemoguće ga je iskoncesionirati pa onda lokalne samouprave trče prema onim tzv. koncesijskim odobrenjima i svemu onome što to slijedi kroz razno razne postupke, opet gimnasticiramo na istom tom području, a prihod nam svakako nije isti. **Zgrebec, Dragica Moram kolegi Boriću, ne znam što ste htjeli reć sa lukom Mali Lošinj kao valjda lošim primjerom, to je dobar primjer. Luka Lošinj ima lučku upravu, lučkoj upravi je posao, bazični posao da upravlja lučkim područjem i ona je nakon neuspješnog pokušaja davanja koncesije koje je nota bene bilo čak pitanje dal' je uopće smjelo se dat koncesiju i svoju osnovnu djelatnost predat u koncesioniranje drugome. Međutim bila je žalba na taj postupak i to vi dobro znate i to upravo firme gradske kojom upravlja vaš stranački kolega Gari Cappelli, jel tako? Prema tome i zbog toga je pao taj natječaj i onda je preuzelo lučku upravu direktno upravljanje lučkim područjem, ostalo je bez planktona koje je koncesionar odnio i dok je nabavila nove planktone obavljala je djelatnost s onime šta je imala, i djelatnost se uredno obavljala. Inače, pitanje da li lučka uprava uopće smiju svoju bazičnu djelatnost privoz i odvoz brodova dat u koncesiju? To je čak pitanje dal' bi se uopće smjelo, bar po mom sudu. A što se tiče toga, ja moram otvoreno reći baš primjer županije Primorsko-goranske da bi uopće išta dali osim val lučkog područja, val lučko mora do donje granice pomorskog dobra, a za to hvala ti Bože trebaju novci, trebaju geometri, ali treba i Državno odvjetništvo koje je najusko grlo u RH i tamo stoji ogroman broj granica pomorskog dobra i zbog toga se dijelom ne može provoditi. A isto tako moram reći da je od cjelokupne Jadranske obale pola koncesionirane obale i pola utvrđenih granica pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji. I to isto dobro, znate.

Ja sam ovaj primjer naveo u svojoj prvoj raspravi kad smo imali prijedlog zakona zato jer je on ogledni primjer jednog dugotrajnosti postupka dodjele bio. Znači javile su se tri firme. Bila je jedna koja je već deset godina radila taj posao. Radila ga je na temelju koncesije. Imala je dvadesetak zaposlenih ljudi i ovaj zakon ne rješava pitanje valorizacije tih koji moraju otići a stvorili su određenu imovinu na koncesijskom, ajmo ajmo reći na koncesiji, stvorili su broj zaposlenih i oni u jednom trenutku prestaju postojati. Je li to intencija i jel to doprinos onda gospodarskom razvitku RH ako nam je interes da takve mičemo a stvorili su i ušli u taj posao, netko ga je snimio sa strane i rekao sad ću ja to. Na kraju je ispala lučka uprava zato jer na molu nije bilo trećega da se radi privez i odvez brodica koje su po sezoni morale ući u tu luku. To nema veze ni sa strankom niti sa bilo čime, niti s gradonačelnikom. Jednostavno ovaj zakon to ne rješava a to su rekli i kolege iz HNS-a. Valorizacija uložena nema pravo ajmo reći prvokupa u natjecanju za koncesiju, jer ipak netko već u sustavu postoji, pa vidimo da ima 14 tisuća ugovora. Te ljude nitko ne štiti, a to su dobri poslovi. On sutra ostaje bez posla. Svi su doma. To se mora riješiti. Ako mi mislimo, pa barem da mu damo pod jednakim uvjetima, ako je najviši netko pa ajde daj i ti toliko pa nastavi dalje ali ne sve ispočetka, ti si bio, ispao si i doviđenja kao tržišna utakmica. Ja se s time ne slažem, mislim da to treba riješiti a ovaj zakon to ne rješava. Zato sam to naveo jer ništa se nije promijenilo između dva čitanja, evo po tom pitanju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I Boro na kraju vašeg govora, rasprave spomenuli ste samo nakratko jer vas je prekinula predsjedavajuća potpredsjednica, monetizaciju Hrvatskih autocesta. Ta monetizacija hrvatskih autocesta na koje smo mi vrlo ponosni samo pokazuje i dokazuje da je zapravo i potvrđuje da je one riječi koje je izrekao premijer izvanredno stanje u državi zapravo točno. Državi, odnosno Vladi treba svježi kapital i to pod hitno. I sada kada skijaško nogometna Vlada ne razmatra moj amandman o šest milijuna kuna koje bi trebalo uložiti u gospodarsku zonu Bjeliš, da bi se u nju privatni investitori uselili i napravili pogone za 600 milijuna eura, dakle koja je to šteta? 600 milijuna eura je 4 i pol milijarde kuna. Ne, neda niti 6 milijuna kuna a dat će Hrvatske autoceste drugome da na njoj jasno koncesijom zarađuju. Dakle, dati bilo što kome, daj pope ruku! Ne dam. E tako i ta Vlada niti 6 milijuna kuna za amandman za koji sam uložio ne daju, a ovamo će dati cijelo bogatstvo narodno, državo bogatstvo drugome da s njim upravlja. To je žalosno. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo možda to nisam stigao reć, ali zaista vidimo da je u toku proces 50 milijuna kuna je samo savjetovanje za monetizaciju i onda mi pričamo o racionalizaciji troškova itd. 50 milijuna nije mali iznos za savjetovanje. Očito da se očekuju i veliki novci, neki kažu 3 milijarde eura, to je 20 i nešto milijardi, jer se evo to silno želi dat nekome jer bivši ministar kaže koji je otišao "Država ima loše upravljanje i neracionalno upravlja sa sustavom". E sad mi nešto dajemo, a to je naša najveća vrijednost koju trenutačno očito imamo u RH i smatramo da taj koji dođe da će on biti prema nama blagonaklon, da ćemo se valjda voziti jeftinije, da on neće imati profita itd. A gledajte di je razlika. Dvije koncesionirane ceste, autocesta Zagreb-Macelj i Bina-Istra samo u djelu razlika između autoceste Zagreb-Rijeka ili autoceste je u tome što ovi ne plaćaju PDV uopće, ove druge plaćaju. Oni samo na PDV-u godišnje uštede 350 milijuna kuna pa vi računajte koliko je to na 20 godina. A da i ne govorimo o cestarinama koje su duplo skuplje recimo na Zagreb-Macelj u odnosu na naše autoceste ili Bina-Istra koja je 51 lipu bez tunela u odnosu na 46 u prosjeku koliko iznosi po kilometru cestarina za autocestu Rijeka-Zagreb ili HAC. I sada kažem, ova Vlada kaže, nama je draže da imamo na naplatnim kućicama strance koji će to uredno uzet u 30 godina i mi smo za to spremni kroz, kažem postupak koji je već krenuo s time da ćemo onda valjda otplatiti kao dio dugova ali dio će ostati. Ne znam tko će otplatiti taj drugi dio. Tako je rečeno iz tih novaca jer oni ne mogu pokriti sveukupno opterećenje koje to imaju. Što ćemo uopće sa tih 20 milijardi kuna učiniti? To je osobno pitanje, što želimo s njim? Hoćemo li smanjiti javni duh pa reći o.k., isplatili smo nešto, pa barem ajde sad smo nešto smanjili u korist države, ali mislim da će građani opet na taj način podnijeti najveći teret tek tog područja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Na redu je Branko Bačić za raspravu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, gospodine pomoćniče ministra. Pa evo ja mislim da ova rasprava u posljednjih pola sata ako ja se uglavnom više koncentriram na pomorsko dobro nego na općenito koncesijama u Hrvatskoj govori, ono što vam ja i u prvom čitanju želim reć a i sada ću ponovit. Da slažem se s kolegom Šukerom, da je zakon dobar. Zakon je jako dobar odlično je krovni instrument koji pokriva gotovo sve koncesije u Hrvatskoj osim pomorskog dobra. I moj je stav dakle, da treba prepustiti s obzirom na kompleksnost, s obzirom na značaj pomorskog dobra, s obzirom na raznovrsnost koncesija na pomorskom dobru da ga se rješava Zakonom o pomorskom dobru i njega i morske luke. Dakle koncesioniranje je morskih luka i koncesioniranje pomorskog dobra treba prepustiti Zakonu o pomorskom dobru. A reći ću još jednu stvar. Dakle, ne slažem se da netko može koncesiju na pomorskom dobru zato što je dobro nagradio rivu. da nekoga praktički obeštetimo zbog toga što grani lukobran, gradi neku rivu dobro, da dobije koncesiju za javne radove na javnom dobru, e onda sad ćemo mu dati koncesiju za pomorsko dobro, nego obrnuto. Meni je i to Ustav govori, pomorsko dobro je jedno od najvažnijih hrvatskih prirodnih bogatstava, prema tome gospodarenje tim resursom je prvenstveno temeljno da bi netko, i o tome treba voditi računa a taj koji je dobio koncesiju za pomorsko dobro može onda prepustiti nekome da izvodi radove koji su njemu nužne za obavljanje djelatnosti i te koncesije na tom pomorskom dobru. To je jedan razlog. rekao sam toliko raznovrsnosti u pristupu. Naime, vi ovim zakonom tvrdite da se jednim natječajem može dati jedna koncesija. To sam vam rekao i u prvom čitanju. Za par, ne znam možda dva, tri mjeseca ističe u Malostonskom zaljevu za korištenje za uzgoj marikulture, za uzgoj kamenica i dagnji. I svih 220 koncesija se vezuje na jednu studiju utjecaja na okoliš koja govori o maksimalnom mogućem broju polja za uzgoj marikulture u Malostonskom zaljevu. I umjesto da s jednim natječajem riješimo svih, jer će svima gotovo potpisan, u isti dan su gotovo i potpisani ugovori za te koncesije morat će ministarstvo jer se radi jasno o prostoru koji je park prirode pa će ministarstvo raspisati 220 koncesija umjesto da jednim pozivom praktično pozove sve koncesionare u Malostonskom zaljevu da se na natječaj jave i da s jednom odlukom Vlada i ministarstvo rješavaju jer su svi ti ugovori tipski samo se mijenja površina polja i koordinate gdje je to polje. Druga stvar ovo što je rekao i prije gospodin Borić, produžetak koncesije bi trebao omogućiti da se produžetak koncesije jednostavno omogući koncesionaru pogotovo ako su to kampovi. Pa jasno da ako je kamp uz pomorsko dobro, da je za očekivat da vlasnik kampa dobije automatski koncesiju na pomorskom dobru. Neće valjda on imat kamp, imat će troškove kampa, a plažu će mu netko drugi preuzet ispred njegovog nosa i to će bit i to mi ne znam čime to možemo pravdat. Da ne govorimo o malim brodogradilištima na otocima gdje se pomorsko dobro vezuje na privatnu imovinu. Tko drugi može taj posao osim njega obavljati, a već tu koncesiju ima. I sad kad mu koncesija istekne morat će ponovno se javljati na natječaj. ja mislim da moramo uspostaviti tu mogućnost da se jednostavno omogući produžetak koncesije tim takvim korisnicima. Evo prihvaćam, dobro da ste prihvatili mogućnost da se na pomorskom dobru omogući podkoncesija, tako da da se na taj način omogući primjerice i HEP-u rekli smo maloprije i drugima koji imaju u lukama, bilo tvrdim za javni promet, bilo u lukama nautičkog turizma već neku vlastitu djelatnost koju mogu samo oni obavljat. Ja sam prije rekao, dakle neće se Zakon o pomorskom dobru donijeti do kraja godine, neće se. Ja se bojim i iduću godinu cijelu da će on biti donesen s obzirom na kompleksnost te materije. Pa onda evo bilo bi dobro ako to možete isključiti.

politički ispravno i za vladajuću koaliciju, da odluku o tome spusti u Hrvatski sabor. Dati ću vam primjer. Nije li vama čudno da primjerice davanje koncesije, Luke Rijeka ili Luke Zadar ili Luke Dubrovnik, kada investicija prelazi određeni iznos i kada je rok dana trajanja koncesije preko pedeset godina, ta odluka dolazi u Sabor. Dakle, prema sadašnjim pozitivnim propisima za koncesiju koju daje država preko 50 godina mora doći u ovaj Dom. E sada, za jednu koncesiju primjerice na Brajdici u Rijeci ili u Gaženici, ili u Gruškoj luci gdje će budući koncesionar uložiti primjerice 65 milijuna eura i da bi on to gospodarski opravdao morat će dobit koncesiju negdje na 54 godine čime taj rok prelazi ovlasti Vlade RH. Ta će koncesija morati doći ovdje u Sabor i Vlada će trebati za tu koncesiju da bi potpisala taj ugovor doći u Sabor. A za monetizaciju Hrvatskih autocesta gdje se govori o milijardama ne znam čega, gdje je itekako kompleksnija problematika koja će dalekosežno utjecat na gospodarstvo Hrvatske, Vlada je toliko hrabra da na sebe preuzima tu odgovornost. Ja se čudim, ja vam moram priznati da se ja čudim takvoj hrabrosti da ne dobije političku potvrdu ovdje u Saboru koju će ionako dobiti jer će vladajuća većina vjerojatno pretpostavljam postupiti po prijedlogu Vlade. Ja vam se iskreno na tome čudim, da vi u tako kompleksan proces idete i mimoizlazite Sabor, a primjerice na jednom kudikamo banalnijem primjeru gdje ćemo jednom luku koja je važna, luka od državnog značaja, međunarodna luka, primjerice Gruška luka, kad budemo gradili lučku suprastrukturu za koju će trebati više od 50 godina moramo doći u ovaj Sabor. Ja mislim da to vam je argument koji ne možete mimoići. To morate uvažit i to mislim da to Vlada ako želi želi imat političku potporu, bolje bi vam bilo doć ovdje u Sabor kroz jedan zakon koji to može riješiti. Što se tiče koncesioniranja, da se još malo na to vratim, dao sam amandman na državni proračun. Nisam ga branio zbog toga što Vlada se nije o njemu očitala, nego resorni ministar ili zamjenik ministra. Radi se o koncesioniranju linijskog obalnog pomorskog prometa koji vam piše ovdje i u ovom zakonu da je usklađen sa Zakonom o linijskom obalnom pomorskom prometu da je usklađen sa Zakonom o koncesijima. Vidite tim zakonom je predviđeno da se raspiše natječaj za sve koncesije za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa i taj je zakon usklađen sa pravnom stečevinom EU. Pretpostavka tome da Vlada donese odluku o utvrđivanju državnih linija. Dosegnuta razina prometne povezanosti je uvjetovala gospodarski oporavak otoka i povećanje broja stanovništva. Nije jedino, ali je najvažnija pretpostavka razvoj otoka, je dobra prometna povezanost. Nije mi jasno sada kada idemo u raspisivanje natječaja za koncesije za pomorski promet, da mi toj istoj agenciji koja će te linije raspisati smanjujemo za 35 milijuna kuna prihode jer je ta stavka smanjena u državnom proračunu i praktično primoravamo sami sebe, dakle Vlada sama sebe primorava da smanji obim prometa prema Hrvatskim otocima. U kolovozu mjesecu je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture reklo da im nedostaje za cjelokupni postojeći pomorski promet oko 40 milijuna kuna terećeno u 8 mjesecu i slažem se. I umjesto da barem ostane na postojećim ovim novim proračunom, da ostane na postojećim iznosima od 390 milijuna kuna koliko je sada u proračunu predviđeno, odnosno sad ste smanjili rebalans sa još 15 vi još idete dodatno smanjivati za 35 milijuna kuna. Dakle, bilo vam je malo 390 da bi pokrili financijski postojeći promet, a sad smanjujemo još 35. Što će ostat, ne znam. Po mojoj procjeni, ako je bilo točno, a točno je bilo da je nedostajalo 40 i kad se još smanji sa 35 to je 20%, svaka peta linija prema hrvatskim otocima će biti ukinuta. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Molimo privedite kraju, a imate replike pa ćete moć nastaviti dio rasprave. Hvala. Josip Borić, replika. Kolega Bačić, ovo je važna rasprava, a mi evo nemamo ni vremena sve ni reć koliko je to važno. A kasni je sat da o tome raspravljamo. A ja opet na pomorsko dobro opet čuli smo da evo, s druge strane smo danas čuli da ništa nismo napravili da se izgrade nove marine, da se izgrade neki novi kapaciteti itd. Ja tvrdim da nije tako. Sustav marina upravo bivše Vlade su ga dovele u red nakon godina nereda, sve imaju koncesije itd. I sada danas čujemo čovjek iz Velike Gorice, ne znam dal' iz Velike Gorice, nama govori kakav nam je sustav nautičkog turizma, ništa ne valja, netko plaća veću naknadu, netko plaća manju, kao da su sve te marine tipizirane kao da je svaka jednaka, velika, što ja znam ima jednaki akvatorij kao da su jednakih kapaciteta. Sve su različite. Očito da su natječaji ili ono što je prethodilo dodjeljivanju koncesije pokazivali određene različite potrebe određenih koncesionara. I sad nakon što smo mi napravili strategiju nautičkog turizma koja se treba provoditi, a od koje očito ili se odustalo ili ne znam zbog čega se ne želi provodit, gdje smo jasno definirali određene aktivnosti, sad se govori nema nove marine. Evo vam primjer Novog Vinodolskog, samo je koncesija određena, zašto se ne gradi marina, marina, …/Govornik se ne razumije/… jer investitor još uvijek nije počeo sa svojim radovima. A što mu je? Ne znam, ali da li je država odradila svoje kad se pojavilo pitanje? Je, možda marina Tisno nakon trećeg pokušaja ili četvrtog, ne znam dal' je četvrti, možda uspije al' ne bih ja rekao da je tu krivica države najveća, ne bih rekao, izvini, ne bih rekao. Al' dobro o tome baš nisam mislio raspravljat s gospodinom Klarinom, ali pomorsko dobro je resurs kojeg moramo što prije staviti u službu i tu će kažem svaka rasprava daljnja o ovim koncesijama onda više-manje ne bi bila toliko teška,

nije točno da nisu koncesionirane marine u prošlim sazivima. Najprije, to sam već jednom rekao, Zakon o pomorskom dobru donesen je 25. rujna 2003. Nakon toga su bili izbori ako se sjećate i tadašnja Vlada je napravila Uredbu o koncesioniranju pomorskog dobra. Donesena je u veljači 2004. godine, dakle u siječnju 2004. je ta uredba donesena i ja govorim i da je zakon bio dobar, da je dobar zakon i da je dobra bila uredba. I nije uredba spriječila koncesioniranje pomorskog dobra nego je ono što je maloprije kolega Komadina rekao prvi preduvjet da bi se moglo koncesionirati pomorsko dobro pa i luku nautičkog turizma je utvrđivanje granice pomorskog dobra. Svega 5% granice pomorskog dobra je u RH utvrđeno jer je trebalo osigurat sredstva. Nije zakonodavni okvir spriječio utvrđivanje granice nego je to skupi postupak. U zakonu koji sam rekao da je predstavljen bio je naš prijedlog da se taj posao utvrđivanja granica spusti na katastre i da se taj posao da geodetima, prepusti geodetima koji ako su u stanju utvrditi granicu između ne znam čega, onda mogu i utvrditi granica i pomorskog dobra. To je bio prijedlog zakona da se na taj način izmijeni. Druga stvar, pretpostavka koncesioniranju luka nautičkog turizma je izrada Urbanističkog plana uređenja što je na jedinicama lokalne samouprave. Kad nije izrađen UPU-u urbanistički plan uređenja ne može nitko koncesionirati koliko god imao volje. I tu se stalo, što jedinice lokalne samouprave nisu provodile taj postupak. Mi smo u međuvremenu promijenili Zakon o prostornom uređenju i gradnji, gdje smo omogućili da zainteresirani investitori zajedno sa jedinicama lokalne samouprave naprave urbanističke planove uređenja kao podlogu za koncesioniranje. A ja bih sad mogao nabrojat 10 luka nautičkog turizma koje smo koncesionirali, a bar preko 70 luka smo temeljem te uredbe za koju čujemo da je loša produžili, cijeli sustav ACI-a na kraju krajeva je prema toj uredbi produžena koncesija. …/Govornik se ne razumije./… ja bih se složio u onom dijelu da kod pomorskog dobra je specifična situacija i kod morskih luka i da bi trebalo svakako detaljnije razraditi kroz taj Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Međutim nisu samo granice bile problem koncesioniranja. Problem je što utvrđenu granicu treba upisati u zemljišne knjige i na to treba dat' zeleno svijetlo Državno odvjetništvo. puno problema tu radili, puno problema rade i to stoji u velikoj mjeri. Al' nije ni samo to problem, ne može se ni koncesionirati tamo gdje nema prostornog plana. I more i obala su naši građani koji se bave prostornim planiranjem i mnogi gradovi i općine i županije zaboravili da je i more prostor, jer se prostorni planovi bavili samo obalom ovom ostalom, odnosno kopnom. I kad se tek sva ta tri uvjeta ispune se može koncesionirati. Druga stvar je mene osobno smetalo sve te godine smeta me i danas, je što se nije napravila distinkcija jasna između toga što može davat i treba davat država, što županija, a što gradovi i općine. Ne znam sladoled, ležaljke, komunalne luke di su bačvice, to je posao grada i općine, to nema veze. Županija bi trebala za više godina nešto što je jako skupo i na puno godina bi trebala država. Nešto slično je rađeno ali ne baš isto na takav način. Ja ću vam samo reć primjer što mnogi rade, vi to dobro znate daju mora se priložiti elaborat i lokacijska dozvola i elaborat o ulaganju itd., i onda se napiše da će se uložiti Bog te pitaj koliko milijuna kuna u dvadeset godina i traži se maksimalni rok, 20, 15 ne znam, već koliki je rok. Međutim problem je u tome, što pitanje kad će uložiti i onda stoje ove, kao što je rekao kolega Borić, stoje ove koncesije tipa u Novom Vinodolskom. Međutim mi smo to sankcionirali na način da smo uvjetovali raskidne klauzule ugovorom o koncesijama ako ne uloži u prvih 20, 30 % vremena, a ne u zadnjoj godini. Mislim da se to, samo kažem tu ima puno tih caka, doslovno koje treba dovesti u red s time da to nije sva obala. Hrvatska ima šest tisuća kilometara ali nije ona sva komercijalna. Ja znam da je kod nas 30% te obale, 300 kilometara od tisuću i dakle pretpostavljam da je 2 tisuće, tisuću i po Hrvatske obale za neko komercijalno Svakako da je pretpostavka o bilo kakvim aktivnostima na pomorskom dobru utvrđena granica pomorskog dobra. Do sada je negdje oko 300 kilometara utvrđeno u cijeloj Hrvatskoj, najdalje je išla Zadarska županija jer je radila jedan projekt sa Norveškom Vladom koji je vrlo uspješan i mislim da će Zadarska županija doć negdje na 70, 80% utvrđene granice pomorskog dobra. Radi se o tome da je prijedlog za utvrđivanje granice pomorskog dobra s čime se nikad nisam slagao predlagala politika, odnosno to su bila županijska povjerenstva koja su predlagala pomorsko dobro. Radi se o pomorskom dobru, a onda je jedno vrijeme čak utvrđivala i Vlada, možete mislit Vlada bi bila donijela odluku da se utvrdi 15 metara ili 20 metara granice pomorskog dobra. Kasnije je to spušteno na ministarstvo. Dakle, to je jedna od pretpostavki. A druga stvar kad govorite o tome da bi trebali gradovi i općine preuzeti određene poslove u smislu koncesioniranja pomorskog dobra i to je bio prijedlog. Pa vi znate, i vi ste bili dugogodišnji župan kad se postavlja pitanje tko bi trebao donositi odluku o koncesioniranju primjerice luka nautičkog turizma, onda bi županije htjele da to ostane u njihovoj nadležnosti, a s druge strane veliki gradovi kao što je Rijeka ili kao što je Zadar ili Dubrovnik ili Split oni bi htjeli da gradovi donose odluke o koncesioniranju i tu je bilo, tu čak političke stranke nisu mogle utjecati, tu je ustvari bio jedan odnos između gradonačelnika i župana tko bi trebao preuzeti taj kolač da bi koncesionrao luke nautičkog turizma na svom području. I tu je bilo dosta sporova i na kraju se ostalo pri sadašnjem rješenju s time da se davanje odobrenja za pedaline što smo rekli, suncobrane, iznajmljivanje skutera itd. apsolutno da je to prema tom zakonu i to treba spustiti na jedinicu lokalne samouprave. **Zgrebec, Uvaženi kolega Bačiću, vi ste se pitali zašto Vlada neće dati odluku na raspravu o koncesioniranju autocesta ovdje u saboru gdje je i ja isto tako mislim mjesto, iako se protivim koncesioniranju autocesta. Prije svega neće zato što Sabor nije mjesto odlučivanja. Odlučuje se negdje drugdje. U Saboru se dižu ruke, a kad već Sabor nije mjesto odlučivanja tada ne treba dati oporbi priliku da govori argumentirano zbog čega je protiv koncesioniranja autocesta. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Pa vidite kolega Vukšić, ja ne govorim da treba doći do koncesioniranja autocesta, nego ne slažem se da se direktno iz ovog jednog općeg zakona kao što je Zakon o koncesijama za kojeg ja govorim da je dobar, da je on dovoljna zakonska podrška tako velikoj odluci. Tome se ja protiv. Ja ne želim uopće razgovarati o koncesiji autocesta temeljem ovog zakona. Ovaj zakon je toliko štur što se tiče tako jake odluke da on ne može dati parametre da se dođe do koncesioniranja autocesta. Koliko još tu nekakvih podzakonskih akata ako Vlada bude na tome inzistirala, treba donijeti ja ne znam, ali ja ne vjerujem da itko u ovoj državi može bez još nekih akata, jesu li to uredbe, pravilnici pristupit bilo kakvom studioznom rješenju, smislenom rješenju privatizacije autocesta. Potrebno je prije svega napraviti jedan zakon koji će omogućiti pristup tome a konačna odluka da li će se donijeti ili neće bi trebala biti ovdje u ovom saboru. Ja ne želim na primjer reći da da niti ne, skloniji sam da ne ide, ali ako ćemo provest proceduru, provest jednu raspravu u koju ćemo uključiti kompletnu javnu, stručnu, znanstvenu o tako jednom velikom projektu kao što je monetizacija autocesta za to je Sabor, a odluku neka donese ovaj Dom nakon što Vlada se potrudi sukladno tom Zakonu dat nam, podastrti nam parametre zbog čega to tako ide. A ne donijeti Odluku unaprijed da će se prodati, a onda treba i iznaći studije koji će to opravdati, s time se ne slažem. Ja se ne slažem da mi naručimo studiju koja treba unaprijed pravdati našu odluku da smo u pravu. Nego ajmo drugim putem, utvrdimo što moramo napraviti, ako to zadovoljimo

dakle Vlade RH koja bez odluke da ne kažem i konzultacija i znanstvenih i svih ostalih i Sabora RH da ne kažem jednu ovakvu krupnu, krupnu odluku donijeti. Al' nije to kolega Bačiću hrabrost, to je arogancija i bahatost kancelarskog sustava koji je bez promjene Ustava zapravo uveden u RH kao što je i uveden ovaj zakon, odnosno Uredba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole bez ikakve rasprave u Saboru. Jel' tako? Dakle to je jedna arogancija, jedno zaobilaženje Sabora, jedno dokidanje dostojanstva Hrvatskoga Sabora i nas sviju skupa ovdje. Eto to je to, niš drugo nije. Odgovor na repliku Boro Grubišić. Branko (HDZ)** Dakle gospodin Pupovac je u svom govoru u ime kluba SDS-a spominjao i rekao da je i Vlada Jadranke Kosor razmišljala o davanju u koncesije autocesta. Ja sam bio u toj Vladi. To nije točno. Dakle, mi smo na nekakvim stručnim razinama razmišljali o tome što bi to značilo. Ali kada smo vidjeli kolika je kompleksna materija da bi se uopće pristupilo koncesioniranju autocesta što to znači za gospodarski razvoj države? Što to sa socijalnog aspekta? Što znači za budućnost Hrvatske? Onda smo rekli nema uopće mogućnosti da bi Vlada se usudila nešto raditi, a da za to nema to nema kvalitetnu pripremu, da nema spoznaju o svim mogućim parametrima koji bi doveli do toga. Evo, ja ne mislim da Vlada čak i sada kada je izabrala savjetnika, da Vlada još uvijek misli prići tom postupku na način da ne donese jedan akt koji bi imao nekakav pokušaj konsenzusa na nivou svih političkih stranaka u državi.

Ovaj Zakon o koncesijama pa od državne pa do lokalne razine zapravo je izravno i neizravno priznanje o nesposobnosti političkih elita da upravljaju vlastitim resursima i ništa drugo. Jednostavno ne znamo ili priznajemo zapravo da se ne zna upravljati onime što imamo. Vlastitim resursima koji su pobrojani ovdje u članku 5., svojim nacionalnim blagom počevši od istraživanja mineralnih sirovina pod broj 1., pa onda čak i pored djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode. Što to znači? Danas nije spominjano. Koja su to zaštićena područja prirode. Je li Nacionalni park Plitvice ulazi u to? Krka? Velebit? Kornati? Tu Tu se jasno miješaju stvari i sa pomorskim dobrom pa sve do nekakvih žičara koje ja ne znam dal' ih uopće ima. Ima na Platku jedna čini mi, ona na Bjelolasici ne radi čini mi se i do slobodnih zona. Ovdje nije nabrojano još i poljoprivredno zemljište. Ne vidim ga u ovome, ali je simptomatično to da je kad već stalno govorimo o pomorskom dobru i o moru, da je obustavljeno raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od od prije godinu dana dolaskom našeg ministra Jakovine, vašeg ministra Jakovine. Govorim našeg zato što je iz Slavonskog Broda na mjesto ministra poljoprivrede. Zašto je to obustavljeno? Valjda naši seljaci ne znaju raspolagati svojim zemljištem u poljoprivredi, ne znaju orati ni kopati što rade stoljećima. Čeka se valjda koncesionar povoljniji. Dakle, kada govorim o koncesiji, pa potpuno je jasno da svaki onaj tko se javi za dobivanje koncesije, ima cilj za raditi. Mi to smo nesposobni, ne znamo, nećemo, lijeni smo, glupi smo, ne znam što reć. Ne možemo li mi u našoj vlastitoj državi urediti stvari drugačije? Ili smo spoznali da smo svi toliko nepošteni da svi na svim nivoima od lokalne do državnog nivoa smo toliko i u očima javnosti, da ne kažem omraženi a onda zbog čega, zbog onog što je sve sačinjeno ovih godina. Pa je i onda sumnja oko ovog zakona koji možda ima i dobre namjere, u dobroj vjeri je pisan, ali malo tko vjeruje da će on iznjedriti dobro ili kod sklapanja kako je rekao kolega Borić, šta se dogodilo tamo na Lošinju, ovaj govori o Šibeniku cijeli referat o luci Šibenik. Dakle, primjera je masa negativnih i kako onda vjerovati da će država zaraditi koncesijama tolike silne novce. Eto da ćemo se možda pokrenuti iz tog izvanrednog stanja o kojemu Milanović govori jasno i glasno. Znate li što znači izvanredno stanje? Pa ja kad pomislim na definiciju izvanrednog stanja u državi, onda vidim tenkove na ulici. Onda vidim zabranjeni sat, tzv. poslije 8.00 izlazak na ulicu. To je izvanredno stanje. Jesmo li zaista dotle i došli? Ili se radi zapravo o jednoj simbolici kada je rečeno izvanredno stanje, dakle gospodarsko izvanredno stanje. Jel se netko dobro zafrkava kada kaže izvanredno stanje što je očito već godinu dana s obzirom na izjave o slučajnoj o slučajnoj državi i o niz drugih izjava u narodu kao paradoksalnom. Zaista se neko dobro zafrkava ovih godinu dana na vlasti i to verbalnim žonglerajem. Tako i ja osobno nemam, iako je

nekako nemam vjere, pogotovo ili poglavito stoga što ovako na prečac i što ovako da ne kažem na silu bez odluke Sabora, kao najvišeg predstavničkog tijela Republike Hrvatske idemo u takav krupni zahvat, poduhvat, monetizaciju, kako se to lijepo zove monetizacija Hrvatskih autocesta,

Stranka rada)** Poštovani kolega Grubišiću rekli ste, pitali ste se je li na djelu nesposobnost elita. Ja bih rekao da je na djelu bahatost elita. I upravo zbog toga kako je već započet proces rasprodaje državne imovine Hrvatske poštanske banke, Croatia osiguranja i kako se već naveliko priprema monetizacija autocesta, i kako nismo mogli zaštititi nacionalne interese ovdje u Hrvatskome saboru, Hrvatski laburisti – Stranka rada prikupljaju dokumente kako bi dali kaznenu prijavu protiv predsjednika Vlade Zorana Milanovića, i kako bi pokušali na taj način zaštititi naše nacionalne interese. nema pravo, odnosno Vlada, on je predstavnik Vlade nema pravo kršiti zakone. Pitali ste se isto tako o izvanrednom stanju. Ako jest izvanredno stanje, to ne može biti neki kolokvijalni izraz, ili jest izvanredno stanje ili nije, sasvim sigurno da premijer hrvatske Vlade nije neozbiljna osoba, tada se premijer mora ovdje obratiti u Saboru i objasniti u čemu je tu izvanredno stanje, prijeti li Hrvatskoj Grčka, drži li nam financijski sektor nož pod grlom, što nas čeka u idućem razdoblju, kako ćemo se iščupati iz tog izvanrednog stanja a bez da vlast izda nacionalne interese, jer oprostite rasprodavati blago koje nam je preostalo nezaštićivanje ako nije izdaja nacionalnih interesa, Vlada mora štititi nacionalne interese i moraju se glavne važne odluke donositi ovdje u Saboru. Sabor je marginaliziran i netko večeras reče jako nas je malo, popodne stavljena najvažnija, jedna od najvažnijih tema koja je u ovom jesenskom zasjedanju raspravljamo s namjerom, upravo zbog toga da bi bilo čim manje polemike kako ste rekli podnijeti kaznenu prijavu me jako iznenadila i to pozitivno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Bit ću ipak malo kraći s obzirom da iako se nismo dogovarali, kolega mi je praktički uzeo cijelu repliku. Kolega Grubišić rekli ste na početku da ovim zakonom se ako se ne varam stvara preduvjet za koncesiju sa državne ili lokalne razine. Sa lokalne možemo još nešto i shvatiti, ali sa državne to direktno znači da Vlada svjesno ide u kršenje zakona i to samim tim potvrđuje ovu našu odluku, odnosno daje nam argumenat da smo u pravu, a ako stvarno tako razmišljaju onda, ne znam mislim kolega je rekao predsjednik Vlade ne može kršiti zakone. Ma ne da predsjednik Vlade ne može kršiti zakone, nego izvršna vlast je zadnja koja se smije upustiti u to da ide s nečim takvim. Odgovor na repliku Boro Grubišić. donešene bez ikakve dakle konzultacije, ili bez rasprave u Hrvatskom saboru, i to se sve češće događa, i zato sam i rekao u svom govoru da je to zapravo postao kancelarski sustav državnog upravljanja gdje je zapravo Parlament dakle manje značajan negoli u nekakvom parlamentarnom sustavu, kao što bi po Ustavu trebala biti Hrvatska. Na žalost mi sad imamo jedan, jednu gotovo bih rekao autokratsku vladavinu, gdje je eto saborska većina bez puno rasprave izglasava sve ono što Vlada, a mnoge odluke su donešene i bez rasprave na Saboru. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Grubišić, naravno da oporba ima izvanrednu priliku što sam i prije rekao se baviti larpurlartističkim raspravama, jer jednostavno nema odgovornost upravljanja, i to je dobra pozicija, izvanredna pozicija. Međutim ne sviđa mi se da stigmatizirate Zakon o koncesijama kao da će sve poći po zlu, doslovno svih 100% koncesija, to u pravilu nije tako, mislim Zakon o koncesijama je dobrodošao da se uredi pravni okvir i pravni režim korištenja primjerice ću reći gospodarskog korištenja pomorskog dobra, pa nećete mi reći da država treba biti ta koja će ne znam se baviti marikulturom ili će uvoditi restoran koji se nalazi na obali itd. Hoću reći ima niz sasma logičnih opravdanih načina dodjele koncesija, a ima i onih koji su ugrožavaju moguće nacionalne interese, naravno ako se pogotovo loše provedu, naravno da ih ima. Ali ne znači da će one se sve takve dogoditi, kao što ste zapravo uvodno rekli. Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Komadina, vidite ja sam u Zadru ljetovao i na Viru imam nekakvu bajtu, vikendicu, i kad sam htio skrenuti za Borik nikako nisam našao tablu Borik. Naime hotelsko naselje Borik sa hotelom Barbara i ostalim su bili prije rata tamo na tom mjestu, sada nemate tablu Borik. Piše lijepo na njemačkom nekakvo hotelsko naselje njemačkog vlasnika. E sada ovdje piše da nacionalni parkovi će također biti oni koji su za dakle zaštićena priroda itd., što ćemo mi? Hoćemo mi zvati to i dalje nacionalni park kada ode u koncesiju na 50 godina, ili će biti nekakav švarcvald ne znam, podružnica švarcvald nacionalnog parka, ili ne znam šta će biti, o tome se radi, o tome sam govorio, nisam ja protiv toga da se, tko god hoće nek da svoju gostionu u koncesiju, nemam ništa protiv, ja je nemam na žalost jel. Hvala lijepa. I klub SDP-a, Ivan Klarin. Naime ne mogu od čuda na kraju, da klub Hrvatskih laburista – Stranke rada u Hrvatskom saboru dakle protiv predsjednika Vlade Zorana Milanovića podnosi kaznenu prijavu. Da li je klub laburista podnio kaznenu prijavu protiv Ive Sanadera? Nisu ni postojali, da. Klub HDSSB-a podržava to podnošenje kaznene prijave, da li su oni podnijeli prijavu protiv Ive Sanadera? Pa što mislite da bi mi danas išli u prodaju autocesta da se nisu tuneli triput bojali? Bi li išli danas u prodaju autocesta da nije kilometar autoceste bio tri puta skuplji za vrijeme Sanaderove Vlade, nego za vrijeme Račanove Vlade? Mislim, to me stvarno čudi, izvinjavam se, vraćam se dakle na zakon. Drago mi je dakle zakon izazvao pozitivne reakcije skoro od svih klubova. Neke skepse koje su izrekle kolege zastupnici mislim da ne stoji, što ćemo se svi zajedno i uvjeriti, i mislim dakle da stvarno pokazati jedno stanje koje će srediti stvari na području koncesioniranja u Republici Hrvatskoj. Isto tako pohvalio bih gospodina Šukera i 2005. godinu kada se uveo dakle registar za koncesiju, mislim da je to stvarno bio jedan sveobuhvatan posao, koji nije bilo lako odraditi, ako se ne varam 50 tisuća mislim koncesijskih ugovora kroz 2005. i 2006. godinu dakle da su se da su se pripremili da se taj registar objavi. Dakle taj registar i ovaj zakon, dakle koji do kraja definira i pojašnjava koncesioniranje mislim da je jedan dobar temelj za budućnost. Što se tiče pomorskog dobra, definitivno da moramo pohvaliti Primorsko-goransku županiju, ne zato što je tu gospodin Komadina, najveći broj, dakle najveći kilometri, metri pomorskog dobra su utvrđeni u Primorsko-goranskoj županiji Primorsko-goranska županija sa svojih više lučkih uprava daleko je najbolji primjer upravljanja dakle lučkim područjem u Republici Hrvatskoj, kada sam ja to predlagao u Šibensko-kninskoj županiji da se uvede više lučkih uprava kao što je slučaj u Primorsko-goranskoj županiji mene su tada ismijali, ali mislim da su bili u krivu. Vraćam se na kolegu Bačića, zapravo na zadnje rasprave koje su bile i koje su dakle najviše išle u smjeru koncesioniranja na području pomorskog dobra, gospodine Bačić nijedna koncesija za luku nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj se ne može raspisati a) ako nije utvrđena granica pomorskog dobra i b) ako nije donesen ne prostorni plan, nego detaljni plan uređenja. GPU dakle mora biti donesen unutar prostornog plana da bi se dakle mogla raspisati koncesija za luku nautičkog turizma. Ali u čemu je problem? Problem je u uredbi što je bila loša. Vi meni niste odgovorili, nijedna luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj u posljednjih 10 godina se nije izgradila. Iz kojeg, vi kažete problem je ovaj, problem je onaj, problem su špekulanti, problem je šta je ta uredba dozvoljavala špelukantima da se prijavljuju na natječaje, problem je što su špekulanti znali kada će se raspisati koji natječaj za koju luku nautičkog turizma, tada su se javljali na natječaj, i degradirali sve one potencijalne dakle koncesionare koji su mogli sudjelovati u natječaju. Pa imate bezbroj primjera gdje …/Ne razumije se./… što sam maloprije u replici govorio, pa se neću ponavljati, dakle i davao naknadu od 3%, i npr. neke bum gradnje, u mojem slučaju dakle sa jednim zaposlenim 26% za 5 dana dobiju koncesiju, za 5 dana prodaju tu istu koncesiju …/Ne razumije se./…, što se dogodilo? Poništen natječaj. Koja je odgovornost za tu tvrtku? Apsolutno nikakva. Eto o tome vam želim reći, dakle drago mi je što smo na kraju došli na koncesioniranje na pomorskom dobru, usko dakle koncesioniranje za luke nautičkog turizma, ali to je definitivno bio problem i da se nije izmijenila uredba, ja ne kažem da će se sad dogoditi čudo, ali mislim da će izmjenom uredbe koja je bila dakle u 7. mjesecu na Vladi, da će se neke stvari promijeniti, a prvenstveno smatram što se treba promijeniti je da se onemogući špekulantima sudjelovanje na natječajima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I sada 8 replika na ovo izlaganje. Prvi Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Klarin, ja vas pitam s obzirom da ste vi najjača bili oporbena stranka već 8 godina prije dolaska na vlast, jeste li ikada podnijeli kaznenu prijavu protiv Ive Sanadera? Ono drugo, da ono drugo za tunele, dakle ako je itko raskrinkavao Ivu Sanadera i donio vama pobjedu na krilima naših kritika ovdje u Saboru i govora u Saboru onda je to HDSSB, trebali biste nam reći hvala što ste došli na vlast. A što se tiče tunela, pa ja, znate da sam i već po šesti puta naš bećarac otpjevao onaj o tunelima svi Hrvati samo jedno žele, žele, žele farbati tunele. Prema tome to sam pjevao i gospodinu Ivi Sanaderu i gospođi njegovoj nasljednici itd. Prema tome nemojte govoriti o tome. A vaše shvaćanje demokracije i vaša ljutnja koju ste iskazali u prvoj rečenici, pokazuje samo vaše razmišljanje i o demokraciji. Vi biste rekli da, pa Berlusconija su tužili kazneno, zbog čega ne bi i Ivu Sanadera i ne znam ni ja kojeg drugog premijera u državi. I Berlusconi je odgovarao za svoja nedjela. Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Ja samo želim reći da moramo biti vjerodostojni. Pa ne prodaju se danas autoceste zato što je stanje u državi bajno, pa bila je, katastrofa je bila ljudi moji. Bila je katastrofa i o tome treba govoriti. Danas netko govori mi podižemo kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića, a zaboravljamo što je bilo prije 8 godina, ili 8 godina, ili 6 godina, možda neću reći 8 godina. Znači mislim radila se apsolutna katastrofa u državi i zapravo SDP je prvi sa svojim koalicijskim partnerima 1.1.2012. godine preuzeo idealno stanje u državi. ljudi mislim da moramo biti ozbiljni, iako normalno svatko ima pravo izreći što ga ide, ja možda ovako malo raspravljam malo temperamentnije dalmatinski, ali nije to ljutnja.

jer ja drugog razloga nisam iščitao jer ste se cijelo vrijeme praktički posvadili sa svima nama ovdje, a lijepo smo pričali o Zakonu o koncesijama. E sad o tunelu. Ta priča traje već neko duže vrijeme, ali je li počeo postupak? Šta se dešava s tim tunelima i farbanjem? Ja ga ne vidim. Je li to bila medijska priča? Pa zašto se nisu podigle optužnice, ako već pričate o farbanju tunela. Jesu se podigle optužnice za farbanje tunela? Kad? Vi ćete to pričat kad bude. Da, očito da ima 50 godina za takve stvari, moguće da. Ja mislim da nema. I priča je bilo i puno o drugim stvarima koje su se dešavale na autocesti i o wc-ima, ovome, onome, ali sve se to pomalo na neki način drugačije rješava, bez obzira što vi stalno želite da netko negdje bude za nešto kriv, a što se tiče situacije ja mislim da ste vi dobru situaciju koja je išla prema gore u ovih godinu dana okrenuli da ide prema dolje, bez obzira što vi mislili da to nije tako. Činjenice govore drukčije, brojke govore drukčije, ljudi teže žive, sve ide teže, ne mogu, preopteretili ste ih, to su greške vlasti, i ne morate se vi na to ljutiti. A ako se želite dodvoriti premijeru, to je druga stvar, ali ne morate se svađati sa svima koji pokušavaju doprinijeti dobrom zakonu za kojeg smo rekli da je ok, uz jednu malu onu ogradu za koju smatramo da je opravdana. Zašto bi Vlada mimo nas htjela po ovom zakonu jedan sustav koji vrijedi 20, 30 milijardi kuna i više samo tako dati nekome na upravljanje bez da mi kažemo, a ovdje je bila javnost, ovdje je glas javnosti, ne u Vladi. Tamo svi isto misle, sa izdvojenim mišljenjima, ali ovdje je malo drugačije. Odgovor na repliku, Ivan Klarin. Samo želim pošto ste rekli na početku hoće li ili neće biti podignuta optužnica, od nekih stvari se ne može ili ne možete amnestirati. hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Mislim da je ovdje jasna jedna stvar, dakle jedna politička opcija smatra da problem autocesta treba riješiti kroz monetizaciju, druga politička opcija smatra da to nije tako, ali ako se već ide u to, ako vi odlučite da idete u to da bi to trebalo regulirati posebnim zakonom. Ja ne vidim što je tu sad loše, ali ako ćemo nabacivat ono što sam rekao tu blato jedno drugima, onda možemo recimo otvaranjem Zadra dva je koštalo preko milijun kuna, nijedno otvaranje dionice jedne nije koštalo toliko, možemo štošta jedni drugima nabacivati, isto tako nemremo se paušalno razbacivati s tim koliko košta kilometar ceste, jer imate kilometar ceste koji nema niti jedan pomoćni objekat, nego samo dužine. Imate na kilometar autoceste, ja sam često slušao za autocestu Zagreb-Velika Zagreb-Velika Gorica-Sisak, pa pogledajte samo od onoga nadvožnjaka u Buzinu, do Vuševca koliko imate pomoćnih objekata toliko možda nemate na 40, 50 kilometara neke druge autoceste. Prema tome ajmo jedanputa, a kolege su već prije toga napravile, neka dođe nekakva strana ekspertiza pa neka utvrde koliko stvarno cesta košta. Druga stvar, nije jednako raditi cestu u Dalmaciji ili negdje u nizini. Tamo što iskopaš, samelješ, vratiš natrag, nabiješ, i praktički ideš asfaltirati, a ovdje u ovim nizinskim dijelovima treba voziti materijal stotine, stotinu kilometara, treba zemljište koje je glinasto, koje pliva treba sanirati, dakle milijun stvari, dakle o tome trebaju razgovarati stručnjaci, …/Ne razumije se./… mi koji nismo u tome se nabacivati olako s nečim, jer kažem jedan pomoćni objekat, nadvožnjak sa svim pristupnim cestama može koštati kao dva, tri kilometra autocesta, a sve to ide u cijenu kilometra autoceste. Prema tome, kažem ajmo razgovarati argumentirano, radi se o prevažnoj temi da bi se koristili niskopolitikantskom pričom, jer gledajte nije samo 30 milijardi vrijednost autocesta, nego puno, puno drugih stvari, a vozimo se sad prema Splitu pa pogledajmo koliko danas automobila prođe tom autocestom, pa ćete onda drugačije Meni je žao kolega što smo uopće došli da ovako raspravljamo, ali jednostavno cijelu raspravu neki klubovi raspravu o dobrom zakonu, što ste ga i vi podržali, vjerujem da ćete ga podržati dakle nameću monetizaciju Hrvatskih autocesta. To je jedna stvar. Ponavljam žao mi je zbog toga. I druga stvar, gospodine Šuker, nije razlika u kilometru, neka to odluke stručnjaci, ali nije razlika u kilometru bila Gorski kotar ili Sisak, Velika Gorica. Dakle znate gdje se zaustavila autocesta? Prije Zadra. Dakle na istom prostoru, na istom području, u istoj županiji, u istom kršu dakle cijena je bila puno skuplja, eto o tome govorim, ali ponavljam neka tu odluku donesu stručnjaci. Uvaženi kolega, vi ste rekli jednu rečenicu ne prodaju se ceste zato što je bajno, vjerojatno je lapsus ovo prodaju, valjda monetiziraju. To vam uvažavam, to je vjerojatno. Što je bit demokracije? Ja vam vjerujem da se ne monetiziraju zbog toga što je bajno. Međutim što je bit demokracije? Poštivati zakone, zakone Republike Hrvatske. Svjesno kršenje zakona predsjednika Vlade, koji je sam priznao da usprkos tomu što Vlada nije predložila, a Sabor nije donio strategiju upravljanja državnom imovinom sili nas na podnošenje kaznene prijave. To je svjesno kršenje zakona. To je minoriziranje Hrvatskog pravosuđa, to je minoriziranje ovoga Sabora, a kakav je naš odnos bio, nas kao stranke. Pogledajte datume osnivanja, djelovanje naše i nas pojedinaca koji smo prije stranke radile neke druge poslove, to isto tako možete provjeriti. No i opet je tu neka razlika. Bivši premijer je mažnjavao lovu tajno, on se nije hvalio da će kršiti zakone, on je tvrdio da ne krši zakone, on je mažnjavao lovu preko crnih fondova, u čemu su imali slažem se s vama, prste mnogi i zato će još biti valjda procesa jer on nije mogao ukrasti toliko sam. Morao je imati neke pomagače, a ti pomagači kao da nisu ništa znali, al' su svi dizali ruke za to. to je jedna strana priče. Mi govorimo o drugoj strani priče. Ne govorimo o tome što je bilo nego što će biti. Vi ste ti koji ste najavili monetizaciju cesta. Mi želimo poštivati zakone zakone RH, a zakon RH kaže da se ne može ući u taj proces tako dugo dok se ne donese strategije upravljanja državnom imovinom, a premijer kaže nismo je donijeli ali hoćemo to raditi.

zabrazdili tamo što znate da nije, nismo postojali prije dvije godine nismo mogli tužiti Ivu Sanadera kao Klub zastupnika, mogli ste ga vi pa niste. Kolegama kažete da ovo je mjesto da gdje možete pričati i u redu je da pričate. To isto vjerujem da, odnosno da priznajete to isto pravo i nama. S obzirom da je ovdje riječ o definitivno najbitnijim nacionalnim interesima, jer ako netko nešto prodaje i još k tome daje do znanja da još to prodaje mimo zakona, a sam to kaže, onda je naše ne pravo, nego obaveza da reagiramo. To je naša obaveza. A kad ste nam nabili na nos vjerodostojnost. A sad da ja vas pitam dal' je vjerodostojan premijer koji u roku od par dana kaže da je izvanredno stanje u državi i ode na skijanje. Taj isti premijer je bio predsjednik najjače oporbene stranke kad su se u vladajućoj stranci tadašnjoj dešavali neki čudni prevrati pa je i tad bio na skijanju. Šta je, je on je vjerodostojan, principijelan. Svaki put kad je nešto Austrija. Neću ovo dirat, al sad mi ovaj tren palo na pamet, nekad u povijesti na ovim prostorima je bila jedna

Mislim da je to njegova stvar i više puta u ovih tjedan dana i gospodine Boris ja se ne mogu dodvorit sad predsjedniku Vlade zato što on vrlo vjerojatno ovo ne gleda, tako da se razumijemo. Al' mislim da je to njegova osobna stvar. Gdje ćete vi ići za ovaj vikend? I vjerojatno ćete vi ove godine ići na neko putovanje, to je vaša osobna stvar. Vi primate plaću za to, i vi možete ići gdje hoćete u svoje slobodno vrijeme, to je jedna stvar. Druga stvar, da lapsus mi se dogodio, dakle monetizacija ne prodaja, to je točno, to se ispričavam, a druga stvar ako niste postojali kao stranka, postojali ste kao pojedinac, a valjda stranku sačinjavaju pojedinci, ljudi, fizičke osobe, onda to mogu kao pojedinac podnijet kaznenu prijavu. Ma htio sam opet ukazati na to da pričamo kroz ovaj zakon isključivo koliko vidim o monetizaciji. Monetizacija je prije svega politička odluka koja može, a ne mora biti, i koja se tiče javnih financija. Ona se uopće ne tiče ni prometa ni ničega, tiče se stanja javnih financija. A koncesija bi bila ili će bit tehnologija, će biti tehnologija ako uopće do nje dođe. ono što je kolega Šuker rekao, ja se slažem da se u pravilu, kad imaš potrebu a nemaš novaca, kako je ono rekao onda se poseže za koncesijama u nekom slučaju, koncesije u pravilu prihoduju onom tko je daje, ali imamo niz slučaja da koncesionar, da ovaj koji daje koncesiju plaća kao što je kod nekih cesta. Ja ću vam reći jedan primjer koji po meni bi bio dobar, a to je moja legendarna i vaša što sam spominjao žuta lokva, jel. Žuta lokva je izvanredna cesta za koncesiju. Izvanredna. Zapošljavate građevinare, 60, 70% je pokrivena, 30% što? Plaća država kroz 20, 30, 40 godina koliko već će riješit koncesiju. I zavrtila je GDP, a zašto je prethodna Vlada uz dužno štovanje napravila, dakle priča o monetizaciji. Zato jer je gradila autoceste koje više nisu vraćale s prometom same sebe iz zaduženja države, odnosno firmi. Danas te firme se ne mogu servisirati ni HAC, ni …/Ne razumije se./…, ne može servisirati, jedine ceste koje su isplatile su Rijeka-Zagreb, i Zagreb da prostite Beograd, drugih cesta su, sve neisplative ceste u Hrvatskoj. I sad taj javni dug ili ćemo strpati u javni dug, ili ćemo ići u ove neke kombinacije o kojima danas vi pričate. Naravno da jednokratno kad nešto što bi rekli prodajete ili dajete, jer ako ste u nekoj situaciji pitanja ona koja rješenja ćete donesti. Kažem ima niz pozitivnih primjera koncesija, ali sad nemam vremena kroz repliku, npr. koncesija u crkvi Jurandvor je nađena Baščanska ploča na otoku Krku, gdje se jednoj obitelji dala koncesija, paze na tamo tu crkvicu, prodaju suvenire, divan primjer. Hoću reći ima dobrih primjera. **Zgrebec, Dragica Pa evo, gospodine Klarin, dakle sad sam pobrojao 6 je marina koncesionirano luka nautičkog turizma, samo Vlada, županije ne znam broj, to nisam nikad ni brojio. Što se tiče, zbog točnosti podataka, ja dobro znam kako je radio gospodin Komadina, zajedno smo radili 6 ili 7 godina u Rijeci, ali radi istine dakle najviše kilometara pomorskog dobra je u Zadarskoj županiji i Primorsko-goranska županija koliko je bila uspješna nije jedina županija koja ima više lučkih uprava, još je Dubrovačko-neretvanska, i još je Istarska županija također koja ima. A što se tiče onog kilometra autoceste, to moram primijetiti, spomenuli ste kilometar autoceste u Zadarskoj županiji. I ja i vi svaki tjedan, dva puta prolazimo autocestom, uz Zadarsku županiju, otkada, koliko godina unatrag, otkad je ta autocesta gotova se vozite jednom trakom. Trebalo bi usporediti kilometar jednako dovršene autoceste, spust od sv. Roka prema Maslenici se rješava nakon nakon što je uređen već ja mislim 4 godine, pa kada bi se na osnovnu cijenu te, tog kilometra koji je tada građen kad vi govorite puno jeftinije nego danas dodali ovi troškovi koji se danas na toj dionici onda bi sigurno taj kilometar danas, taj kilometar bio puno skuplji da je uređen onako kako ta dionica zahtijeva. Ja još nisam se vozio od sv. Roka prema Maslenici, na toj navodno jeftinom i mora biti jeftin kad nije dovršen, kad je ta cesta bila u gotovo poluuređena, svakodnevno se na toj cesti još vrše radovi, pa onda bi, da je tom kilometru dodati ove troškove bio bi sigurno puno skuplji od jedne sređene autoceste kakve su rađene na drugim lokacijama. Odgovor na repliku, Ivan Klarin. Nijedna. To treći puta ponavljam. Nije dakle, i evo na primjeru Tisnoga, i mi smo dobili koncesiju ali je nismo uspjeli zbog špekulantskih tvrtki izgraditi tu marinu. Dakle jedini primjer gdje će se izgraditi na temelju ove uredbe, ali nije izgrađena je u Dubrovniku, u luci Gruž, ali mislim da Dubrovnik luku Gruž što se tiče luke nautičkog turizma ne možemo uspoređivati ni s jednom drugom lukom nautičkog turizma, ni s jednim drugim prostorom u Republici Hrvatskoj. Mislim možete se vi sad okretati, ali to je naprosto činjenica. Meni je žao što je to tako, ja bih volio da je 2009. godine, ta uredba je bila kvalitetnija, i da sam ja u Tisnom tad 2009. godine izgradio luku nautičkog turizma, i da danas imam luku nautičkog turizma, a ne da je nemam, da je danas tamo pusto polje kao što je bilo prije 3 godine. Stranka rada)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Klarin, rekli ste zašto Hrvatski laburisti nisu podnesli kaznenu prijavu protiv Ive Sanadera. Jasno da nismo mogli podnesti jer tad nismo bili u Saboru, ali ako nismo mi bili u Saboru bio je naš sadašnji ovaj predsjednik Dragutin Lesar, koji je 2005. godine pokrenuo inicijativu za istražno povjerenstvo protiv Ive Sanadera i Žužula. Na tu inicijativu SDP nije podržao kada je u pitanju bilo utvrđivanje odgovornosti protiv Ive Sanadera, to je istina i to su činjenice. Jedan vaš zastupnik, a to je kolega Šime Lučin, on je i potpisao tu inicijativu, da bi poslije povukao tu svoju inicijativu, evo to je samo potpora onome kako govorite, a kako radite, što je potpuno u suprotnosti jedno sa drugim. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ivan Klarin. **Klarin, Ivan (SDP)** Ja kad govorim, onda sam vjerodostojan, i kad to radim isto sam, i vjerujem da je tako bio, ne vjerujem, nego je to i bio SDP. Zašto ste se vi uvrijedili kad sam ja vama rekao dakle zašto danas podnosite kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića, a prije 5 godina, 3 godine niste podnijeli protiv Ive Sanadera. I ako je to gospodin Lesar napravio, svaka čast, ali ne stoji. Svaka čast, vaš predsjednik stranke. ne podnosi stranka kaznenu prijavu što sam maloprije govorio, dakle podnose osobe, fizičke osobe koje sačinjavaju tu stranku. I onda ako danas podnosite na što imate apsolutno legitimno pravo kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića, ponovno se vraćam dakle osobe iks, ipsilon da ih sad ne imenujem su trebale, dakle tko je potpisao ovu kaznenu prijavu podnijeti kaznenu prijavu i prije 3, 5, 10 godina ili kad su se utvrdile nezakonite radnje dotičnog gospodina, da ga više ne spominjem. Završna riječ, u ime predlagatelja zamjenik ministra financija Boris Lalovac. skoro nakon 5 sati rasprava je trajala, Zakon o koncesijama evo izgleda da sve ove zakone. …/Upadica se ne razumije./… Da, da, zato što sam evo. Ispričavam se, u zadnje vrijeme evo dosta kasno se ovako družim s vama na raspravama, ali moram priznati znači isto kao što je bilo kod prvoga čitanja, vidjeli ste da smo usvojili sve ove stvari koje smo zapravo u raspravi smatrali da su korisne, tako da u tom pogledu vidjeli ste i za ovaj izvještaj koji je prvi put tu, i nadamo se da će to biti praksa i u budućnosti, da ćemo podnositi izvještaje u ovom Visokom domu o stanju u koncesijama za prethodnu Tu će vam svakako pomoći i ovaj registar koncesija kojeg smatramo da dalje moram razvijati, smatramo da ovaj prvi dio koja je napravila zapravo

zapravo dođe da to treba biti nadogradnja, bez obzira koje vlasti dolazile, i mislim da je to jedini ispravni put, da svatko koji nastavi zapravo nadograđuje ovaj određena područja. Samo bih ovdje kratko jednu rečenicu vezano za ovaj dio u članku 5. gdje su popisana određena područja davanja koncesija, ne bih htio da se krivo shvati, znači nije to područje kojim se ovim zakonom sada posebno daje da se na tim područjima mogu …/Ne razumije se./… koncesije, jednostavno to su područja koja su već, područja koja su zakonski već definirana. rekli smo da imamo 18, 20 sektorskih zakona koja su definirala ta područja, znači ovo je opći jedan krovni zakon koji je popisao područja koja već su definirana. Ja smatram da ova rasprava u ovome dijelu kada ste rekli da se taj dio sve daje prirodna bogatstva u bescjenje, znači svaki taj zakon, svako to područje je prošao raspravu u ovom Visokom domu, znači svako to područje je prošao raspravu u Visokom domu, bili su zakoni, znači tu ne vidim ništa posebno da ovaj zakon nešto posebno unutra stavlja, što već nije definirano nekim posebnim zakonom. Kao što znate ovaj zakon je 2008. napravio veliki napredak u odnosu na zakon iz '92. godine i da su, da je ovo samo ponovo jedna dorada zakona koji je vrlo dobro bio postavljen 2008. godine, znači u 2012. godini znači one neke korekcije koje je trebalo napraviti, gdje se zapravo vidjelo da se, otežani su pojedini uvjeti, u tome smislu ga tako treba promatrati. Znači ovo nije područje, znači oni opći zakon koji je usklađen sa direktivama Europske unije, znači to je jedan zakon koji ja smatram da je vrlo dobro pogođen budući da ste sami vi ovdje definirali da postoje vrlo različita područja od rudarstva, do željeznica, do cesta, oni samo iz sva te, sve te podzakonske, sve te sektorske akte ih je samo posložio da ne mogu izvan tog područja biti, u tom smislu i treba gledati i ove nadopune tog zakona, tako da ne bi ulazio ovaj dio konteksta gdje su zapravo pojedine ocjene, ja se isto slažem i smatramo da Vlada radi transparentno, i da u ovome Visokom domu zapravo predstavlja i ovo je isto jedan zakon i ovo izvješće koje smo dali pokazali smo da smo transparentni i da uvijek trebamo gledati u tom kontekstu da svaka Vlada koja treba nadogradnje, i da treba biti transparentnija pogotovo pred ovim Visokim domom, tako da evo zahvaljujem na vašoj konstruktivnoj raspravi, smatram da je bila konstruktivna. Evo zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.